Sada ćemo, poštovane dame i gospodo zastupnici, započeti s postavljanjem pitanja Vladi odnosno pojedinom članu Vlade u skladu s odredbama Poslovnika, čl. 132.-139. Kao i uvijek aktualno prijepodne održava se na početku sjednice prije prijelaza na prvu točku dnevnog reda. Danas prvi na redu za postavljanje pitanja je zastupnik, poštovani potpredsjednik Furio Radin koji pitanje postavlja ministru znanosti i obrazovanja Radovanu Fuchsu, izvolite.

pravilo standardizacije jezika zemlje donose na različite načine. One koje iz nekog razloga osjećaju da je njihov jezik nečime ugrožen, njih manjina u EU, tome pristupaju zakonom. Manjine u takve odluke ne ulaze, sve dok se vodi računa o njihovim stečenim pravima u zemlji čiji ustav izričito kaže da RH zemlja hrvatskog naroda i predstavnika nacionalnih manjina. Prijedlog Zakona o hrvatskom jeziku koji upućujem u Sabor, .../Govornik se ne razumije./... u tom prijedlogu navodi se, doduše na osebujan način, dva organska zakona, od kojih se jedan zove ustavni, a znamo da je organski, koji bi trebali štititi jezična prava nacionalnih manjina, zaboravljajući pritom nekoliko Ja ću ovdje zbog vremenskog ograničenja navesti samo jedan koji proizlazi iz Ugovora o pravima nacionalnih manjina između Hrvatske i Italije i ratificiran je od ovog i od talijanskog parlamenta, koji je osnova integralne dvojezičnosti u nazivljima oni, barem u onim mjestima, barem oni u mjestima u Istri. To je organski zakon o područjima županija, gradova i općina u RH donesen 2006. g. u kojem je usvojen jedan moj amandman gdje su izričito poredane županije, gradovi i općine koje iz povijesnih razloga nose hrvatske i .../Govornik se ne razumije./... toponime ili nazivlja. Zato se talijanski jezik, npr. koristi u raznim državnim institucijama i upotrebljava na državnim cestama, uključujući istarski autoput i Ipsilon. Zanima me zašto se o tome nije vodilo računa i kako mislite tome pristupiti? Hvala. **Jandroković, Gordan Kolega Radin, evo ga, dobro, može. Nastavite. Je, je, bio je isključen mikrofon./... Okej, dobro. Uvaženi zastupniče, gospođe i gospodo zastupnici,

predviđa da se toponimi i oznake za mjesta, gradova i geografske pojmove pišu u, na prvom mjestu na hrvatskom jeziku, a onda iza toga na nekom drugom jeziku, kako je to uređeno i nekim drugim zakonima, pa između ostaloga i ovim zakonom kojeg vi spominjete, a koji je na osnovu ugovora između Italije i Hrvatske, a nazivi mjesta gradova i općina su onda definirani u zakonu iz 2006. g. u kojem pod Istrom mislim da se, da je to, tako reći, jedina tablica u tom zakonu gdje su navedene ove dvojezične varijante Pula-Pola, itd. Ako postoji neka bojazan da bi se oko toga mogli stvoriti neki prijepori, iako i u ovom slučaju su hrvatski nazivi na prvom mjestu, pa je onda crtica, talijanski naziv, u tom slučaju, naravno, može se to, i očekivao sam da će se to eventualno u prvoj raspravi prodiskutirati i to se može vrlo jednostavno otkloniti dodavanjem jedne rečenice koja će onda samo glasiti na, u čl. 15 i u skladu sa Zakonom o nazivima gradova i općina i to je vrlo, vrlo jednostavno rješivo.

ako razlog tome ne bi bilo izbjeći to da u društvu ne eskalira netolerancija prema drugačijima, uključujući prema nacionalnim manjinama u mnogim mainstream medijima i šire. Drugo, radili bismo nešto korisnije, da član navodno, na koordinator radne skupine koja je inspirirala taj zakon nije odlučio izaći iz anonimnosti sa vrlo neprikladnim, vrlo vrlo neprikladnim ovaj intervjuima navodeći upravo dvojezičnost zaziva u Istri i pri tom ih nazivajući protuustavnim. To je, to je, nije Vladin nego od Matice Hrvatske, a nije gospodin predsjednik Matice Hrvatske. Radi se o članu Akademske zajednice koji je i potpisao peticiju da u HV-u pozdrav bude „Za dom spremni“ i koji svoju inspiraciju, a i sinkronizaciju filmova crpi iz praćenih više ni manje nego iz ruskih javnih dalekovidnica. Možete shvatiti da to u meni i u nama iz manjina Gordan (HDZ)** 2. zastupničko pitanje zastupnik Ante Deur postavit će ministru obrane Mariju Banožiću, izvolite. Poštovani predsjedniče sabora, poštovani predsjedniče Vlade. Poštovani ministre obrane, imali ste nedavni posjet SAD-u gdje ste imali niz susreta sa ministrom obrane SAD-a, sa predstavnicima Senata, sa predstavnicima Nacionalne garde Minnesote, evo i drugim istaknutim američkim i vojnim dužnosnicima. Da li nam možete reći što je to konkretno i na koji način će biti poboljšanje i opremanje opremanje HV-a, Oružanih snaga, a i potpisali ste određeni sporazume, pa evo vas molim što bi to značilo za HV i u kom smjeru i pravcu sve ćemo ići kao osnažena i bolja HV-a? Evo hvala

Vlada na čelu s našim premijerom je prepoznala potrebu za ulaganjem, prvenstveno jel bi izgubili i određene sposobnosti unutar grana, ali isto tako s ciljem jačanja sposobnosti koje su teško stečene za vrijeme Domovinskog rata i ovom prilikom zahvaljujem svima vama hrvatskim braniteljima koji ste sudjelovali u stvaranju hrvatske države i HV-a. Na ovakav način nas promatraju i partneri. Projekti modernizacije i opremanja HV-a se ostvaruju prije svega kroz hrvatski proračun, ali isto tako izdašnim potporama koje dobijamo od naših saveznika, ovdje prednjače definitivno SAD i to od Domovinskoga rata. To partnerstvo prepoznaje se kroz brojne stvari koje se s njima realiziraju, prvenstveno kroz vježbe i vojne misije koje imamo zajedno, a gdje su hrvatski vojnici prepoznati kao vojska koja rame uz rame staje sa snažnim saveznicima kao što su SAD. Naravno da Naravno da ovom ide podrška kao na način da se svede kao jedan faktor stabilnosti ovdje u Jugoistočnoj Europi, na taj način su se vodili i sastanci na kojima se sudjelovalo u Americi, prije svega o Nacionalnoj gardi Minnisota s kojima imamo 27.g. suradnje, s kojima smo stvarali brojne projekte po pitanju dosadašnje, dosadašnjih nabava, prvenstveno govorim o Black Hawk-u gdje su naši piloti i tehničari provodili vrijeme u svojoj obuci, treninzima, ali isto tako govorim i o projektima koji se odnose na budućnost, ovdje govorimo o, već dugo, u više puta spomenutim Bradley vozilima koje očekujem evo i da bi kroz mjesec dana bili ovdje u Hrvatskoj gdje bi započeli proces reformišmenta sa hrvatskom tvrtkom koja je opet u suradnji, sa američkom tvrtkom će provoditi i ovdje postati jedan određeni hab ovom dijelu Europe upravo za Bradley vozila. Naravno da će ove stvari se razvijati dalje kroz naše zajedničke vježbe koje ćemo imat ovdje u Hrvatskoj na tlu Europe i tu vidimo daljnju suradnju. Sastanak što se tiče samoga ministra obrane Austina je protekao jako dobro upravo kroz ovakav kontekst koji sam sada sada rekao, uz jedna čvrsta obećanja koja su dana kroz okvirni sporazum obrambene suradnje za iduće razdoblje kojima ćemo jačati i daljnje sposobnosti hrvatske, daljnje jačanje ostvarivati naše ciljeve koji su stavljeni kroz NATO planove i na taj način pozicionirati HV kako što sam rekao, rame uz rame sa svim ostalim saveznicima. Također u ovim izazovnim vremenima kada su dobavni lanci pitanju vojne opreme uistinu izazovni imamo čvrsto obećanje da će se poštivati rokovi kod isporuke Black Hawka i na način da, taj, na taj način zamijenimo kompletno ono što imamo istočne proizvodnje sa zapadnom, ali isto tako izdašnim donacijama budućnosti, recimo govorimo o protuoklopnom sustavu Javelin. Naravno da će biti daljnje potrebe i oko održavanja Bradley vozila, novih dodatnih dijelova i tu ćemo, rezervne dijelove i na taj način ćemo se isto manifestirati. Ovim moram pridodati projekte koji su u tijeku, to je definitivno suradnja sa američkim tvrtkama po pitanju modernizacije i opremanja radarskih sustava i na taj način uvezujemo ono što je vrlo vrlo bitno za HV, to su višenamjenski borbeni avioni odnosno ono što će biti na tlu zajedno sa našom protuzračnom obranom. Na ovakav način želimo ići dalje, rekao sam sukladno NATO strateškim planovima, ostvarivati ciljeve, jačati tu suradnju i to je jedna poruka s kojom sam došao nazad iz Amerike.

svih drugih stvari koje se osnažuje HV, ali prije svega hrvatski vojnik, hrvatski časnik koji je danas partner najvećoj sili vojnoj na svijetu, to su SAD gdje uistinu možemo biti ponosni. Ponosni možemo biti danas na HV, na Oružane snage jer u ovih 7.g. ove hrvatske Vlade smo pokazali da uistinu hrvatski vojnik je sukladan bilo kojem vojniku i bilo kojem članu NATO-a. Zato uistinu još jednom možemo biti ponosni i uistinu sve ovo što će se događati i sve ove projekte koji se događaju u okvirima NATO-a možemo reći da smo stvarno danas nakon Domovinskog rata jaka sila na ovim prostorima.

tražio sam stanku u ime Kluba Domovinskog pokreta i pitao šta nam u proračunu služi stavka od tri milijarde kuna ili 400 milijuna eura za prognanike i izbjeglice. Mi svi znamo da Hrvatska nema ni prognanika ni izbjeglica. Znači 3 milijarde kuna, 400 milijuna eura. Tad sam usporedio jednu fotografiju pakistanca koji je nožem u tramvaju napao jednu osobu i pitao sam da li se novac u proračunu izdvaja za te ljude koji će jedan dan naselit Hrvatsku. Sad vidimo da sam ja bio u pravu ali nikad nisam dobio odgovor na to pitanje. Jer u Hrvatskoj u zadnjih 10 mjeseci ušlo oko 55 nelegalnih migranata tj. ljudi koji su došli na granicu, dobili su potvrdu na 7 dana da mogu ući u Hrvatsku i mi više ne znamo gdje su ti ljudi otišli. Gubi im se svaki trag. ja ne znam jeste vi svjesni da samo u Slavoniji gdje su vam sela pusta žive starije stanovništvo, ne znam gdje vam je prva policijska postaja 15 km od kuće, gdje vam je prvi dom zdravlja 10 km od kuće. Na takvom mjestu živi npr. moja majka. Ja živim u Zagrebu trenutno i sutra da dođe tamo taj nekakav manijak i nju napadne, ja joj ne mogu pomoć, ne može joj pomoć policija, ne može joj pomoći dom zdravlja. Da li smo mi svjesni što mi radimo sa Zakonom o kršenju državne granice? Jel mi možete reć jesmo mi odvojili te tri milijarde kuna u proračunu prije dvije godine za te ljude koji danas ulaze u Hrvatsku? Jesmo mi za njih izdvojili taj novac? Mogli ste sedam posto povećat mirovine za taj novac koji smo izdvojili za migrante, …/Upadica predsjednik: Hvala Poštovani zastupniče Spajić iz Domovinskog pokreta, čiji je član predsjedništva gospodin Markuš, koji je jedini došao na zadnje ročište gospodina Čehulića, koji je osuđen zbog prijetnji premijeru, a vezano za slučaj Bezuk, ovdje terorističkog napada 2020. Drago mi da gospodin Markuš i dalje podržava gospodina Čehulića kao što je indokrinirao gospodina Bezuka vidim da je predsjedništvo Domovinskog pokreta podržalo ljude koji su osuđeni na kaznu zatvora, uvjetno, a vi ste to kao politička stranka 2020. podržali, iskazali razumijevanje za teroristički napad. To je vaš okvir broj 1. Drugi vaš okvir je ovo što radi vaš predsjednik gospodin Penava koji bi a la carte primao ljude u Vukovar, na Dan sjećanja. A la carte. Može doći samo netko tko je po njegovom guštu. To je novi moment u hrvatskoj suvremenoj političkoj povijesti gdje bi nam jedna stranka određivala svima u Hrvatskoj tko može, a tko ne može doći na Dan sjećanja u grad heroj. To su dva vaša okvira koji su vrlo bitni za hrvatsku javnost da razumiju o kakvoj političkoj opciji se radi, a. podržavate teroriste, b. ne bi puštali sve hrvate da dođu u Vukovar dat počast Hrvatskim braniteljima i onima koji su u Vukovaru izgubili živote. To je kontekst od kojeg sve počinje i sve završava kada je riječ o vama i vašoj stranci. Što se tiče nezakonitih migracija, poštovani zastupniče Spajić, Vlada je jučer odnosno u ponedjeljak donijela, usvojila na sjednici Vlade telefonskoj, izvješće o stanju nezakonitih migracija u ovoj godini. I to kako bi djelovala proaktivno i koliko sam ja razumio predsjednika Hrvatskog sabora, već sutra je na dnevnom redu i zaključak koji je predložio nadležni odbor u Hrvatskom saboru da se radi raspravi nezakonitih migracija ali odmah sa izvješćem koji je pripremila Vlada, ponajviše Ministarstvo unutarnjih poslova i to na temelju rasprave koja je održana na nadležnom odboru prije 10-ak dana. Prvo, mi smo za razliku od vas, učinili maksimalni napor da Hrvatska uđe u Schengenski prostor. Vi tome niste dali doprinos, nemate nikakav utjecaj van granica Hrvatske pa kao drugi niste mogli to niti pokušat opstruirat. Ima ovdje onih koji su to pokušali opstruirat ali su više iz lijevoga političkog spektra ali mi smo u tome uspjeli. Kao što znate dinamika nezakonitih migracija preko istočno mediteranske odnosno zapadno balkanske rute se intenzivirala u proteklih godinu dana. To je poznato svima. Ključ je zaustavljanja tih migracija da kao država u sklopu našega osnaženog međunarodnog položaja zahvaljujući našoj, a ne vašoj politici modernoga suverenizma učinimo napor da rješavamo problem na izvoru. Ako ne uspijemo riješiti problem na izvoru, onda ga rješavamo na stvarnoj vanjskoj granici Europske unije, a to je primjerice grčko-turska granica, bugarsko-turska granica koje su za nas bitne nastojimo uložiti pritisak na nama susjedne zemlje da usklade svoju viznu politiku pa da nam ljudi ne dolaze bez viza u susjedne zemlje, onda preko krijumčara zelenom granicom idu preko Hrvatske. Što se tiče nezakonitih migranata tu vam je ministar Božinović. Oni su registrirati, oni su registrirani. Imate 6 700 hrvatskih policajaca koji čuva hrvatsku granicu sukladno našim zakonima i europskim zakonima.

Hvala lijepo predsjedavajući. Povrijeđen je čl. 238. Gospodine Plenkoviću vi nazivate Damira Markuša teroristom. Čovjeka koji se borio u Vukovaru, slušam ja vas i jako dobro vas danima di tu svoju, di tu svoju tezu pokušavate provući. To je vaša teza gospodine Plenkoviću. Ako je SOA rekla da nije bio teroristički napad, ako je DORH rekao da nije bio teroristički napad

Predsjedniče Vlade hvala vam.

Dobivate opomenu broj dva kolegice Vidović Krišto, kolega ima jednu opomenu. …/Upadica Kekin:

Poštovane kolegice i kolege molim vas da zauzmete svoja mjesta kako bismo mogli nastaviti s radom i molim vas da raspravljamo u dobrom duhu i da se držimo našeg poslovnika. Sada je na redu kolega Penava izvolite, povreda poslovnika. **Penava, Ivan (DP)** Čl. 238., poštovani predsjedniče Vlade vi ste jako promijenili narativ, a pokušavate promijeniti i povijest hrvatskog naroda. Nekad je u Hrvatskoj terorizam i teroristička organizacija bio SDS Vojislav Stanimirović i ta ekipa, vi se jako trudite ovih dana pokazati teroristima heroje dragovoljce, ljude koji su po tri puta ranjeni u Domovinskom ratu,

Čl. 238., g. Plenkoviću kada je čovjek u strahu onda postaje agresivan. Vi ste u strahu i agresivni ste zato što vas ucjenjuje predsjednik uprave HEP-a Frane Barbarić i zato što vas ucjenjuje Pavao Vujnovac s kojim ste u korupciji. Od vašeg korumpiranog sustava iz Hrvatske je pobjeglo 12% stanovništva u zadnjih 10 godina, a rođeno je 20% manje djece. Budite sigurni da se svaka nepravda i svaka laž razobliči, to vam piše u Svetom Pismu. Ivo Sanader je za vas mala beba. Podnesite ostavku i smanjite štetu sebi i Hrvatskoj aktualnog prijepodneva u raspravi. Sada je na redu kolega Deur povreda poslovnika, izvolite. **Deur, Ante (HDZ)** Hvala poštovani potpredsjedniče. 238., prije svega i DORH i SOA su proglasili i rekli da je to teroristički čin. Da li je zdrava pamet da hrvatski policajac ranjen, skoro ubijen da mi to banaliziramo i postavljamo kao banalno pitanje? Da li treba neko poginut, ubijen biti da bi se tako nešto jasno reklo ili je sad u ovoj kampanji želimo biti do kraja bezobrazni i pokvareni i staviti sve u izolaciju ljudski život?

Hvala. 238., policija je utvrdila da napad na Banske dvore ima obilježje terorističkog čina. 22. srpnja 2021. Županijsko državno odvjetništvo je u svom rješenju napad na Markov trg ocijenila kao terorizam, DORH je zaključio da je riječ o terorističkom napadu, SOA je to potvrdila u svojim izvješćima i to ne jednom. Dakle, jedino vi i Zoran Milanović se pravite da toga nije bilo i govorite o tome kao da je …/Upadica predsjednik: Hvala Hvala vam, dobivate opomenu ovo je bila replika isto tako. Kolega Zekanović izvolite. **Zekanović, Hrvoje dakle da nisam čuo ne bi vjerovao, g. Penava pucanje kalašnjikovom na Trgu sv. Marka ne smatra terorizmom. Ponovit ću, pucanje kalašnjikovom ovdje na Trgu sv. Marka, svaka čast g. Penava. Druga stvar, više u vladajućoj većini ovdje u Saboru ima hrvatskih branitelja i pripadnika gardijskih brigada nego u cijelom Domovinskom pokretu. Kolega Zekanović i ovo je bila replika pa dobivate opomenu. Kolega Šarić izvolite. **Šarić, Josip (HDZ)** Čl. 238., kolega Mlinariću prestanite dijeliti hrvatske branitelje. Đakić, Šašlin, Šarić, Deur, Bačić, Tomo Medved sve hrvatski branitelji nikada niste čuli od nas niti jednom da dijelimo postrojbe, da dijelimo ljude, prestanite to raditi. Prestanite to radit pred 18.11., ne radite dobru stvar Hrvatima, ne radite dobru stvar. Kolega Šarić i ovo je bila replika dobivate opomenu. Kolga Mažar izvolite. **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče. Čl. 238., radi istine i činjenica i javnosti, 22. srpnja 2021.g. Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu je donijelo dakle i višestruki pokušaj teškoga ubojstva i da je sam čin bio terorizam iz razloga što je jedan policajac ranjen sa četiri metka, što je drugi propucan i treći je Bogu hvala ostao neokrznut. Dakle, to je relevantan podatak i molim da istinu govorite. Kolega Mažar i ovo je bila isto tako replika pa dobivate opomenu. Kolega Đakić izvolite. **Đakić, Josip povrijeđen je čl. 238. kada se branitelju stavlja mogućnost da podržava teroristički čin napada na Vladu da je to olakotna okolnost, njegova podrška onima koji su počinili napad sigurno ne može biti kod nas branitelja bez reakcije. Ne može biti ni stav, …/Govornik se ne razumije./… ratni put svih ovih

Na meritum pitanja se vraćam. Dakle, sa ovom politikom prema ilegalnim migrantima gdje ste omogućili ulazak preko 50000 samo u ovoj godini ilegalnih migranata. Jasno je tko radi od države a la carte iz aspekta odabira gdje će ući, znači gdje god želi i iz aspekta kuda će se kretati gdje god želi. Apsolutno ste doveli u pitanje sigurnost svih građana ove zemlje. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Penava ovo vam je druga opomena, to je isto bila replika. Kolega Mlinarić, izvolite. 238. Odgovor svima. Teroristički čin je počinio taj mali nesretni Danijel Bezuk. SOA, DORH su rekli da nitko nije stajao iza njega. Teroristički čin je počinjen u Borovu Selu gdje je 12 legalnih policajaca ubijeno 33 godine, nitko nije odgovarao za taj zločin

**Šašlin, Stipan (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Poštovani kolega Mlinariću, to što vi radite, vaša bezidejnost, vaša jednostavno nekompetentnost rezultira očajničkim pokušajima da podijelite hrvatski narod, da podijelite hrvatske branitelje. Da li ste vi svjesni da to što radite nije dobro,

Hvala lijepo. Ponovo 238. Pa ponovit ću. Kada član Domovinskog pokreta daje energičnu podršku onima koji su stajali, koji su počinili teroristički čin onda je to jasno i vidljivo zapisano i doživljeno. Zašto to sakrivate? Nema razloga. Pa ne može ni jedan branitelj stati iza onoga što se dogodilo da je napad direktno na Vladu i na policajca koji je skoro poginuo. Pa nemojte to raditi više! **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Đakić i ovo je bila replika, a to je vama druga opomena. Kolega Penava, izvolite. Članak 238. Kolega Đakiću, a i svima što je teroristički čin nego ubojstvo 12 redarstvenika, napad na Škabrnju, Petrinju, Vukovar. Tko je odgovarao za taj teroristički čin od nalogodavaca i to vas ne sekira? To vam nije problem? Problem vam je Damir Markuš i Danijel Bezuk? Zapitajte se malo i porazgovarajte sa savješću. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Penava, ovo je treća opomena tako da ne možete više sudjelovati u radu tijekom aktualnog prijepodneva. Nitko ne dovodi u pitanje da su teroristički napadi i Boro Selo i Škabrnja i Vukovar. To smo više puta ja mislim konsenzualno ovdje svi potvrdili, tako da nemojte od tih stvari koje su svetinja hrvatskog naroda raditi jeftinu politiku ili politikanstvo. Kolega Zekanović, povreda Poslovnika. Izvolite. **Zekanović, Hrvoje (HDS)** Poštovani predsjedniče 238. Ja sam više puta to rekao, a mora se istina stalno ponavljati očito. DP-u ne odgovara jedna stranka u vladajućoj većini SDS, SDSS pardon. Međutim, ta ista stranka im odgovara u Šibensko-kninskoj županiji gdje su u koaliciji sa njima. Dakle, budite dosljedni. Dakle, ako vam ne odgovara nacionalno neka vam ne odgovara i lokalno ili drugim riječima DP koalira sa SDSS-om. To je istina. To se stalno mora ponavljati. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala kolega Zekanović. Dobivate drugu opomenu i vi. Kolega Šarić, izvolite. **Šarić, Josip (HDZ)** Članak 238. Kolega Penava i Mlinarić, dakle uspoređivati akciju u Borovu Selu i teroristički čin koji se tamo dogodio sa ovim ovdje i optuživati premijera da ne poduzima ništa da li vi sebe čujete? Pa čuje vas hrvatska javnost. Ljudi morate negdje stati u ovome, pretjerali ste. U vrijeme kad se to događalo ja sam bio pripadnik Specijalne policije Rakitje i radio neke poslove. Vas nije bilo. Vi ste šerpice po prašini vukli! O čemu pričate dečki? Kolega Šarić ovo je isto tako bila povreda Poslovnika, dobivate drugu opomenu. Kolega Mažar. **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepa predsjedniče. Članak 238. Ne želeći nikoga braniti, ali opet vidimo da su sada reterirali da je ipak teroristički čin, e sad se ide da se za ratne zločine ne radi, odnosno izjednačava se jedan teroristički čin sa drugim terorističkim činom. Niti jedan teroristički čin ne može i ne smije dobiti opravdanje radi interesa i ove djece gore i hrvatskoga društva. A jako dobro znamo što se radi sada i na Petrovačkoj doli i oko Vukovara i koliko se ljudi privodi zbog ratnih zločina … …/Upadica predsjednik: Hvala kolega Mažar./… … i to zahvaljujemo ministru Medvedu. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Ovo je isto tako druga opomena i vama. Sada ćemo nastaviti dalje sa pitanjima, ali prije toga molim vas da svi zajedno pozdravimo učenike, učenice i njihove nastavnike osnovne škole Velika Mlaka. Dobro došli u Hrvatski sabor! Idemo dalje. Sada je na redu zastupnica Sandra Benčić, pitanje postavlja predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću. Izvolite. …/Govornici

Šibensko-kninske županije. Nismo u koaliciji sa SDSS-om. Što se tiče gospodina Andreja Plenkovića, pa gledajte ja od vas nisam ni očekivao odgovor da ćete vi reći za što je te tri milijarde kuna ili 400 milijuna eura, jer sam znao da ću dobiti tipično briselski odgovor od vas. Znači sa sa kralješnicom tvrdom ko gumeni bombon i vi opet napadate Damira Markuša, čovjeka koji je uzeo pušku i otišo braniti Vukovar i borit se protiv terorista da stvori državu koja ima svoje granice, da u nju ne mogu ulaziti teroristi koje vi danas ponovo potencijalne teroriste vi puštate u Hrvatsku jer dobiju papir na 7 dana, hodaju po Hrvatskoj mi ne znamo tko su ti ljudi. Mi ne znamo tko su ljudi iz BiH koji dolaze na sezonu na more. Ja ih znam koji su kod kuće premlatio majku, sestru, osuđen 3 puta kod nas je konobar na sezoni, konobar na sezoni i uredno dobiva novac na tekući račun. Mi to ne možemo iskontrolirati, a ne ljude koji dolaze od ne znam kud i koji se ne žele asimilirati, da se mi njima trebamo prilagodit, pa nećemo im se prilagođavat. Nećemo im se prilagođavat. Nema šanse ko kako god vi to nazivali, nema teorije ili će se on prilagodit tu i poštivat hrvatsku državu i hrvatske zakone ili naperi odavde. Ovdje se mi pokorit nećemo sigurni budite 100%, pa dok i jedan hrvatski diše. Evo to nek vam bude jasno. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Sada se vraćamo na ono što sam najavio, zastupnica Sandra Benčić pitanje postavlja predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću. Izvolite. Zahvaljujem. Poštovani premijeru još prije godinu i pol rekla sam vam da će vaše političko nasljeđe biti slučaj Agrokor odnosno Borg grupa i uništene neovisne institucije. I baš u slučaju velike Agrokor spojile su se te dvije činjenice kada je pao ključni dokaz protiv Ivice Todorića zbog neshvatljive namjerne ili nenamjerne greške DORH-a što će imati moguće dalekosežne posljedice i za obranu RH u arbitražnom sporu. Zanima me što vi mislite kako će arbitražni suci ocijeniti slijedeće činjenice da Hrvatska ima stečeno pravo pa čak i postupak predstečajne nagodbe, ali da usprkos tome premijer te zemlje odlučio donijeti poseban zakon danas poznat pod nazivom lex Agrokor, da je taj zakon pisala grupa odvjetnika i konzultanata koje je sama sebe prozvala Borg grupom, a kojom je rukovodila vaša potpredsjednica Vlade i o tome vas izvještavala, da je jedan od odvjetnika iz grupe Borg koji je pisao zakon istovremeno bio i angažiran od strane najvećeg vjerovnika, da su se članovi Borg grupe po izglasavanju tog zakona uhljebili u Agrokoru i naplatili se iz njegove imovine i to ne naplatili nego se osigurali za nekoliko generacija, da je roll up kredit i preuzimanje Agrokora izravno dogovorio i odavao povjerljive informacije samo jednom igraču na tržištu glavom i bradom guverner HNB-a, je sve to nije dokazano da u kaznenom postupku što ste Todoriću stavljali na teret jer je financijsko vještačenje propalo i nezakonit je dokaz. Zato vas pitam premijeru, ako će Hrvatska morati platiti tu odštetu kako ćete točno vi odgovarati? Kako ćete točno vi podnijeti odgovornost jer adekvatne kazne za 7 milijardi eura nema? Prije odgovora predsjednika Vlade imamo povredu Poslovnika, kolega Katičić izvolite. **Katičić, Krunoslav (HDZ)** Poštovani predsjedavajući, poštovani predsjedniče Vlade povrijeđen je Članak 238. jer se iznose neistinite informacije. Kada već spominjete ovo sve onda spomenite i tko je su opasnosti prijetile. Nelikvidnost, propadanje cijelog sustava, preko 60 tisuća radnim mjesta je dolazilo u pitanje, a ne ovako populističkim opet navoditi samo ono nekakve ko da smo mi svi vidoviti Milani koji će znat što se dešava u budućnosti.

Poštovani gospodine predsjedniče, pa ja vam moram priznati da sam se ja kao liječnik strašno začuđen sa tim što govori kolegica Benčić, ona je pravnica, pa kao pravnica bi morala znati da je DORH potpuno neovisno tijelo, da DORH nema veze sa Vladom, da odluke DORH-a su takve kakve jesu, dobre ili loše, a da apsolutno nikakve veze to sa Vladom nema, pa nemojte se praviti

Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana zastupnice Benčić jedna od protagonistica onog sramnog lupanja, a sada vidim i narativa kojeg mogu zvati lupetanjem u Hrvatskom saboru. Čestitam i vama i 20-ak ostalih zastupnika koji su prigodom iznošenja Izvješća o radu Vlade prije nekoliko tjedana od sabora napravili cirkus. To je vaš legacy, vrlo bitno. To je ono što će ostati od vas kad budete ponovo u oporbi iduću mandat da znate šta ste radili u ovom mandatu kao oporba. Samo to, ništa drugo. E sada, vi ste dobili povjerenje da upravljate Gradom Zagrebom, Grad Zagreb funkcionira zbog odluka Vlade, zbog projekata koji se financiraju sredstvima koje nabavlja Vlada, da njih nema vaš bi legacy i vaš akibio, smeće, grad nikad nije bio prljaviji i smrdljivi, neuređene zelene površine, zapuštene i promenada za divlje svinje. Sve ostalo čime se hvalite pa i otvaranje škola su oni isti novci protiv kojih ste se vi ovdje vezivali ispred Hrvatskog sabora i bili protiv nas što smo nabavili milijardu i 3 milijuna eura iz Europskog fonda solidarnosti i još milijardu i 500 miliona iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Sve što se obnovilo obnovilo se zahvaljujući Vladi, a ne vama. To je uvod. Što se tiče Agrokora, poštovana gospođo Benčić, Državno odvjetništvo donosi neke svoje odluke u vođenju nekog kaznenog postupka, te odluke na donosi Vlada donosi ih DORH. Jučer sam se već referirao na ovo da je u ovom konkretnom slučaju kada je Visoki kazneni sud proglasio vještačenje o kojem se radi nezakonitim stvar na DORH-u da se očituje i da predstavi hrvatskoj javnosti koje će poteze poduzeti u nastavku tog kaznenog procesa. To je prvo. Drugo, Agrokor kao najveća sistemska hrvatska kompanija za naše gospodarstvo je u prvih par mjeseci naše Vlade bez da je itko to najavio, vidio, čuo, ovako iza ugla, tu vam mogu eksperti iz MOST-a koji su znali o financijskoj slici Agrokora više nego bilo koji revizori reć da je kompanija bila toliko prezadužena da joj je prijetila propast, propast koja bi povukla sa sobom ne samo ostanak bez radnih mjesta 60 tisuća ljudi, bilo u Hrvatskoj, bilo u susjednim zemljama, propast svih OPG-ova kojima se ne bi isplatilo ništa i propast ogromnog broja dobavljača u Hrvatskoj koji su veliki gospodarski subjekti koji ovim, ovom logikom koju vi govorite, ne bi ostali na nogama. Da su oni kolabirali, e onda draga gospođo Benčić, a nisu, zahvaljujući našem, našoj intervenciji i zakonu koji smo donijeli, onda ne bi bilo našega legacyja, a naš legacy je da nam je zaposlenost u odnosu na 2016. kad je bilo 6 zaposlenih, 1 nezaposlenih, znate koliko je danas? 16:1. Da nam je BDP danas u Hrvatskoj za više od 20 milijardi veći nego što je bio 2016., da imamo povezanu Hrvatsku Pelješkim mostom, da imamo ulazak u Schengen, u europodručje, u Europski stabilizacijski mehanizam, u Global Entry program, da smo u intenzivnoj fazi pregovora o ulasku u OECD, da imamo skromnih 25 milijardi eura za ovo desetljeće koje smo donijeli mi, a ne vi, a vi se time koristite, i gle čuda, probili drugu cijev tunela Učke, izgradit ćemo autocestu do Siska, dovršit koridor 5C, imat nikad veću zaposlenost, nikad manju nezaposlenost, veće plaće, veće mirovine, veću minimalnu plaću, medijalnu plaću … .../Upadica:

iskreno sam se nadala da to nasljeđe neće biti i nasljeđe hrvatskih građana u obliku duga sljedeće 3 generacije da otplate eventualnu štetu od 7 milijardi eura, a sad ću se vratiti na neke vaše postavke postavke oko Agrokora. Samo da napomenem još jednu stvar, vidite, zanima me i kako će arbitražni sud gledati na činjenicu da je na kraju tvrtka Agrokor, danas Fortenova pripala, ni manje ni više nego novom tajkunu Pavlu Vujnovcu koji je, nota bene prije toga, donirao, ne samo donirao, nego posudio novce HDZ-u za kampanju, evo baš me zanima kako će se cijeniti ta okolnost. Ajmo dalje. Rekli ste, DORH je neovisna institucija. Ha-ha. To je sve što ću na to reć'. Dalje, Vlada nabavlja sredstva, Vlada nabavlja sredstva, Vlada je osigurala sredstva iz fondova EU. Fondovi EU funkcioniraju na način da države koje su najnerazvijenije dobivaju najviše novaca, evo, hvala vam na tome što smo najnerazvijeniji pa što smo dobili najviše novaca iz fondova EU. A da vam kažem, dakle još nešto. Kažete, sve što se obnovilo je zahvaljujući Vladi jer je dobila novce iz Fonda solidarnosti, kojeg, nota bene, niste uspjeli iskoristiti u roku pa ste morali žicati produženje, pa da na kraju kažemo, evo, Grad Zagreb, recimo, ima 6 cjelovitih obnova, vi 0. A kad smo kod svinja, poštovani premijeru, brinite se za svinje u Slavoniji jer naše su barem žive. Pa upravo Vlada je spasila urušavanje cijelog gospodarstva tada i to je legacy koji ostavljamo da danas možemo imati takav rast. A koji je vaš legacy? Ne znate zakonito ni skupit donacije. Građani Grada Zagreba ostat će bez povećanja plaća plaća 1.1., to je vaš ovaj, legacy. Zajedno sa ideologijom nerasta, ne zato što nemate novaca, već zato što ne želite, jer ne želite da građanima rastu

Možemo li malo smiriti strasti jer se ne može radit ako svi dobacujete iz klupe? Izvolite kolegice Burić. **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam. 238, uvreda, dakle ova je Vlada sačuvala 60 tisuća radnih mjesta, isto tako, sačuvala nacionalnu ekonomiju i gospodarstvo, a kad gđa Benčić priča o političkom nasljeđu, što je njezino i njihovo političko nasljeđe Možemo!, osim da su progresivni kad se treba bacati po cesti i vezat se u lance i lupat u lonce, a vrlo su regresivni i nazadni kad treba upravljati gradom … .../Upadica: Hvala vam./... i kad treba oderati Dobivate opomenu, i to je bila replika. Kolega Kapulica, izvolite. **Kapulica, Mario (HDZ)** 238, Hrvatska je dobila i povukla najviše sredstava iz EU jer je najsiromašnija. To je mala, mala uvreda u odnosu na obećanje kolegice Benčić iz Mosta koje smo od sada urbi et orbi dobili, da će Zagreb obzirom da je najrazvijeniji u Hrvatskoj, neće povećavati porez na dohodak nakon što se ukine prirez. Kolega Kapulica, ovo je bila replika, isto tako opomena. Kolegice Baričević, izvolite. **Baričević, Danica (HDZ)** Povrijeđen je čl. 238, zastupniče Benčić, vaš životopis najbolje govori o vašim kapacitetima, poslovnu karijeru započeli ste ilegalnom prodajom petardi, nastavili neplaćanjem računa u vašoj firmi, a vaša partija u Gradu Zagrebu nije u stanju niti ošišati travu i skupiti smeće. Jedinu upornost u, pokazali ste što ste studirali na pravnom fakultetu 18 godina. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Baričević, ovo je bila replika, a isto tako dobivate opomenu. Sada idemo dalje. Sada će zastupnica Marina Opačak Bilić postaviti pitanje predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću, izvolite. **Opačak Bilić, Marina (Nezavisni)** Hvala vam predsjedniče Sabora. Poštovani premijeru, ovo je jedan od sve ozbiljnijih problema za naše mlade, a evo i za one u srednjim godinama jest što, osim što evo teško pronalaze posao, čak i kad se zaposle susreću se prije svega naravno sa niskim plaćama, nakon toga susreću se sa činjenicom da si ne mogu priuštiti vlastiti dom, bilo da govorimo o kupnji nekretnine ili o najmu i stambeno pitanje danas je doista postalo jedan nedostižan san za većinu naših građana i zbog uvjeta banaka i zbog previsokih cijena nekretnina koje su evo unazad 2-3.g. izrazito nesrazmjerne financijskoj situaciji u Hrvatskoj, a o tome govori i činjenica da smo kao nacija zapravo se najkasnije, oprostite jel može, hvala, kao nacija se zapravo najkasnije od svih ostalih zasnivamo svoj dom i to sigurno nije iz razloga jer eto Hrvati se malo teže osamostaljuju nego iz razloga jer u Hrvatskoj nemamo kreirane jasne javne politike koje bi zapravo omogućile bolje uvjete priuštivog stanovanja. Doduše imali smo slavni APN koji je samo dodatno generirao porast cijena nekretnina, no nekih drugih učinkovitijih modela zapravo nema. Imamo primjere na lokalnim razinama, povoljnu prodaju zemljišta, dugoročno prihvatljivi najam, ali od strane države dakle takav nekakav model uopće ne vidimo, a svi ti lokalni primjeri zapravo govore da se ovo pitanje jednostavno ne može u potpunosti prepustit tržištu. Pa evo znajući kolko zapravo stambeno pitanje utječe i na demografiju i na sva ostala pitanja, molim vas evo odgovor kada i kako i planirate li zapravo uopće djelovat kroz socijalne, stambene i porezne politike i mogu li građani Hrvatske očekivat odgovor Vlade koji bi omogućio

stambene politike i stanovanja jedno od ključnih pitanja, a osobito za mlade generacije, pogotovo imajuć na umu kulturu življenja u Hrvatskoj, a to je da većina naših građana želi imat svoju nekretninu, dakle to je ono što nas nerijetko razlikuje od mnogih drugih država gdje ljudi cijeli život prožive u najmu primjerice. Mi smo upravo na tom tragu odlučili kao Vlada izraditi Nacionalni plan stambene politike do 2030.g.. Koordinator tog plana je ovdje naš potpredsjednik nadležan za graditeljstvo, za prostorno planiranje i državnu imovinu g. Bačić zajedno sa svim stručnjacima i s te strane ne samo da se radi snimka stanja koliko trenutno ima stambenih jedinica u Hrvatskoj koje su primjerice prazne, nego kolike su nam stvarne potrebe novih ulaganja u stambeni fond. Smisao stambenog zbrinjavanja mladih se manifestira i u dosadašnjim politikama, a njih ima nekoliko, dakle mi imamo važeći Zakon o subvencioniranju stambenih kredita. To je mjere subvencioniranja stambenih kredita koja se primjenjuje do kraja ove godine. Kroz POS je dosada od 2001. izgrađeno 8.928 stanova u 286 objekata, u čak 83 JLS. Ukupna Ukupna investicijska vrijednost tih stanova 630 milijuna eura, a Hrvatska je putem poticajnih sredstava uložila 162 milijuna eura, dakle to je ona participacija i mi smo nedavno bili u Umagu zajedno primjerice gdje je bilo čini mi se 85 stanova otprilike gdje su brojni naši sugrađani riješili svoje stambeno pitanje ili u Zadru nedavno isto tako kod Crvenih kuća, stambeno pitanje gdje inače to ne bi bili mogli bez ovakvih poticajnih sredstava države. Mi ćemo naravno u tu politiku podržavanja mladih, subvencioniranja i sufinanciranja stambene politike nastavljati jer je to između ostaloga i demografska mjera i jačanje hrvatske obitelji i svega onoga što je najbitnije za ne samo ulazak na tržište rada naših ljudi nego za njihove odluke o tome gdje će živjeti, kako će živjeti i koliko će im te cijene stanovanja biti priuštive, to je ono što je najvažnije. Činjenica je da imamo u proteklih nekoliko godina rast cijena kvadrata, ne samo u velikim gradovima i ne samo na priobalju nego u mnogim drugim sredinama i upravo zbog toga će ova nacio…, plan dakle Nacionalne politike stambenoga zbrinjavanja i stambene politike dati rješenja na probleme koje danas imaju mladi ljudi i mlade obitelji i to je ono što je najvažnije. Da bismo spojili demo…, ciljeve demografske politike sa ciljevima stambene politike više je nego jasno svima da pretjerana urbanizacija tj. život ljudi u velikim gradovima podrazumijeva život u manje kvadrata, a to automatski znači manje djece. One zemlje koje su proširile bazen, da tako kažem, otišle u, ili periferna područja velikih urbanih sredina ili u manje sredine i žive u kućama i imaju bolje rezultate kada je riječ o demografskoj politici i o obiteljima sa više djece, i Strategiju demografske revitalizacije i ovaj Nacionalni plan stambene politike do 2030. učiniti kompatibilnim da se vidi cjeloviti cilj naše politike, hvala vam lijepo. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo, pa evo drago mi je da ste prepoznali ovo pitanje kao ključno i mislim da će većina građana danas bit zadovoljna s tim što je čula da evo pripremate nekakav Nacionalni plan, samo evo nemojte baš da ovaj to bude predugo. Ja znam da vi često ovaj prihvatite prijedloge oporbe, nekad vam treba više vremena, nekad manje, a u primjeru kolegice Mrak-Taritaš preko vikenda ste ovaj odlučili ipak promijeniti odluku, neka pitanja, evo recimo dječji doplatak. Ja osobno evo već jedno 3.g. o tom pričam, prošli tjedan sam pročitala da, da se najavljuju ovaj povećanja, tako da nemojte da je ovo pitanje sad ta izrada Nacionalne strategije da baš ovaj predugo, a evo drago mi je, ponovit ću, kažem da ste shvatili da je ovo iznimno bitna tema za, za koju evo u Hrvatskoj dosad ne postoji nekakvo sustavno rješenje. Ove dosadašnje politike koje ste spominjali kao npr. APN, ponovit ću, dakle one su samo dodatno generirale porast cijena nekretnina i zapravo nisu imale onaj ključni i potreban učinak na, općenito na standard i nisu bile prilagođene zapravo specifičnim potrebama našeg građanstva. Ponovit ću naravno da evo i ako želimo zaustaviti iseljavanje mladih iz Hrvatske da trebamo počet rješavat njihove probleme i općenito probleme naših građana, a ostvarenje krova nad glavom sigurno je jedno od ključnih i znamo kolko je ljudi upravo iz tog razloga odselilo zato što ovdje nisu mogli ostvarit te uvjete. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Prelazimo na 6. pitanje zastupnik Dražen Bošnjaković postavit će ga ministrici kulture i medija Nini Obuljen Koržinek. Izvolite. lijepo. Poštovana ministrice, zaštita kulturnih dobara iznimno je važno pitanje za sva društva pa tako i za naše hrvatsko društvo i znamo zapravo da imamo veliki broj zaštićenih kulturnih dobara u RH. Ta zaštita je iznimno bitna jel time govorimo i o svojoj povijesti, o svom identitetu i naravno da sve to treba štititi da nema alternative u tome. Međutim, vrlo često je to u praksi jako i složeno pitanje jer zaštita kulturnih dobara nekad zadire i u privatno vlasništvo i u vlasništvo nekretnina od strane gradova i upravljanje tim nekretninama od strane gradova. Stoga sa veseljem sam vidio da se najavljuje novi zakon i neka nova rješenja u tom segmentu, vezano dakle za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara u RH i ako sam vidio dobro, mislim da se radi o uvođenju i raznih digitalnih podloga, raznih registara koji će bit digitalizirani, vidim da se predviđaju i određene konzervatorske podloge za neka pa me zanima zapravo što bi taj zakon trebao i koji će bit njegovi glavni nalasci, napreci, a vezano za zaštitu pojedinačnih prava građana? Evo hvala lijepa. **Jandroković, Gordan Hvala vam g. zastupniče. Pa dijelom i na tragu ovoga što je sad predsjednik Vlade govorio o nacionalnom planu stambene politike o svemu što radi potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva dakle ulazimo u te reforme sustava građenja prostornog planiranja i to je naravno područje kulturne baštine jako važno jer je nama 13% stambenog fonda ili oko 100.000 zgrada u Hrvatskoj se nalazi u kulturno-povijesnim cjelinama i svjesni smo da su postojale određene poteškoće, sporost u postupanju. Jednim dijelom nas je i ova kriza obnove od potresa naučila da moramo počet drugačije reagirati i zato smo u okviru NPOO-a osigurali sredstva za izradu konzervatorskih podloga za sve kulturno-povijesne cjeline. To će postati u elektroničkom sustavu dostupno svim građanima vlasnicima, potencijalnim investitorima bilo u stambeni fond ili koji poduzimaju neke javne ili druge komercijalne privatne investicije svaki građanin će moći jednostavnim uvidom u elektronički sustav dobiti tzv. lokacijsku informaciju, preciznu informaciju o tome što se na pojedinoj čestici ili na pojedinoj kući može može raditi prije nego poduzme projektiranje, ishođenje dozvola itd. i to će stvoriti jednu situaciju puno veće pravne sigurnosti, puno jasnije postupanja naše konzervatorske službe, ali onda svi koji sudjeluju u postupku građenja, znači i za arhitekte, izvođače, investitore. I u tom smislu mi vjerujemo da će ovo rješenje koje sada kroz projekt provodimo u okviru NPOO-a, a bit će integrirano u novi Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara koji ide u javnu raspravu sljedeći tjedan donijeti velike iskorake. A na tragu ovoga što je spomenuo i predsjednik Vlade, sasvim sigurno omogućiti i jedinicama lokalne samouprave da se uključe u osmišljavanje programa kako bi u povijesnim cjelinama stvarali nove prostore za stanovanje jer mi smo svjesni da smo u procesima gentrifikacije povijesnih cjelina da se nažalost mahom iseljava iz povijesnih cjelina, da je veliki pritisak na gradnju izvan povijesnih centara, to podiže cijene, a ostavlja praznima centre grada i tu postoji veliki prostor za pametno uzimanje kormila u ruku i kroz sustav prostornog planiranja, ali i svakako lokalnog razvoja. Spomenula bih da ćemo u okviru novog zakona posebno se bavit i pitanjem upravljanja krizama, zato se referiram na potres i zato je uvijek nelagodno slušati ova, ove ružne komentare koji dolaze, nažalost zastupnica koja je maloprije to komentirala uobičajeno izašla vani, pa bih i ja ponovila samo što se tiče Ministarstva kulture i medija, više od 500 milijuna eura je ugovoreno za projekte u Gradu Zagrebu obnove od potresa putem našeg ministarstva. Preuzeli smo na sebe sve javne zagrade u Gradu Zagrebu, sve muzeje, ali i sve upravne zgrade upravo preko Ministarstva kulture i medija i isključivo sredstvima Vlade se sve te zgrade u kulturno-povijesnoj cjelini obnavljaju. To je istina. A ako je bilo kašnjenja kako kaže gospođa Benčić, kako je rekla da smo morali žicati ili ovako nešto produljenje, pa valda smo ga žicali jer su oni sporo projektirali i sporo izvodili, pa smo ih žicali u prvom redu za građane Zagreba i iskoristili ugled i povjerenje koje smo imali …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… da bi Hvala vam na ovako iscrpnom odgovoru i zaista mislim da ovaj put digitalizacije i izrade konzervatorskih podloga nema alternativu i da će on doprinijet u budućnosti bržem postupanju. A jutros sam zapravo slušao i potpredsjednika Vlade g. Bačića kako je obrazlagao u jednoj emisiji da nikad ovako veliki zahvat na javnim zgradama bio kao što je sada, to je isto stvar koju treba podržati koju treba sasvim sigurno uvažiti. jako treba paziti u budućnosti vezano upravo za ta pojedinačna prava fizičkih i drugih osoba, a vezano za vlasništvo na nekim nekretninama jel tu se ne smije dogodit da ljudi budu onemogućeni u svojim planovima i idejama i da to realiziraju što danas znamo radi sporosti postupka vrlo često se događa i zato ovaj, mislim da je ovo dobro da se stvari digitaliziraju, da stvari idu brže, time će to biti i puno, puno bolje. Hvala vam lijepo. Hvala i vama. Idemo na 7. pitanje. Zastupnik Dražen Srpak postavit će ga potpredsjedniku Vlade i ministru mora, prometa i infrastrukture, Olegu Butkoviću. Izvolite. **Srpak, Dražen (HDZ)** Hvala predsjedniče. Poštovani ministre Butković, svjedoci smo izuzetnih postignuća na polju prometne povezanosti RH. Prošle Prošle godine otvoren je Pelješki most te je tako konačno RH postala jedna cjelina. Također krajem prošle godine, otvorena je i dionica koridora 5C Osijek-Beli Manastir, izvode se radi na autocesti Zagreb-Sisak, a u rujnu je probijena druga cijev tunela Učka. Izvode se isto tako radovi na izgradnji najjužnije dionice autoceste do Dubrovnika. Isto tako otvorena je nova državna cesta D403 koja značajno rasterećuje promet u Rijeci. Ove godine započeli su radovi na izgradnji treće etape dionice brze ceste Bjelovar-Virovitica, granični prijelaz Terezino polje. Ujedno gradit će se i brza cesta Varaždin-Ivanec-Lepoglava-Krapina. Poštovani ministre, nedugo ste boravili u Međimurju te ste otvorili radove na zaobilaznici grada Preloga, a uskoro će se ista stvar dogoditi i sa zaobilaznicom općine Nedelišće. Ističem kako su ulaganja Vlade RH u Međimurje značajno vidljiva. Svakako ste upoznati sa velikom problematikom teretnog prometa koji već dugi niz godina opterećuje grad Mursko Središće i sva naselja do Čakovca, a kao što znate rješenje tog problema je gradnja novog mosta na rijeci Muri, zaobilaznice te brze ceste do sjeverne zaobilaznice grada Čakovca. Osobno ste više puta bili u Murskom Središću i zahvalni smo na svim do sada pokrenutim aktivnostima. Ulaskom RH u Schengenski prostor kolone su se smanjile, međutim gotovo 18 tisuća šlepera i dalje prolazi centrom grada. Uz to gradnjom brze ceste do Čakovca riješilo bi se i povezivanje gornjeg dijela Međimurja na autoput. Ministre, je li RH odustala od tog projekta ili je glavni i osnovni problem za njegov status quo potrebit dogovor sa Republikom Slovenijom o točci spajanja tj. pozicije novog mosta obzirom što on spaja dvije države, a to je preduvjet za daljnje radnje u realizaciji ovog projekta. Hvala vam. Izvolite potpredsjedniče Vlade. nešto više od 3,5 milijarde eura i sve ove projekte koje ste nabrojili, neću ih ponovno nabrajati jesu zaista veliki uspjesi i postignuća ove Vlade posljednjih nekoliko godina. Kad govorimo o sjeveru Hrvatske, onda smo mi u posljednje vrijeme završili gore nekoliko projekata, vi ste ih nabrojili, spomenut ću sjevernu obilaznicu Čakovca. Nedavno smo otvorili i obilaznicu grada Novog Marofa, projekta koji je 30 godina očekivan u tom kraju i naravno početkom listopada su otvoreni radovi na obilaznici Preloga, projektu vrijednom oko 10 milijuna eura. Radovi su, radovi su krenuli i u tom smislu zaista veselimo se da će i Prelog dobiti obilaznicu. Isto tako paralelno s tim raspisani su natječaji za dvije obilaznice, to je Nedelišće, obilaznica Nedelišća i Pušćina u procijeni je vrijednost oba projekta negdje oko 30, 25,5 milijuna eura i mislim da evo to pokazuje zaista spremnost Vlade i Hrvatskih cesta da obnova državnih cesta, izgradnja obilaznica u cijeloj Hrvatskoj ravnomjerno ide jednom, jednom dinamikom uz realizaciju svih onih brzih cesta koje su nam u prioritetima da se kroz slijedećih nekoliko godina i završe. Kad govorimo o obilaznici Murskog Središća, projekta koji je dugo pripreman, budući da je za njega još 2018. godine izrađena studija izvodljivosti s idejnim rješenjem, hrvatska Vlada i Ministarstvo odnosno Hrvatske ceste nisu odustali od tog projekta niti ćemo naravno odustati, ali je činjenica da smo imali određenih poteškoća budući da on spaja Mursko Središće i Lendavu s druge strane oko spojne točke. Za to nam je potreban dogovor sa Republikom susjednom susjednom Slovenijom kako bi se onda moglo definirati ta spojna točka i slijedom toga krenuti dalje u projektiranje te ceste. Mi te razgovore vodimo, postojeće određene, određena razmimoilaženja u tim stavovima međutim svi napori Vlade odnosno ministarstva u slijedećem razdoblju će biti da što prije definiramo tu spojnu točku kako bi se onda projektiranje te ceste koja će ujedno biti i obilaznica Murskog Središća. slažem se s vama ulazak Hrvatske u Schengen je pomogao, rasteretio taj dio Hrvatske budući da je kamionski promet u vrijeme dok nismo bili u Schengenu izbjegavao autocestu pa su išli tom dionicom, pomogao je naravno i smanjio broj kamiona međutim još uvijek je taj broj dosta velik i u tom smislu jedino i pravo rješenje je obilaznica Murskog Središća. Tako da ćemo vrlo brzo nadam se završiti te razgovore sa susjednom Republikom Slovenijom, potpisati tu spojnu točku, definirati ju i krenuti dalje u realizaciju tog projekta. Hvala vam lijepo. **Jandroković, Hvala vam ministre. Zahvalan sam na svemu što ste do sada činili oko tog projekta. Uz vas sve o njemu znaju i predsjednik Vlade Andrej Plenković i ministar vanjskih poslova Grlić Radman te Škorić iz Hrvatskih cesta te i njima zahvaljujem na svakom trudu. Naime, dva vrlo važna dokumenta su izrađena, a to je prometni elaborat smještaja u prostor te studija izvodljivosti koja je zapravo pokazala da, tj. dala pozitivno mišljenje na taj projekt koji bi rasteretio ne samo grad Mursko Središće nego i sva naselja do Čakovca te spojio dva autoputa. Onaj u Lendavi u Sloveniji sa onim našim u Čakovcu, a omogućio bi i puno brži pristup svim stanovnicima gornjeg i centralnog dijela Međimurja autoputu. Ministre, važno je čuti da RH i Vlada od tog projekta nije odustala, a vjerujem da se uz dodatno uložene napore može postići napredak prema njegovoj realizaciji. Ljudi koji na tom prostoru žive, bit će vam jako zahvalni. Hvala. 8. pitanje zastupnik Nikola Mažar postavit će ponovno potpredsjedniku Vlade i ministru mora, prometa i infrastrukture Olegu Butkoviću. Izvolite. **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče. Poštovani potpredsjedniče Vlade i ministre Butković, svjedoci smo da su nedavno u javnost puštena dva javna savjetovanja od izuzetne važnosti i bitnosti za područje grada Vukovara i sve građane i žitelje grada Vukovara, ali i okolnih sela. Naime, jedno javno savjetovanje je vezano za početak izgradnje brze ceste Nuštar-Vukovar, vrijednosti 40 milijuna eura, koja će, ne samo poboljšati sigurnost odvijanja prometa za sve sudionike, nego i skratiti vrijeme potrebno da građani Vukovara dospiju do autoceste A3, a drugi je javni, javno savjetovanje početak izgradnje dugoočekivane obilaznice grada Vukovara, odnosno njezine prve faze, od čvora Bršadin sjever do čvora Lužac, koja će omogućiti i smanjenje prometnoga opterećenja kroz grad Vukovar, prije svega, naravno, teretnoga, ali i omogućiti i građanima, ne samo Lušca, nego i drugih dijelova, da mogu imati mir, da mogu u sigurnosti živjeti i moje pitanje je, možete li reći vezano, s obzirom da je to iznimno bitno i za građane grada Vukovara, što ti projekti znače za grad Vukovar, što možemo očekivati vezano za dinamiku i rokove i što će u konačnici oni donijeti? Hvala. **Jandroković, Gordan Najprije, što se tiče aktivnosti Hrvatskih cesta izgradnjom, odnosno uglavnom izgradnjom svih autocesta u ingerenciji Hrvatskih autocesta, da ne nabrajam jer smo to već puno puta nabrajali. Kad govorimo o cestovnoj infrastrukturi, onda će uglavnom aktivnosti, kad govorimo o izgradnji cesta biti u obnovi državnih cesta, izgradnji obilaznica, brzih cesta koji su u planu Hrvatskih cesta, vidjet ćete i proračun koji će doći za sljedeću godinu. Kroz 2, 3 godine ta će ulaganja biti negdje oko milijardu eura. U tom smislu je i realizacije obilaznice Vukovara prvo, projekta koji se dugo pripremao, u jednom trenutku smo imali određenih problema, arheoloških istraživanja, itd., bilo je objektivnih razloga zašto nismo mogli prije krenuti u realizaciju tog projekta, odluka i pripadnost da se realizira taj projekt od strane hrvatske Vlade i Hrvatskih cesta i ministarstva kojeg vodim, nikada nije bio upitan, tako da bilo kakva politizacija, da bi se nešto negdje zaustavljalo, ne stoji, mi nikad nismo zaustavljali nijedan projekt, pa tako ni obilaznicu Vukovar. I u tom smislu prva faza te izgradnje te ceste je u javnom savjetovanju, vi ste točno rekli, od dionice od čvora Bršadin sjever do čvorišta Lužac, to je negdje oko 22 milijuna eura i Hrvatske ceste dalje provode postupak nakon javnog savjetovanja, naravno, raspisivanje natječaja, paralelno s tim je i brza cesta Nuštar-Vukovar, to je oko 40 milijuna eura. Također, javno savjetovanje je završeno, tu smo nešto ispred, tako da će natječaj biti objavljen i te obje ceste, sa svim drugih realizacijom brzih cesta, evo, tu je i zastupnik Begonja koji stalno inzistira i naravno da se napravi što prije i obilaznica Drniša i to je projekt koji ćemo objaviti ove godine, ali da ih sve ne nabrajam, znači uglavnom će sve aktivnosti Hrvatskih cesta ići u realizaciju brzih cesta do Virovitice, ima ih jako puno, Bjelovar, završetak do Bjelovara, Krapina-Zabok koji smo, evo, nedavno ugovorili, tu je naravno, završetak do Virovitice, tu je srijemska transverzala kad govorimo o ovom dijelu Slavonije, realizacijom 5C koridora, to nam je još 5 kilometara koji se radi, to očekujemo sljedeće godine da će biti gotovo, tako da ćemo evo, i ovaj obilaznicu Vukovara slijedom jednog velikog zaduženja kojeg pripremaju Hrvatske ceste realizirati u narednim godinama, tako da, evo, očekuje nas nastavak investicijskog ciklusa kad govorimo o cestovnoj infrastrukturi. Hvala lijepo. **Jandroković, Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Držimo vas za riječ i prije svega, želim se zahvaliti i vama, ali i svim resornim ministrima, kao i predsjedniku Vlade, ali i svima onima koji zdušno, marljivo svakodnevno sa srcem i dušom rade za projekte od interese grada Vukovara, jer ako pogledamo i kroz nadogradnji i elektrifikaciju međunarodne željezničke pruge Vinkovci-Vukovar koja je pri kraju, u vrijednosti 60 milijuna eura, ako pogledamo kroz projekat Hrvatskih voda koji se sada nastavlja, gdje će se kroz izgradnju obaloutvrde od centra Vukovara do Arheološkoga parka Vučedol izgraditi sasvim jedna nova vizura grada Vukovara i omogućiti novi sadržaji i ako pogledamo i kroz ova dva vaša infrastrukturna kapitalna projekta, onda možemo vidjeti da samo kroz te projekte trenutno sada će u grad Vukovar, zahvaljujući programima ove Vlade, preko milijardu i pol kuna, odnosno preko 200 milijuna eura biti uloženo. Vjerujem da će to omogućiti, ne samo bolju kvalitetu života svih građana grada Vukovara, osnažiti gospodarstvo, turističku ponudu, nego omogućiti i da svima onima koji cijele godine, svaki dan dolaze u Vukovar, vide još bolji, ljepši, jači, kvalitetniji i snažniji Vukovar, a Vukovarcima će omogućiti da kao i uvijek otvore svoja dvorišta, svoja srca, pokažu svoje gostoprimstvo na ponos i čast grada u kojemu žive. Hvala vam i vidimo se u Vukovaru. **Jandroković, Gordan (HDZ)** 9. pitanje, zastupnica Magdalena Komes postavlja potpredsjedniku Vlade i ministru prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Poštovani predsjedniče Vlade RH, poštovani ministrice i ministri, sve vas srdačno pozdravljam. Poštovani potpredsjedniče Vlade i ministre Bačić, vjerujem kako su i kolegice i kolege u Saboru, ali i naši sugrađani već apsolvirali činjenicu da sredstva iz Fonda solidarnosti nismo mogli koristiti za poslijepotresnu obnovu privatne imovine, već samo one javne. zgrade javne namjene, infrastrukture, odnosno privremenog smještaja građana. Za taj drugi dio obnove, dakle obiteljskih kuća i višestambenih zgrada sredstva su osigurana u proračunu RH i to zbog politike Vlade RH na čelu sa premijerom Plenkovićem. Međutim, evo vidimo da je zaista velika borba i suočavamo se sa problemom nedostatka i građevinske operative ali s druge strane i vrlo visokih cijena izvođenja radova koje su daleko više od onih koje su do nedavno bile na tržištu. Pa evo molim vas da i ovdje pokažete i govorimo o činjenicama koliki se napori ulažu u iznalaženje, odnosno proširenje kruga izvođača radova jer smo svjesni svi da proširenjem kruga izvođača da ćemo imati i veći broj gradilišta na terenu. Također evo budući da ste i vi sami uvijek u temi i da vam ne treba posebna priprema molim vas da koliko god možete obuhvatnije odgovorite i na pitanje o preostalim kontejnerskim naseljima na području grada Siska, ali isto tako i u useljavanju u nove višestambene zgrade kojih je evo 8 pred kraj, pred završetkom na području grada Petrinje, 4 na području grada Gline ali i nešto više informacija općenito o statusu obnove. Hvala lijepo. **Jandroković, Zahvaljujem gospodine predsjedniče, poštovana zastupnice i gradonačelnice Petrinje. Ako je itko upoznat detaljno sa obnovom prije sve na području Sisačko-moslavačke županije, posebno na području vašeg grada onda ste to vi. Ja vam zahvaljujem na ovoj suradnji koju smo uspostavili u proteklih 10 mjeseci gdje je doista obnova svugdje a posebno ako ćemo istaknuti grad Petrinju doista u punom zamahu. Vi ste uvodno spomenuli Fond solidarnosti. O tome je i kolegica Obuljen-Koržinek govorila. Mislim da neću djelovati patetično ako kažem da se u ovom trenutku na području zagrebačkog i petrinjskog potresa provodi povijesna obnova zgrada javne namjene. Tomu u prilog sigurno ide činjenica da smo obnovili ili obnavljamo 160 škola ili fakulteta dječjih vrtića. Kad govorimo o zdravstvenom sustavu onda govorimo o 18 bolnica i 56 domova zdravlja. Ako govorimo o zgradama kulturne baštine onda evo i čestitam ministrici 250 objekata je kroz Fond solidarnosti ili obnovljeno ili se obnavlja, obnavlja, 600 km prometnica, 77 mostova itd. itd. Dakle, to je jedna doista povijesna obnova koja se ne pamti u tako kratkom periodu, a koju financiramo što je jako dobro i tu evo i zahvaljujem predsjedniku Vlade na osiguranju značajnih sredstava ne samo milijardu i 3 milijuna eura o kojima često puta govorimo iz Fonda solidarnosti nego još dodatnih milijardu i 500 25 milijuna za cjelovitu obnovu. Malo mi je evo neprimjereno djelovala malo prijašnja izjava kolegice Benčić da je svega 6 cjelovitih obnova kad smo završili 930 projekata smo završili od 1330 koliko ih je ukupno obnovljeno. Prošli smo tjedan nas dvoje zajedno nazočili završetku cjelovite obnove doma umirovljenika u Glini, a da ne govorim koliko objekata i škola primjerice i u Sisačko-moslavačkoj županiji, pa i u gradu Zagrebu, pa i u Krapinsko-zagorskoj županiji završeno pred početak školske godine. Prema tome, mi ćemo sa tom obnovom nastaviti. A što se tiče privatne, odnosno imovine, obnove privatne imovine govori i podatak da je prošle godine za cijelu obnovu privatne imovine utrošeno 63 milijuna eura. Ove će godine biti 230, a prema proračunu kojega ćemo ja se nadam usvojiti već idućih petnaestak dana u idućoj godini samo za privatnu imovinu 430 milijuna eura. U ovom trenutku na području grada Zagreba je preko 250 višestambenih zgrada Koliko je zahtjevan i kompliciran projekt konstrukcijske obnove u Donjem gradu, u centru grada govori podatak da jedna višestambena zgrada, njena obnova košta preko milijun, milijun i pol eura. Tako da kada govorimo o obnovi i kada govorimo o dinamici onda moramo reći da je to iznimno kompliciran posao posao kada govorimo o konstrukcijskoj obnovi. Što se tiče zamjenskih zgrada ono što naše sugrađane očito najviše interesira u ovom trenutku se radi oko 240 zgrada. Mi smo prošli tjedan, odnosno u ponedjeljak smo zajedno obišli neke od tih objekata koji su završeni. Prošli tjedan smo na području Petrinje završili 8 obiteljskih kuća, 3 u Glini i u Sisku itd. Što se tiče kontejnerskih naselja postavili ste mi pitanje. Da, mi smo iselili sva kontejnerska naselja. Ostale su dvije modularne zgrade u Sisku koje ćemo, čije ćemo korisnike useliti u zgrade, u stanove koje država obnavlja i oni će biti primjereno smješteni. Radujem se da ćemo idućih mjesec dana zajedno u Petrinji otvoriti 8 višestambenih zgrada sa 128 stanova i u Glini dodatne 4 višestambene sa 52 stana.

Zahvaljujem potpredsjedniče Vlade i ministre. Teško je zapravo vjerujem odgovoriti u svega 4 minute sve ono što se odvija na potresom pogođenom području. Ja se zahvaljujem na svim vašim aktivnostima i gledajući odnosno uzimajući u obzir sva sredstva koja je Vlada osigurala u proračunu Republike Hrvatske za obnovu Banovine i ostalog područja koje je stradalo u potresu, ali ne samo što se tiče zgrada, dakle obnove zgrada nego i sredstva koja su osigurana u drugim resorima kao što su i gospodarske poticajne mjere za naše područje, dakle poticaj i za zapošljavanje i za samozapošljavanje i razne druge pomoći stanovništvu. Vjerujem da se među građane ipak vratila nada i optimizam i vjera u obnovu ali i revitalizaciju naše Sisačko-moslavačke županije, ali isto tako i da se širom Hrvatske zapravo promatra ova situacija naročito u jednakom razvoju, pažnju na jednaki razvoj svih krajeva Hrvatske. 10. pitanje zastupnica Dragana Jeckov postavlja ministru rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marinu Piletiću. Izvolite. Zahvaljujem. Poštovani gospodine ministre moje pitanje odnosi se na program zapošljavanja žena u narodu poznat kao program Zaželi. Iza nas je sada već nekoliko faza ovog projekta koji je dobro prihvaćen u svim dijelovima RH kako onim urbanim tako i onim ruralnim i upravo zbog te dobre prihvaćenosti s obzirom na njegovu uključivost, na socijalnu komponentu i na konkretnost ja imam nekoliko pitanja za koje vas molim da u ovom kratkom vremenu odgovorite. Naime, kada će se početi sa realizacijom ove nove faze po nedavno završenom natječaju? U kojoj sveukupno vi se sad nalazite fazi? I jesu li osigurana dovoljna sredstva za sve prijavljene, za sve prijavljene projekte jedinica lokalnih samouprava, udruga i svih drugih prihvatljivih onih onih koji jesu prihvatljivi u ovom projektu programa zapošljavanja žena Zaželi? **Jandroković, Gordan Hvala lijepo predsjedniče. Poštovana zastupnice Jeckov, uvažene kolegice zastupnice i zastupnici, program Zaželi tko god je provodio shvaća koliko je to zapravo kvalitetan reći ću hrvatski proizvod u prevenciji institucionalizacije s ciljem zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih žena, a ono što je najvažnije pružanja socijalne usluge pomoć u kući za naše starije. U protekla 3 javna poziva odnosno 3 kruga provedbe programa Zaželi pruženo je upravo takvih usluga za više od 130 tisuća naših starijih, a više od 22 tisuće žena pronašlo je posao radeći kao njegovateljice odnosno gerontodomaćice. Mi smo izrađujući novi Europski socijalni fond plus također predvidjeli sredstva za nastavak provedba programa Zaželi i u novoj fazi i osigurali 130 milijuna eura. Kada me pitate jesu li osigurana sva sredstva za sva, za sve projektne prijedloge koji su došli nakon četvrtog raspisanog natječaja ministarstva za program Zaželi, mogu odmah kazati da mi na tome aktivno radimo. Mi smo osigurali 130 milijuna eura, pristiglo je 595 prijava sa ukupnim zahtjevom za nešto više od 540 milijuna eura projekata. Mi smo po prvi put predvidjeli da ovi programi Zaželi u ovoj četvrtoj fazi više ne traju godinu dana ili pola godine pa zbog toga i jest ovaj ovaj iznos koji nije predviđen dakle u Državnom proračunu kao ni kroz program Europskog socijalnog programa plus, ali smo otvorili pregovore s Europskom komisijom da upravo povećamo alokaciju na stavci Zaželi kao što smo to, Vlada napravili i u proteklom financijskom razdoblju. Mi na ovaj način ne samo da ćemo u ovom krugu zapošljavati žene nego smo izjednačili mogućnost da se kroz program Zaželi zapošljavaju muškarci, omogućili smo usmjeravanje na krajnjeg korisnika u ovom krugu, a ne isključivo dakle samo na one koji će primiti mogućnost zaposlenja i na ovaj način dugogodišnjom provedbom programa Zaželi nudimo i jednu stabilnost. U međuvremenu je Vlada osigurala više od 100 milijuna eura za izgradnju centara za starije koji će također raditi na deinstitucionalizaciji odnosno pružanju većeg broja izvan institucijskih socijalnih usluga. Jedna od najvažnijih je pomoć u kući. Dakle, osnivanjem 18 novih županijskih centara mi jačamo i institucionalni okvir za provedbu ovakvih usluga izravno pomoći našem starijem stanovništvu, a posebice onim koji žive u samačkim domaćinstvima da kroz 18 novih županijskih centara također nakon završetka i ove faze programa Zaželi imamo kontinuirane pružatelje socijalnih usluga ujednačenu sliku i mrežu diljem Hrvatske i sami ste spomenuli potreba za ovom vrstom usluge jednako je prisutna i u urbanim sredinama, ali još više Prema tome, mi očekujemo do kraja ove godine da će bit prvi ugovori, a onda sa dodatnim osiguranjem financijskih sredstva prvenstveno iz EU možemo početkom …/Upadica predsjednik: Izvolite očitovanje zastupnice. **Jeckov, Dragana (SDSS)** Gospodine ministre hvala vam na odgovoru. Naročito raduju činjenice da ćemo već prije Nove godine početi sa realizacijom jednako kao i činjenica kao što smo imali prilike čuti obećali ste dakle da ćete osigurati dovoljna sredstva. Hvala na tome, a to da se provodi u ruralnim sredinama to i vi i ja najbolje znamo koliki je značaj upravo i kolika je izoliranost tih mesta i koliko je zapravo ovaj projekat za njih važan. Hvala. Sada će zastupnik i potpredsjednik Hrvatskog sabora Davorko Vidović postaviti pitanje predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću. Izvolite. **Vidović, Poštovani predsjedniče hrvatske Vlade postavit ću vam jedno jednostavno pitanje, a ni odgovor ne bi trebao biti kompliciran. Ovu našu lijepu Hrvatsku desetljećima se devastira u svakom pogledu, unazađuje se, potkrada, iseljava, manipulira se njenim prirodnim bogatstvima koja se prisvajaju i otuđuju, a njen se prostor nepovratno devastira nezakonitom izgradnjom. U tom nezakonitom devastiranju sudjeluju mnogi od onih bespravnih graditelja na rubovima naših gradova koji su kad im se rodi npr. četvrto ili peto dijete nadogradili svoj sobičak bez dozvole do onih koji najljepše dijelove naše obale devastiraju svojim molovima betoniranim plažama i vilama. U jednom su svi isti, svi krše zakone ove zemlje, ali se svima bespravnim graditeljima ne nudi na čuvanje i brigu, najvrjednija kompanija koju ova država ima. Dakle premijeru, HEP najvrijednije poduzeće i dalje vodi čovjek koji je već dva puta presuđen od strane Državnog inspektorata kao bespravni graditelj, dakle čovjek koji eklatantno krši zakone ove zemlje, koji time iskazuje prezir prema pravnom poretku ove zemlje, koji kao istaknuta javna osoba i od Vlade imenovan javni dužnosnik, odašilja zastrašujuću poruku kako njemu kao takvome ta činjenica ni na koji način ne smeta da obnaša i dalje tu visoku dužnost. Pitanje, jesu li vama osobno kao političaru, predsjedniku Vlade, predsjedniku velike političke stranke, obnašanje dužnosti predsjednika HEP-a i njegovo istovremeno kršenje zakona spojivi i vidite li u tome bilo kakav problem? Ja bi bio zadovoljan i sa odgovorom da, spojivi su. **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala lijepo poštovani zastupniče Vidović, malo ste mi bili predepresivni ovo u uvodu vašega pitanja, pa ajmo se malo referirat najprije na to, pa ćemo se vratit na ovo zadnje. Razvidna je strategija dijela oporbe da uoči izbora iduće godine prikaže Hrvatsku da je sve u krizi, da ništa ne valja i da je sve gore. Tu su šampioni u kreativnosti PR-a SDP-ovci, ja zaista nisam vidio tako briljantne kampanje kao što je oni rade, od onoga mede peđingtona, pa do štrika, pa sada ovoga da i nama ide loše, pa valjda budimo svi kao SDP, pa možemo odmaaa dole negdje propast, a vi ste prepoznali koliko su oni dobri, pa ste utekli od njih zajedno sa većinom zastupnika SDP-a i to je ono što je dobro. A dobro je i za Sisačko-moslavačku županiju ovo što je govorio Branko, ogromna obnova, tu vam je zastupnik odnosno potpredsjednik Vlade Butković, autocesta konačno Lekenik-Sisak i to ne samo ovaj dio koji se odnosi na autocestu nego ima nalog Butković da riješi s Hrvatskim cestama i onih 2,65, pa pa da nam ne bi ostala u zraku autocesta na proljeće nego da je spojimo sa Siskom, a i odvojkom za Petrinju. Nažalost, zbog potresa imamo najveći građevinski pothvat nakon Domovinskog rata uopće je li, dakle obnavljamo Zagreb, obnavljamo Hrvatsku, ulažemo u infrastrukturu mislim da smo daleko od toga da bismo trebali sijati besperspektivnost, da nam ništa ne vrijedi, nikad međunarodno nismo bili snažniji i bolje pozicionirani sa više sredstava, sa uravnoteženim proračunom, s investicijskim kreditnim rejtingom, sa nikad više zaposlenih, nikad manje nezaposlenih, sa rastom BDP-a, kontinuiranim nakon covida i sa praktički riješenim svim strateškim zadaćama. E sad ovo što vi pitate odnosi se na jednu osobu koja možda nije jedina jer ih u Istri ima koliko god hoćete koji bespravno grade, pa evo tu je zastupnik Daus, o tome smo već razgovarali i Državni inspektorat se angažirao puno više nego prije, a angažirao se i na ovom i na Kolko je meni poznato tu su bila dva rješenja inspektorata, kad uslijedi treće onda će doći do rušenja tog objekta. Ja smatram da je to jako loše i to sam rekao g. Barbariću kad je prvi put ta informacija izašla u medijima prije jedno skoro pola godine ja mislim, to je bilo puno prije nego ova naša današnja rasprava i mislim da to se nikako nije smjelo dogodit jer ljudi moraju o tom vodit računa, možeš gradit, možeš ulagat, al moraš ulagat po propisu. Međutim tu postoje određeni pravni koraci koji se poduzimaju, pa nek se iscrpe ti pravni koraci, a nakon toga ćemo gledat. To nije spojivo uopće sa možemo reć to tako ponašanjem dobrog domaćina, a ne samo spojivo sa nekim ko obnaša neku visoku dužnost. Međutim istodobno HEP, pa i Uprava HEP-a imaju ogromnu ulogu u premoštavanju najveće energetske krize i upravo je ta velika elektroenergetska državna kompanija u protekle skoro 2.g. bila instrument politike Vlade kroz sve naše pakete da vi g. Vidoviću i svi građani Hrvatske ne osjete energetsku krizu, niste vidjeli povećanje cijene struje, niste vidjeli povećanje cijene plina, smanjili smo cijene naftnih derivata. Pitajte vaše kolege koji vode općine i gradove, koji vode bolnice, vrtiće, škole, domove za starije, nevladine udruge, vjerske organizacije, kako bi oni bili preživjeli i ostali na nogama bez mjera koje je Vlada poduzimala, a tu mi je stabilnost HEP-a i njegovog poslovanja bila najvažnija. I zato kad sve se to smiri i razriješi onda ćemo u miru bez ikakvog pritiska i iritacije ili nekakvoga

Dakle da je taj dotični gospodin najveći menadžer i najveći genije na svijetu, da je ovoj zemlji priskrbio stotine milijardi dolara, eura, čega god hoćete, to ni na koji način ne bi promijenilo činjenicu da taj čovjek krši zakone ove zemlje, točka, krši zakone i pokazuje prezir. Jedan sam slučaj spomenuo, al to nije eksces. Direktor Hrvatskih šuma raspolaže, vodi poduzeće koje pokriva 50% teritorija ove zemlje, 76% drže Hrvatske šume, presuđen čovjek, pravomoćno osuđen za zloupotrebu položaja vodi Hrvatske šume. Oćete još primjera da navodim? Ovdje se radi o tome predsjedniče Vlade, o modelu upravljanja, o prisvajanju, partijskom prisvajanju države i institucija, o tome se ovdje radi. Ovo nisu ekscesi i ja vam zato govorim da svakodnevne afere milijunske krađe leže, korijen toga zla leži u u partijskom upravljanju državom, u klijentelizmu, on je u temelju svih problema i ako mene pitate, a šta biste to vi napravili, pa ja bih npr. za početak vratio nešto, da ne amnestiram, nešto što je recimo Milanovićeva Vlada ukinula, to je bila obavezna provjera, obavezni, obavezni, kako se to zvalo…/Govornik se ne razumije./…ili ne znam kako, ovaj imovine kandidata i članova njihove obitelji, moguća kaznena, upravna ili stegovna odgovornost kandidata ili bilo kakva povezanost s korupcijskim aferama. Svaki eventualni odnos s kriminalom, s kriminalnim subkulturama, svaki mogući sukob interesa, to smo mi nekada imali u zakonodavstvu. Za početak bi se to moglo napraviti pa onda …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… Sada idemo na 12. pitanje. Zastupnik Josip Šarić postavlja ga ministrici poljoprivrede Mariji Vučković. Izvolite. **Šarić, Josip (HDZ)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče sabora, predsjedniče hrvatske Vlade, ministri, kolegice i kolege. Želim na početku konstatirati i izraziti zadovoljstvo i prenijeti zadovoljstvo ljudima koji se bave proizvodnjom odnosno uzgojem svinja. ozbiljni proizvođači, svi oni koji se bave uzgojem svinja prate sve ono što radi ministarstvo, dinamiku isplate, prijedloge mjera, sve ono što će se učiniti i uistinu mogu reći, dolazim iz sredine gdje je od 5500 usmrćenih usmrćenih svinja, 5 tisuća usmrćeno i nema nezadovoljstva kod ljudi jer razumiju ono što radi Ministarstvo poljoprivrede. pojasnite hrvatskoj javnosti jer je to vrlo važno reći. Jesu li ove mjere koje hrvatska Vlada odnosno Ministarstvo poljoprivrede dobre, ima li nešto što bi eventualno trebalo promijeniti i ono što je jako važno, što ljude zanima. Dakle, dinamika isplate sredstava koje trebaju dobiti i nove mjere koje će, koje će se primjenjivati. **Jandroković, Hvala lijepa poštovani saborski zastupniče Šarić. Dakle, krenut ćemo najprije od mjera i od same bolesti, koja je bolest bez presedana po svojim ekonomskim i socijalnim posljedicama i po načinu širenja u Europskoj uniji, i sad konkretno u Europskoj uniji. Mjere su nužne, mjere su dobre, mjere su većim dijelom određene nadležnim uredbama. Prvo Uredbom o zdravlju 429 iz 2016. koja je stupila na snagu 2019., zatim provedbenog Uredbom, provedbenom Uredbom po kojoj mi sad radimo 687 te delegiranom Uredbom po kojoj se nadamo da ćemo skoro radit, a koja će omogućiti regionalizaciju te naravno strukom, savješću i znanjem Nacionalnog veterinarskog sustava koji dalje radi na mjerama, naredbama, promjenama i rješenjima, ovisno o procijeni smjera kretanja bolesti, epidemiološkoj situaciji, broju vektora koji postaju prostor i klimatskim, hidrološkim, geološkim brojnim drugim okolnostima te naravno na granicama i o okruženju. Stoga su sve mjere koje predlaže Ministarstvo poljoprivrede koje propisuje u suradnji s drugim dionicima, koje provodi Državni inspektorat i ovlašteni veterinari te sami posjednici prije svega, a u tome pomažu druga državna i lokalna tijela, nužne, neophodne i dobre. One također imaju učinaka te mi danas sada već tjednima bilježimo puno manji broj slučajeva nego što je to bio u fazama najvećeg širenja no isto tako valja biti oprezan. Pri tome učiniti sve da ne dolazi do ilegalnih prometa i da se mjere poštuju. Nadalje, što se tiče pomoći svinjogojcima, Vlada RH je omogućila pomoć baš svim uzgajivačima te se isplate provede nakon što je donesen pravni okvir, pravni okvir sa različitim mjerama jer su bile različite situacije, ovisno o poštivanju biosigurnosti, ovisno isto tako o odnosima s drugim propisima i do današnjeg dana je isplaćeno negdje oko 850 posjednika sa iznosom isplate malo višim od 5,1 5,1 milijun eura. Mislim da je još jedna odluka od preko 100 korisnika trenutno u tijeku odnosno isplate su u tijeku. Mi očekujemo u narednih nekoliko dana da će svi korisnici što se tiče direktnih šteta biti isplaćeni. Također smo objavili savjetovanje s javnošću za niz programa koji se odnose na nadoknadu indirektnih gubitaka jer ljudi moraju i dalje živjeti i oni kojima nisu eutanazirane životinje, kojima nisu uklonjene životinje s objekata imaju indirektne štete ili trpe posljedice uslijed ograničenog prometa. Prvi takav program je odobrila komisija, odnosila se na odvoženje svinja na termičku obradu. Pravilnik će stupiti na snagu u naredna dva-tri dana te će se isplate žurno omogućiti. Zatim su tu isto tako programi koji su savjetovani s javnošću, a koji se odnose na nadoknadu dijela troškova o proizvođačima prasadi dakle onima koji se bave domaćim uzgojem, imaju krmače s Veterinarskim fakultetom je uspostavljena suradnja na izradi tipske farme, a isto tako u savjetovanju je vrlo kratkom i žurnom program pomoći za uzgajivače koji su trpili posljedice otežanog prometovanja, poštivali sve biosigurnosne mjere i imaju svinje danas u produljenom tovu odnosno većih težina, oni su bili zavrijedili poseban program pa smo i to omogućili. Također

Na svim poduzetim mjerama i ponovit ću još jednom, prenosim zadovoljstvo svih onih ljudi koji su pogođeni ovom bolešću. Dopustite mi, obzirom da javnost prati ovih dana što se događaja u Slavoniji a nedavno je bio jedan zanimljiv prosvjed i razumijemo ja osobno sve ljude koji su imali, koji su oštećeni, koji su bili na tom prosvjedu ali tko su ti prosvjednici. Da to malo pobliže pobliže razjasnimo. Javnost to zanima, naime oni sad najavljuju i nove prosvjede. Prosvjednici su predsjednik Domovinskog pokreta Vukovarsko-srijemske županije, Josip Dabro, broj svinja 0. Slavko Grgić, predsjednik Domovinskog pokreta u Otoku, broj svinja 0. Mirta Arlović, Suverenisti iz Vinkovaca, broj svinja 0. Tomislav Pokrovac, sad ću biti malo uistinu malo parodije uz sve ovo. Stariji u ovoj sabornici se sjećaju lika se zvao Mihalj Kerkez. Taj vam je bio šef jogurt revolucije u doba Slobodana Miloševića u Srbiji, profesionalni prosvjednik, e to vam je danas Tomislav Pokrovac. Dakle, nevjerojatno da čovjek koji ne radi poljoprivredu, nema veze sa poljoprivredom, ali baš nikakve, sebi da za pravo da uznemiruje ljude, okuplja ljude, izvodi na prosvjede itd., ali naravno uz potporu ovih koje sam maloprije nabrojao. Evo to je dobro da čuje naša javnost, to je dobro da čuju seljaci u Slavoniji tko su ti koji pozivaju na ovu vrstu prosvjeda. Imamo dvije povrede poslovnika, prva je na redu kolegica Vukovac, izvolite. **Vukovac, Ružica (Nezavisni)** Zahvaljujem predsjedavajući. Dakle, kolega Josip Šarić je povrijedio članak poslovnika 238., vrlo grubo se poigrava imenima poljoprivrednika koji su se morali prestat prestat bavit poljoprivrednom proizvodnjom. Ja bi mu sugerirala da iskoristi 60.000 imena vlasnika OPG-a koji su prije 10 godina imali stoku, imali su krave i zahvaljujući politikama koje se u RH prema selu vode su morali odustat od iste te proizvodnje. Zašto njih niste danas ovdje nabrojali? Možete se i tim imenima **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Vukovac ovo je bila replika, a ne povreda poslovnika tako da dobivate opomenu. Kolega Spajić izvolite. **Spajić, što kaže kolegica Vukovac lijepo se poigrava imenima i nabraja koliko ko ima svinja, pa ja ću vam isto reć, ja isto dajem podršku svinjogojcima i nek štrajkaju i nek blokiraju što se mene tiče … s njima cijelu Slavoniju, isto imam broj svinja nula, al su to ljudi od kojih smo mi svi kupovali svinje i meso sad više nećemo imat od koga kupovat, pa ćemo kupovat uvozno meso smrznuto po kojekakvim trgovačkim lancima. Znači to što ja nemam svinja to ne znači da ja ne mogu stat iza tih ljudi. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Spajić to što vi nemate svinje ne znači da možete kršiti poslovnik pa vam dajem opomenu.

Dakle, živim u gradu gdje je 5.000 svinja usmrćeno, moji ljudi nisu nezadovoljni. Podržavam i razumijem sve one, a ponavljam Dabro, Grgić, Arlović, Pokrovac nemaju svinje. Kolega Šarić ovo je bila replika, dobivate treću opomenu ne možete više tijekom aktualnog prijepodneva sudjelovati u raspravi. Kolega Mlinarić izvolite. **Mlinarić, Stipo 238., g. Šarić umirovljenici nemaju milijardu kuna na računu za razliku od ovih vaših koji su iz INA-e izvadili to, nemaju ni umirovljenici milione kuna koji je izvučeno iz HEP-a i ne znači da ti ljudi nemaju pravo glasa u ovoj državi i da kažu dosta lopovluku, dosta krađi, dosta uništavanju Slavonije, dosta ubijanju svinja na kojima profitira jedino ministar vanjskih poslova Grlić Radman. Hvala kolega Mlinarić./… tko ne smije prosvjedovat, nije ovo Sjeverna Koreja. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Ovo je isto tako replika ne povreda poslovnika, dobivate opomenu, treća opomena ne možete sudjelovati više ni vi tijekom aktualnog prijepodneva u raspravi. E sad prije nego što odam riječ poštovanoj zastupnici Aniti Pocrnić Radošević koja će postaviti pitanje potpredsjedniku Vlade i ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću pozdravimo svi zajedno učenike i učenice i njihove profesore Srednje škole Marka Marulića iz Slatine. Dobrodošli u HS /Pljesak/

moje pitanje odnosi se na temu ilegalnih migracija. Svjesni smo da je tema migracija i migranata već duže prisutna, svakodnevno se o tome govori i piše stoga ću se osvrnuti na dvije stvari od kojih od vas očekujem pojašnjenje. Prvo se odnosi na područje iz kojeg dolazim, a to je Ličko-senjska županija odnosno Lika koja sa BiH graniči u dužini od 100 km, to je brdsko-planinski rijetko naseljen prostor koji je i težak za kontroliranje granice. Upravo je to područje jako izloženo pritiscima ilegalnih migranata u pokušajima da uđu u RH odnosno EU. Među nama Među nama stanovnicima prisutna je zabrinutost zbog povećanog broja ljudi koji na ilegalan način žele ući u našu zemlju, ali i zbog činjenice da se taj broj kontinuirano povećava, o čemu ste i sami više puta govorili. Hrvatska je ulaskom u Schengenski prostor i formalno na vanjskoj granici EU, zaštita granica je u ingerenciji hrvatske policije pa vas kao ministra unutarnjih poslova pitam je li naš sustav spreman za izazove koji su pred nama? Koliko mi kao država kontroliramo i upravljamo procesima i pritiscima ilegalnih migranata koji su usmjereni prema našim granicama? Drugi dio pitanja odnosi se na činjenicu da je prošli mjesec Italija uvela kontrole na graničnom prijelazu sa Slovenijom, prema tome Slovenija je to isto napravila nama i Mađarskoj. Održali ste jedan sastanak u Trstu sa svojim kolegama ministrima, pa ako možete reći o čemu se govorilo na tom sastanku i koje će implikacije čitav taj proces sa graničnim kontrolama imati na neometano funkcioniranje Schengena? Hvala vam. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite potpredsjedniče Vlade odgovor. Hvala lijepo g. predsjedniče. Uvažena zastupnice hvala vam na vašem pitanju i na neki način uvertiri onome što će vjerojatno uslijediti sutra ako sam dobro razumio na raspravi o stanju sa ilegalnim migracijama ovdje u HS-u od ulaska Hrvatske u Schengen dakle od 1.1. ove godine. Kad govorimo o vašoj županiji ona je sigurno jedna od najizloženijih, ne u onoj mjeri u kojoj su vam susjedna Karlovačka ili nešto dalje Sisačko-moslavačka, ali svejedno ove godine više od 4.000 nelegalnih, nezakonitih migracija registrirano na području Ličko-senjske županije, udio je otprilike nekih između 6,5 i 7% na razini države. Ono što, na što mi ukazujemo cijelo vrijeme, dakle usporedo sa time sigurnosna situacija po svim parametrima sigurnosti u Ličko-senjskoj županiji, a isto vrijedi i za ove ostale je bolja nego što je bila prošle godine. Dakle, mi razinu sigurnosti u Hrvatskoj dižemo što se prati kroz cijeli niz parametara od općeg stanja sigurnosti, razriješenosti kaznenih djela koja otprilike na 70% gdje je Hrvatska vjerojatno jedna od zemalja u samom vrhu, ne samo Europe, nego i šire. I kad to povežemo onda nije slučajno primjerice da vaša županija, a to ćete vi znati bolje od mene ove godine u jednoj od vrlo važnih turističkih, gospodarskih branši kao što je turizam koja je vrlo osjetljiva na pitanje sigurnosti bilježi rast i kad je u pitanju ovaj primorski dio, a pogotovo kad je u pitanju kontinentalni dio. A taj dio gdje zapravo migranti prolaze, dakle policija čini sve da i Plitvička jezera, Gospić primjerice ima rekordnu turističku sezonu ove godine, da se strani gosti, domaći naravno ali i strani u prvom redu odlučuju dolaziti u Ličko-senjsku županiju kao i u Hrvatsku. Zašto? Zato što se tamo osjećaju sigurnim. S druge strane mi smo svjesni svega ovoga i radimo na tome naporno i na međunarodnom planu i naravno jačanje svojih unutarnjih kapaciteta prije svega policije i to je jedini put, jer mi smo danas i ovdje mogli čuti neke parole o tome da je Hrvatska okupirana, da je Hrvatska nesigurna. Ti ljudi koji šalju tu vrstu poruka zapravo šalju poruku stranim gostima nemojte dolaziti u Hrvatsku jer tamo vam nije sigurno. Dakle, potpuno bizarna situacija. Imate sve pokazatelje koji govore o tome da je sigurnost iz godine u godinu na višoj razini i imate poruke odgovornih aktera u političkom životu koji zbog nekih svojih bodova šalju šalju poruke koje će sutra konkurencija iskoristiti protiv nas i reći dođite u našu zemlju, nemojte u Hrvatsku, dođite na primjer u Grčku koja ima u ovom trenutku više od nekoliko stotina tisuća migranata. Tamo je dobro. U Hrvatskoj nije dobro, zato što neki ovdje, pa i u ovom Saboru govore da nije dobro.

Anita (HDZ)** Hvala na odgovoru. Zadovoljna sam odgovorom i svakako ohrabruje vaša izjava da je sigurnost na višoj razini nego što je bila u prethodnim razdobljima. I drago mi je da ste evo i ovu temu iskoristili da je povežete i sa turizmom turizmom kao našom važnom gospodarskom djelatnošću. O tome smo možda čak i nismo puno ni razgovarali koliko u stvari ilegalne migracije mogu utjecati i na gospodarski razvoj prije svega turizam u našem području. Činjenica je da problem ilegalnih migracija sa nama dijeli i ostatak građana EU. Upravo su one zapadnije od nas u ovom trenutku krajnje destinacije kamo ti migranti žele i doći. Jedini način rješavanja je zajednička suradnja sa policijom, ali i sa obavještajnim službama ostalih zemalja i svakako je potrebno na tome ustrajati i pri tome doprinositi izradi rješenja i dijeliti iskustva i resurse kako sa zemljama EU, ali isto tako i zemljama iz okruženja iz kojih migranti dolaze k nama budući smo velikim dijelom površine zemlje na ruti kojom migranti i dolaze. Naravno da je nama u Hrvatskoj najvažnije ono što se događa u našoj zemlji i svjesna sam kao i svi naši sugrađani da je ovo proces koji traje već duže vremena i da zaista nema naznaka kada će taj proces završiti i svakako spadam među one koji vjeruju našoj Vladi, koji vjeruju našoj policiji kao što sam za vrijeme Domovinskog rata vjerovala našim braniteljima, Hrvatskoj vojsci i policiji, tako i sada vjerujem da ćemo znati i moći zaštititi našu zemlju od potencijalnih ugroza koje sa sobom može donesti imigrantske krize. Svakako od našeg ministarstva očekujem što veću komunikaciju sa građanima na način da … …/Upadica (HDZ)** Idemo na 14. pitanje zastupnik Dario Zurovec postavlja ga predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću, izvolite. **Zurovec, Dario (Fokus)** Zahvaljujem. Poštovani s obzirom na suspenziju Schengena, Italije i Slovenije dva mrtva Šveđana u Bruxellesu u terorističkom napadu, te potencijalnih milijun ljudi koji čekaju izlaz iz pojasa Gaze zanima me što Republika Hrvatska poduzima u zaštiti svojih građana od mogućeg terorizma uvjetovanog eskalacijom sukoba između Izraela i Palestine, te s obzirom da nismo u javnosti dobili više informacija da li možete objasniti zašto je odbijeno snažnije uključenje FRONTEX-a na rizične granične prijelaze? Također čisto malo prošireno na ovo pitanje. Vidimo i zadnjih dana da su tu neki novi sporazumi i neki novi pokušaji sporazuma između Italije i Albanije i isto tako između Austrije i Velike Britanije. Također Mađarska je kao i uvijek u svom filmu, pa me zanima jednostavno stajalište Vlade i vas kao premijera. Hvala. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa. Poklopilo se očito da je pitanje zastupnice Radošević potpredsjedniku Božinoviću, pa evo i vaše pitanje meni praktički na istu temu, ali evo pokušat ćemo odgovoriti. Prvo nema suspenzije Schengena. Riječ suspenzija ne postoji. Ono što postoji je da države i to njih trenutno 11 koje su članice Schengena kao i mi poduzimaju korake predviđene Schengenskim zakonikom, a to je uvođenje privremenih unutarnjih kontrola. Te privremene unutarnje kontrole u ovom trenutku imaju Njemačka, Austrija, Norveška koja je isto u Schengenu, a nije u EU, Švedska, Francuska, Danska, Slovačka, Poljska, Češka, Italija i Slovenija. Zašto se to događa? Nije prvi put u zadnjih 10-ak, 15 godina, događa se a, ili zbog, sjećate se vremena Covida, Covida, sjećate se vremena terorističkih napada prije 10-ak godina diljem Europe ili zbog nezakonitih migracija. To su obično 3 razloga. U ovom trenutku vidjeli smo da je Italija, nakon, prije svega Hamasovog terorističkog napada na Izrael, pa onda nakon toga i dva teroristička čina koji su se dogodili unutar članica EU, jedan je ubojstvo dva švedska navijača za vrijeme utakmice, odnosno na margini utakmice Belgija-Švedska u Bruxellesu, drugi je ubojstvo profesora u Arrasu, to je drugo ubojstvo u Francuskoj, profesora u školama u zadnjih nekoliko godina. počinili ljudi koji su čečenskoga porijekla, čisto da i tu informaciju imamo, o tome rijetko govorimo, su neke zemlje odlučile privremeno uvesti ove unutarnje kontrole. Italija je to učinila zbog njihovih procjena o mogućem rastu prijetnjama terorizmom, Slovenija je to učinila gotovo pa automatizmom, pozvavši se na neke svoje ranije procjene jer Austrija, kao što znate, već godinama ima Hrvatska na temelju svojih procjena nije donosila nikakvu odluku prema Mađarskoj niti Mađarska prema nema jer nemamo nikakvih saznanja da postoje migracijski tijekovi, dakle nezakoniti između Mađarske i Hrvatske. Što mi činimo u vezi sigurnosti u RH i suzbijanja bilo kakvih prijetnji ekstremizmom i terorizmom, a to je da su naše službe sve budne. službe sve budne. MUP, SOA, o tome je i MUP dao svoje izvješće, o tome je SOA dala svoje izvješće i vodimo računa da u RH sigurnost bude na najvišoj razini. Vi znate da na razini EU postoji pakt o azilu i migracijama koji je izglasan na sastanku ministara unutarnjih poslova u Luksemburgu u lipnju ove godine koji nakon niza godina pregovora predstavlja okvir kako da zajednički rješavamo pitanje nezakonitih migracija, a s druge strane, imamo i nastojanja nekih posebno izloženih država, u ovom konkretnom slučaju Italije koja nastoji postići nekakvu suradnju sa zemljama poput Albanije, ne bi li na određeni način smanjila ili relaksirala pritisak koji posebno dolazi prema Italiji srednjemediteranskom rutom.

i dogovorili su daljnju suradnju kako bi se u određenom trenutku kad se za to steknu uvjeti, stvari vratile na početak. Mi vodimo računa i o sigurnosti i o tome da ovakve privremene unutarnje kontrole … .../Upadica: Hvala vam./... ne utječu na kretanja naših ljudi ni u gospodarskom ni u … .../Upadica:

mogu reći da ima određenog sadržaja, ali moramo neke stvari ipak proširiti prema javnosti. Naime, na razini EU se, istina, dugi niz godina razgovara, samo se priča o tom aktu koji je vezan za azilante, ništa se posebno nije dogodilo. Vidli smo sada da praktički kad je kulminirala nevolja i kada imamo ubojstvo i kad imamo terorističke napade, svaka država se ponaša za sebe. Apropo unutarnjih kontrola ili kontrola granice, baš sam jučer išao ciljano u Sloveniju, neposredno mi je grad uz slovensku granicu i uvjerio sam se da oni imaju provjeru, ne samo unutar svoje zemlje, nego i na samoj granici imaju isto tako, dodatne provjere. Što se tiče Ministarstva unutarnjih poslova i djelovanja policije, da, policija tu djeluje, ali policija djeluje na način da hvata po brežuljcima, čak evo, evo, i oko Samobora na prijelazu u Sloveniju. Drugim riječima, tu na vanjskopolitičkom dijelu smatram da se ne radi dovoljan pritisak, čak niti, prema BiH, ali niti prema Srbiji, s obzirom da su njihovi kampovi za izbjeglice i za sve migrante neposredno uz našu granicu i automatski nas pritišću. Što mi točno radimo po tom pitanju, valjda samo dragi Bog zna. Što se tiče toga kada vam ljudi dođu ovdje tu, kako uspiju proći na desetine migranata po kojekakvim planinarskim rutama, uhvati ih policija, a ljudi su naoružani. Prije nekoliko dana mi je baš evo i policija sama rekla, ljudi imaju oružje kod sebe, imaju, kak ti, mačete za travu, mislim oni sa takvom mačetom čovjeku mogu odrubiti glavu, pa me samo zanima, tko će se onda opravdavati tim ljudima ako uistinu stanje eskalira u Hrvatskoj, a moglo bi se zato što praktički na tom vanjskopolitičkom planu drijemamo. Sada će kao 15., zastupnik Mladen Kartlić postaviti pitanje ministru zdravstva Viliju Berošu, izvolite. **Karlić, Mladen (HDZ)** Hvala predsjedniče, poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, uvaženi potpredsjednici i ministri i ministrice. Ja ću svoje pitanje uputiti ministru zdravstva, ali, evo, prije samog pitanja, htio bih zahvaliti predsjedniku hrvatske Vlade g. Plenkoviću i vama, ministre, na jednoj važnoj odluci i osiguranju sredstava za nabavku uređaja za magnetsku rezonancu za vinkovačku bolnicu. Mislim da je to jedna izuzetno važna i vrijedna jer vinkovačka bolnica vodi skrb za oko 70% stanovništva Vukovarsko-srijemske županije i puno će pomoći u bržoj dijagnostici i rješavanju nekih težih bolesti. Što se tiče pitanja, možda samo uvodno, do pojave pandemije koronavirusa, zdravstvo je bilo vrlo rijetko tema nekako u političkom životu, pa i ovdje u Saboru, ali i među medijima, tek nakon toga počinje malo više briga, evo, o zdravstvu, a godinama prije se nekako, kad se govori o zdravstvenom sustavu, zapravo više govorilo o sustavu bolesti, o sustavu koji je gradio bolnice, koji je osiguravao što više kreveta, što više uređaja, što više komplikacija je bilo, trebalo, koje je trebalo rješavati, malo se vodila briga o zdravlju zapravo, o i mene zato vas želim pitati, kako tu paradigmu promijeniti odnosno da li ćemo reformom zdravstva nekako zdravlje staviti u fokus našeg čovjeka da počne razmišljati kolika je to vrijednost koju ima, a koju može lako izgubiti. postoji jedna izreka koja već dugi niz godina kaže bolje je spriječiti nego liječiti, jedna stara poslovica zapravo koja jako puno govori koliko je važno da uopće do bolesti ne dođe. Da li možemo tu odnosno koliko ćemo kroz reformu zdravstva upravo preventivnim mjerama ranog otkrivanja nekih bolesti posebno karcinoma pa zdrav…, pa kardiovaskularnih bolesti pomoći našim građanima, a ono što bi još htio pitati vas i zdravstvenim nekakvom odgojem pomoći našim građanima u budućnosti. **Reiner, Hvala vam gospodine potpredsjedniče. Poštovani gospodine saborski zastupniče, hvala na činjenici da ste spomenuli ovo ulaganje u vinkovačku bolnicu. To je samo jedno od niza ulaganja ukupne vrijednosti preko 2 milijarde eura u mandatu ove Vlade. Dakle, nikad viđena ulaganja u zdravstveni sustav jer moguće je da je istina i ovo što ste rekli da je nakon pandemije prepoznata njegova važnost. je potreban promjen…, da je potreba promjena načina funkcioniranja u hrvatskom zdravstvenom sustavu, da se moramo odmaknuti od kurative broja akutnih bolničkih kreveta i okrenuti se onom što doista donosi rezultate kada je riječ o zdravstvenim ishodima, a to je preventiva. Stoga ima puno istine u toj staroj narodnoj mudrosti. Upravo je okretanje ka preventivi srž Vladine reforme zdravstvenog sustava i to je osnov svega. Dakle, ulaganjem u preventivu ulažemo u zdravlje naših građana. Otkrivanjem bolesti na vrijeme možemo polučiti puno bolje rezultate u liječenju i kontroli nekog patološkog stanja, a isto tako financijski uštediti. Prema tome, preventiva je osnov svega. Mi kada je riječ o preventivi djelujemo na tri kolosijeka. Prvi kolosijek je izrada novih i revizija postojećih nacionalnih preventivnih programa za rano otkrivanje određenih tumora. Rekao bih da su to krunski zdravstveni dragulji, doista nešto što spašava živote. Dovoljno je reći da je preventivni program za radno otkrivanje raka dojke smanjio smrtnost naših sugrađanki za 25 do 30%. To je nevjerojatno postignuće. Upravo stoga odlučni smo u potpunosti revidirati postojeće programe i iznjedriti nove. Kao što znate recentno imamo dva nova, jedan je potpisani plan za rano otkrivanje melanoma također smrtonosne maligne bolesti, a drugi je Nacionalni plan za radno otkrivanje karcinoma prostate, a to vam je maligna bolest koja je najčešći uzrok smrti od malignih bolesti u muškaraca koji je sada u plani, planu izrade. Isto tako, kada je bila nekoliko dana, tjedana ranije gospođa Stella Kyriakides europska povjerenica u Hrvatskoj razgovarali smo o našem Nacionalnom preventivnom programu za rano otkrivanje raka pluća koji je prepoznala Europska komisija i želi ga predložiti svim članicama kao jedan template za izgradnju nacionalnog preventivnog programa. Isto tako, u fazi je razmišljanje o novom nacionalnom programu za rano otkrivanje raka želuca uz već postojeće rekao sam dojku i kolorektalni karcinom. Nadalje, drugi pravac kretanja je potpuno novi genuini, genuina usluga koju zdravstveni sustav pruža našim građanima, a to su preventivni zdravstveni pregledi. Znate i sami i javnost zna da je provedeno, proveden pilot projekt u 5 naših županija i podaci su i više nego jasni, podaci su i više nego upozoravajući. Preko 70% ljudi koji su pregledani na tim pregledima il ima ili povišenu tjelesnu težinu ili povišeni kolesterol, povišeni šećer ili puše. Prema tome, sve one faktore rizika koji kada se prepoznaju na vrijeme na njih se može utjecati i smanjiti u budućnosti mogućnost nastanka bolesti. To je pravi pravac kretanja. Evo i u ime Vlade mogu obećati da će do kraja godine biti predstavljena implementacija tih nacionalnih preventivnih zdravstvenih pregleda dakle na nacionalnu razinu za sve građane RH. I ono što je zadnje, ostalo mi još 10-ak sekundi mi moramo raditi na razvijanju zdravstvene pismenosti. To neće donijeti kratkotrajne efekte, ali dugotrajne efekte u budućnosti da naši ljudi budu svjesni da je potrebno razmišljati o zdravlju …/Upadica Željko Reiner: Hvala./… ulagati u zdravlje Hvala gospodinu ministru, drago mi je evo da je novi proces zdravstvene reforme fokusiran na prevenciju kao najvažniji čimbenik zdravstvenog stanja naših građana. Ja sam kao gradonačelnik 20 godina sudjelovao u radu aktivno Hrvatske mreže zdravih gradova, ali to je jedan projekt naše Škole narodnog zdravlja gdje upravo smo htjeli osvijestiti građane o problemu zapravo i brizi za zdravlje različitim metodama. Organizirali smo sajmove zdravlja da bi ih tu potakli da dođu da si izmjere tlak, šećer, masnoće da malo vide kako funkcionira zdravstveni sustav i nezdravstveni jer koji vodi brigu o zdravlju. I možda jedna, samo još jedan evo vidim da je ovdje pored vas blizu i ministar znanosti i prosvjete, možda osmisliti zajednički u slijedećim godinama nekakav oblik zdravstvenog odgoja kroz predmet koji bi puno ozbiljnije od mladih nogu školovao djecu da vode brigu o svom zdravlju i barem onim osnovnim postulatima zdravlja. Hvala. Slijedeće pitanje postavit će poštovana zastupnica Ljubica Maksimčuk ministru znanosti i obrazovanja Radovanu Fuchsu. Izvolite. **Maksimčuk, Ljubica (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi predsjedniče Vlade, ministri i ministrice, kolegice i kolege moje pitanje upućujem ministru obrazovanja. Učitelji i nastavnici kao i ostali zaposlenici u sustavu obrazovanja iznimno su važan dio našeg društva. Biti učitelj nije samo zanimanje to je poziv. Učitelji su osobe koje imaju velik utjecaj na rast i razvoj mladih osoba, a samim time i velik utjecaj na razvoj cjelokupnog društva. našim životima govori i činjenica da gotovo svi mi se danas ovdje možemo sjetiti svoga prvog učitelja. Što ministarstvo čini po pitanju poboljšanja njihovog statusa? Zaživjela je i cjelodnevna škola, analiziraju se i prvi dojmovi.

Uvažena saborska zastupnice, naravno ja mislim da nema nikoga u ovoj sabornici ko uopće dvoji o tome da je obrazovanje apsolutni nacionalni prioritet i nešto što može osigurati budućnost hrvatskog društva, ali generalno svih društava u cjelini. Mislim da je Vlada svojim potezima itekako pokazala da joj je to jedan od prvih zadaća i zbog toga smo ponosni na to da smo uz sve ove zahvate i reformske procese koje provodimo u području obrazovanja osigurali ogromna financijska sredstva od preko 2 milijarde eura kako bi svi učenici u RH mogli ići u škole u jednoj smjeni i imali jednaki, jednaki standard. To smo naravno napravili zato bijući svjesni činjenice da samo pisanje novih strategija i kurikula ne rješava suštinu problema nego da svi moraju imati jednake startne pozicije. No kad govorimo o nastavnicima koji naravno bez njih nema nikakvog odvijanja obrazovnog procesa i oni moraju dobit onaj dignitet koji im pripada. Mislim da trebamo reći da je od 2017.g., pa do sada su primanja nastavnika uvećana otprilike 40% ako se uzme u obzir rast osnovice i rast koeficijenata. To će se nastaviti i dalje, pogotovo sada kad se implementira novi Zakon o plaćama i ovaj uvedu nove ove odredbe o koeficijentima u javnoj, javnim službama. Mislim…

kolegice Orešković, prvo polako, više zastupnika sam ja vidio danima da telefoniraju, nisam nikoga opominjao ako nisu s time remetili druge zastupnike./… ja to nisam čuo, ali mislim više zastupni…, ako, ako vi od mene očekujete da ja opominjem zastupnike koji telefoniraju, ja sam spreman to napraviti.

pa svi stalno imate telefone, kakvo je sad to najedanput veliko čudo? Prvi put ste valda sjeli sad u saborsku klupu, pa vam je to zato silno čudno, ma nemojte molim vas.

potpuno je besmislena u ovom trenutku. Ako nemamo ništa pametnije za raspravljati ovdje onda se moramo svi jako zamisliti o tome. Dajte, molim vas, molim vas, smirite se i dozvolimo ministru da nastavi odgovarati na pitanja. Izvolite./… Hvala g. potpredsjedniče, dakle nadam se da su svi zapamtili dokle sam stigao, ali želio bi naglasiti jednako tako da smo i status učitelja dodatno pokušali zaštiti i afirmirati na način da smo ukinuli anonimne prijave koje su se ranije zlorabile i jednako tako smo i promijenili Pravilnik o napredovanju, što je jedan dodatni zamah i poticaj i samim učiteljima u obavljanju njihovog posla. Kad govorimo o ovim školama, u programu cjelodnevne škole to je 62 škole na području RH, sve se odvija prema planu planu i programu bez nekih problema. Naravno i sami djelatnici u tim školama primili su bitno veća, veća primanja u skladu sa onim kako je to definirano i to u rasponu od 14, pa do 17%, u prosjeku je to negdje oko dvije stotine eura za one koji su sudionici ovog programa. To ćemo naravno nastaviti i dalje i mislim da zasada bi trebali itekako bit svjesni toga da jedino na ovakav način i ovakvim ulaganjima u obrazovanje možemo naprijed, hvala vam lijepo. **Reiner, Željko Hvala lijepo ministre na odgovoru. Vrijednost učitelja je osnova iz koje proizilazi zdravo društvo, a ja ću ostatak svog vremena ipak potrošiti i dalje na temu obrazovanja, ali na temu da se zahvalim predsjedniku Vlade, Vladi i vama što je konačno potpisana odluka kojom se kreće u izgradnju škole „Milan Amruš“ u Slavonskom Brodu. Škola je to za djecu s poteškoćama koju pohađaju učenici naše, ali i ostale županije. Bit će to ustanova, jedina ustanova u regiji koja se brine za odgoj i obrazovanje i rehabilitaciju djece s poteškoćama. Bit će izgrađena na 11 tisuća m2 zemljišta i imat će 4 i i pol tisuće m2 stambenog prostora, uz učionice će imati 5 paviljona za aktivnosti. Projekt je to vrijedan gotovo 4 milijuna i 800 tisuća eura, sufinancirat će se sredstvima iz državnog proračuna i to na razdjelu Ministarstva obrazovanja 85,70%, Ministarstva rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike 9,18% i sredstvima iz Brodsko-posavske županije u iznosu od 5,12%. Ovo je dugo očekivani projekt. ja se i ovaj puta zahvaljujem vama i Vladi naravno u ime svih 106 učenika koji pohađaju ovu školu i njihovih roditelja, ali i svih sugrađana grada Slavonskoga Broda što će ovo konačno biti realizirano, hvala lijepa. Sada će poštovana zastupnica Nada Murganić postaviti pitanje ministru Marinu Piletiću. Izvolite. **Murganić, Nada (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre. Udio naših građana koji su stariji od 65 godina u ukupnom stanovništvu je znatno velik, značajan. Prelazi negdje više od 22% i svakako da svaka odgovorna država i društvo ima obavezu osigurati kvalitetan život i dostojanstvenu starost. Sa strane oporbe vrlo često dolaze kritike da ne činimo dovoljno za upravo tu populaciju naših građana što naravno nije istina već niz zakona kao i odluka koji su došli upravo iz ministarstva na kojem ste vi na čelu, pogotovo u zadnje vrijeme to demantiraju. Povećane su u financijskom planu, povećane su mirovine i najniža mirovina, obiteljske mirovina, povećana je i nacionalna naknada. Značajno su povećane mirovine i sa ovim zadnjim usklađivanjem mirovina koji je bio u 8. mjesecu, a ono što se zaista u javnosti i treba posebno isticati smatra kao epohalni iskorak u sustavu mirovinskog osiguranja je upravo mogućnost korištenja dijela obiteljske mirovine naših korisnika Ono što je također važno zbog kvalitete života je i jačanje socijalnih usluga uz pomoći u kući, uz dnevne boravke. Podijelili Podijelili ste 18 ugovora za izgradnju centara za pružanje usluga u zajednici gdje će biti omogućen i vaninstitucionalne aktivnosti ali i povećani smještajni kapaciteti za naše sugrađane situaciju da se dosta o prenapučenosti odnosno dugog čekanja u ustanove socijalne skrbi dugo čeka. Ja vas molim da zaista potkrijepite ovaj dio problematike koji sam naznačila. Odgovor poštovanog ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marina Piletića. Izvolite. **Piletić, Marin (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče, uvažena zastupnice i kolegice Murganić. Ove godine u proračunu RH u odnosu na 2022. izdvajanja za umirovljenika povećana su za 892 milijuna eura, ponavljam u odnosu na prošlu godinu u ovoj godini ćemo utrošiti 892 milijuna eura kako bismo poboljšali materijalni status upravo kategoriji sugrađana o kojoj ste vi govorili naših starijih i umirovljenika. Ova godina bila je godina kada smo ispravljali Zakon o mirovinskom osiguranju gdje smo obiteljske mirovine povećali za dodatnih 10%. Spomenuli ste dodatak od 27% od pripadajućeg dijela obiteljske mirovine u slučaju smrti supružnika, partnera ili ili bliske osobe. Povećali smo drugi put u mandatu ove Vlade najniže mirovine za dodatnih 3%. Kad uzmete u obzir tome da smo i ukinuti Zakon o umanjenju mirovina za mirovine prema posebnim propisima koji su od 2010. umanjivane za 10% za sve one iznose iznad 3.500,00 kuna i tu smo napravili iskorak i dodatno osnažili mirovine za gotovo 100 tisuća naših umirovljenika. Ministarstvo financija ukinulo je onih dodatnih 3% zdravstvenog doprinosa koji su također plaćali naši umirovljenici. I tu smo povećali mirovine za više od 30 tisuća naših umirovljenika. Kada tome dodate i rekordno usklađenje sa 1. srpnjem ove godine od 8,42%, onda upravo dobijete ovaj iznos koji sam na početku spomenuo. Međutim, to nije sve. Upravo Hrvatski sabor jednoglasno je u prvom čitanju podržao Izmjene Zakona o nacionalnoj naknadi za starije gdje smo ovaj iznos za one naše starije sugrađane koji nisu osigurali osigurali prihod dohodak na ime rada u starosti omogućili da im se nacionalna naknada poveća sa 120 na 150 eura. Spomenuli ste i centre za starije. Desetljećima se nije sustavno ulagalo u kapacitete za starije osobe. Sve do jedna županija koja se prijavila na naš poziv, odlukom Vlade i osiguranim sredstvima kako državnog proračuna iz nacionalnog plana ali i sredstvima lokalne regionalne samouprave, pokrećemo investiciju vrijednu gotovo 160 milijuna eura i gradimo 18 novih centara za starije koji će uz smještajne kapacitete, većim dijelom pružati izvaninstitucijske usluge i spomenuo sam kolegici Jeckov, isto tako uključit se u pružanje usluge pomoći u kući, boravka i sličnih socijalnih usluga. Zaželi također, spomenuo sam prvi ugovori će ići do kraja godine da nastavimo kontinuitet i da osnažimo naše starije na način da više ovi programi neće trajati godinu ili 6 mjeseci nego će sada odlukom također Vlade, trajati 3 godine. Očekujemo vrlo skoro na saborskim klupama i izmjenu čitavog seta Zakona o kapitaliziranoj štednji odnosno za mirovine iz drugog stupa gdje želimo izjednačiti ovaj dodatak na mirovinu iz prvog stupa za sve oni koji primaju dvostupnu mirovinu sa sadašnjih 20 na na 27%. I ono što je vrlo važno napomenuti da tu nećemo stati nego da je ministarstvo osnovalo radnu skupinu za temeljitu analizu kompletnog mirovinskog sustava u koju smo uključili sve naše socijalne partnere, predstavnike umirovljeničkih zajednica, akademsku zajednicu kako bismo zajedno predložili nove slijedeće izmjene, a na korist …/Upadica Reiner: izvolite. **Murganić, Nada (HDZ)** Hvala lijepa ministre. Naravno da sam zadovoljna sa odgovorom, međutim ja bih možda još iskoristila ovo vrijeme da istaknem da imamo informaciju da je u izradi registar korisnika socijalnih usluga. Mislim da je to izuzetno važno s obzirom da naši građani koriste socijalne usluge prema propisima sa državne razine, a isto tako i iz različitih socijalnih ili demografskih kako ih gdje nazivamo programa iz jedinicama lokalne i područne samouprave i te informacije će i jednima i drugima koristiti u radu, a isto tako će biti značajne radi odnosno listi čekanja u ustanovama socijalne skrbi, poglavito u domovima umirovljenika, budući znamo da po sadašnjim propisima jedna osoba se može javiti na listu čekanja u nekoliko ustanova i time se stvara nerealna nerealna slika stvarnih potreba za smještajem. Mislim da će registar zaista olakšati rad svima, a i stvorit će jednu potpunu sliku koliko i koji korisnici naš građani koriste različite oblike socijalnih usluga. **Reiner, Željko (HDZ)** A sada će poštovani zastupnik Mato Franković postaviti pitanje potpredsjedniku Vlade i ministru prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branku Bačiću. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče HS-a. Poštovani predsjedniče vlade, poštovani potpredsjedniče, ministri. RH nakon 30 godina sustavno uređuje pitanje neprocijenjenog građevinskog zemljišta kojeg koriste trgovačka društva. Uredbama koje određuju cijenu zakupa na neprocijenjenom građevinskom zemljišta predviđa se trostruko veća naknada od dosadašnje. U javnom prostoru vidjeli smo da umjesto pohvale za ovaj potez pojedini oporbeni zastupnici tvrde da se radi po njima o iznimno lošoj odluci. Moji kolege čelnici jedinice lokalne samouprave pozdravljaju donošenje ove uredbe jer će ista omogućiti veće prihode jedinicama lokalne i regionalne samouprave, ali istovremeno omogućit će se novi investicijski ciklus na tom zemljištu i rješavanje naravno imovinskopravnih odnosa. Stoga poštovani potpredsjedniče, molio bih vas da u okviru vašeg odgovora pojasnite intenciju navedenih uredbi? Hvala lijepo.

zastupniče, da s pravom ste rekli da je tema vašeg pitanja jedno od neriješenih tranzicijskih pitanja u proteklih 30 godina hrvatske samostalnosti. Naime, devedesetih godina prilikom pretvorbe turističkih tvrtki zemljište oko hotela i kampova nije procijenjeno u temeljni kapital tih istih kompanija već je ostalo u vlasništvu RH. U tih proteklih 30 godina pokušali smo rješavati to pitanje i zakonom iz 2010.g. smo odredili da zemljište uz kampove bude u vlasništvu RH, a vlasništvo uz zemljište uz hotele i hotelska naselja u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. Taj zakon nije odgovorio izazovu da se to zemljište s jedne stavi u funkciju, a s druge strane da vlasnici, jedinice lokalne samouprave i država budu zadovoljni tom visinom naknade koju plaćaju turističke firme. Dakle, nama je cilj i to je praktično i namjera dviju uredbi uspostaviti balans očekivanih interesa s jedne strane da budu zadovoljne trgovačke odnosno tvrtke, turističke tvrtke da mogu ulagati na tom zemljištu, a s druge strane da budu zadovoljne jedinice lokalne samouprave, država da od tog zemljišta ubire pravičnu, pravednu naknadu. Netko je rekao da je taj odnos između jedne između države i lokalne samouprave i s druge strane kompanija koja se bave turizmom, poput jednog neželjenog braka u kome niti jedna strana nije zadovoljna, a ne može iz tog braka izići zato što niti država to zemljište može nekome prodati, a niti hotelske kuće ne mogu koristiti ako im država to ne prepusti. I mislim da mi ovim uredbama možda nećemo postignut najsretniji brak na svijetu, ali će biti zadovoljne i jedne i druge. To smo utvrdili kroz proces javnog savjetovanja da su praktično i jedinice lokalne samouprave koje će dobiti značajna sredstva i turističke tvrtke rekao bih zadovoljne, premda ih ne kako ste vi rekli po tri puta podižemo naknadu u odnosu na postojeću naknadu nego nekima pet i šest, ali smo vodili računa da to zemljište bude u daljnjem gospodarskom interesu i razvoju RH. Pa ako smo definirali gornju granicu prema kojem ta naknada koju će plaćati vlasnici kampova ili hotelskih naselja ne smije prelaziti 4% njihovog ukupnog prihoda kako i ne bi digla 30-ak posto a opet povećat ćemo značajno prihode jedinicama lokalne samouprave i državi odnosno Fondu za turizam koji će dalje ulagati u podizanje turističke infrastrukture u RH i to je ono što smo ja sam uvjeren ovim uredbama postigli. I ono što je važno to je da pred nama je, kad govorimo o turističkom sektoru u Hrvatskoj, idućih šest godina negdje oko pet milijardi eura u izgradnju novih hotelskih turističkih kompleksa u Hrvatskoj, velikim dijelom i na ovom zemljištu. Da bi se to dogodilo, a taj iznos od šest, pet ili šest milijardi eura koliko predviđa graditi turistički sektor je negdje oko 7% hrvatskog godišnjeg BDP-a i mi to ne smijemo propustiti ako ne želimo da dalji iskorak i u kvaliteti turizma, a rekao bih i povećanju prihoda s jedne strane kroz brojna davanja kroz ta ulaganja od strane turističkog sektora, a s druge strane povećavaju se i prihodi, proračunski prihodi kako države tako i jedinica lokalne samouprave. Mi ćemo u idućih, mi ćemo tu mislim na Vladu u idućih mjesec i po dana donijeti obje uredbe kako bi jedinicama lokalne samouprave u idućem periodu povećali prihode, povećali prihode Fonda za turizam omogućili novi val ulaganja na turističkom zemljištu i na taj način doprinijeli daljnjem gospodarskom razvoju RH. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite zastupniče očitovanje. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, zadovoljan sam vašim odgovorom. Naime, mislim da je bilo važno čuti za hrvatsku javnost ovo što ste rekli, posebno za čelnike jedinica lokalne samouprave jer su bili zbunjeni govorom određenih oporbenih političara koji su govorili da će se ovom uredbom ošteti hrvatski proračun, da će jedinice lokalne samouprave imati manje novaca u prihodima, što je potpuna neistina. Činjenica je da će prihodi rasti sa razine od 7 milijona eura na 21 milijon eura, to je jedno. A drugo, da će se zapravo kroz brojne investicije dodatno kroz komunalni doprinos itekako jedinicama lokalne samouprave povećati naravno njihovi godišnji proračuni što će omogućiti onda investicijske cikluse u razvoj komunalne infrastrukture i svega onoga što je bitno za povećanje kvalitete života onih ljudi koji žive na tim područjima. Hvala vam lijepa. 19. pitanje zastupnica Mirela Ahmetović postavlja predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću, izvolite. **Ahmetović, Mirela (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče Vlade, unazad dva tjedna volite ponavljati vašu tezu o dvije Hrvatske i to na vrlo osebujan način. No, cijela javnost je upoznata kako se okružujete ljudima od formata. Na žalost po vas, a i po te ljude većina tih ljudi završi ili u zatvoru ili pod optužnicom USKOK-a, a prema USKOK-u ovo je vaša ekipa za očevid. Da krenem od vama najmilije Josipa ex Rimac, državna tajnica specijalizirana za protuprovalna vrata i tende. Njena kooperantica u makinacijama Gabrijela Žalac software afera, članica Predsjedništva HDZ-a koju ste uporno branili kao sjajnu ministricu čak i kad ju je USKOK odveo. Treća perjanica Dijana Vican više puta imenovana od strane vaše Vlade na najistaknutija mjesta u obrazovanju po vašim riječima izvrsno je radila svoj posao. Prekjučer uhićena u aferi Rimac, pa je tu Darko Horvat, pa Boris Milošević najpoznatiji lobist u vašoj Vladi. Za njega ste rekli da bi bio promoviran za lidera srpske zajednice u Hrvatskoj, ali evo valjda ga je USKOK zbog toga optužio ne zbog namještanja subvencija. Inače on vam danas kao USKOK-ov optuženik drži većinu. Aha nije tu, da. Tomislav Tolušić, Lovro Kuščević itd. da ne nabrajam jer imam samo dvije minute. Potrajalo bi cijeli dan da ih sve nabrojim. Nešto se sad šuška, piše ministrice Obuljen. A nema ni nje, utekla, dala navodno 19 milijuna kuna Geodetskom fakultetu bez natječaja za snimanje nakon potresa. Pisat će se još! S obzirom da je to otprilike najvažniji dio popisa, da ne govorim da u jutro u koje od dvije Hrvatske spadaju ovi odličnici u ovu produktivnu koja radi ili u onu destruktivnu rušilačku koja radi protiv Hrvatske? Izvolite dogovor predsjedniče Vlade.

Jel' točno? Za dnevnice. E sad ovako, dvije političke Hrvatske, dvije političke Hrvatske. Pa početak aktualnog sata je u biti odmah pokazao koje su to dvije političke Hrvatske. Ovu tu parlamentarnu većinu koja radi, koja je u proteklih 7 godina učinila ogromne iskorake i za hrvatsko gospodarstvo i za standard građana i strateška postignuća i suočavanje sa krizama na maksimalno dobar način koliko se u ovim okolnostima to moglo. I ovu drugu političku Hrvatsku koja predstavlja opoziciju, koja je onim lupanjem i uništavanjem saborskoga inventara njih dvadesetak pokazala svoj domet političke kulture. Dakle kultura razbijanja, kreiranja lažnog osjećaja besperspektivnosti ili krize u hrvatskom društvu. Dakle, to je broj jedan. Ta druga politička Hrvatska ima samo dvije teme. Jedna tema čiji je nositelj Domovinski pokret, a nerijetko mu pomaže i Most se svodi na mržnju protiv činjenice da predstavnici srpske manjine u Hrvatskoj budu dio parlamentarne većine. Sve što oni rade je derivat te iskonske izvorne mržnje i netrpeljivosti koja ide tako daleko da potiču i podržavaju teroristički napad ovdje na Banske dvore od prije tri godine vrlo jasno izjavama tada, a izjavama i sada recentno nakon što je član Domovinskog pokreta iz Kutine gospodin Čehulić osuđen na sudu u Sisku na godinu dana i plus toga uvjetno i činjenicom da nikada se nisu ogradili od toga, a posebno onaj koji je indoktrinirao Bezuka a to je najviše Markuš. To je jasno svakome tko iole pozna tu situaciju u Kutini. jedna varijanta. Mržnja protiv suradnje sa nacionalnim manjinama. Druga varijanta je ovo što govorite vi, a to je da baš sve želite svesti na korupciju i krađu i zalijepiti to HDZ-u. To je otprilike okvir. Nema niti jedne druge političke ideje, niti jednog drugog rješenja u hrvatskom političkom prostoru od derivacija na ove dvije teme. Ili surađujete sa Srbima ili ste korumpirani i lupeži. I to je sve. To je 7 godina vaše poputbine i vaše političke kreacije. Za razliku od vas poštovana gospođo Ahmetović vi ste u mandatu vaše Vlade po riječima tadašnjeg premijera točno znali, došao bi gospodin Ostojić na brifing i rekao bi slušaj prijatelju. Sluša se ovoga, gleda se ovoga, govori se ovo, govori se ono. Vama je valjda DORH dobar samo kada progoni HDZ-ovce, tad je dobar. Ako DORH odluči uzeti XY firmu za revizora i napravi grešku onda DORH ne vrijedi, ali ako DORH samostalno radi i progoni HDZ-ovce onda je odličan. Dakle to je otprilike vaš okvir. E sad vidite, za razliku od vas i tog vašeg narativa mi ne samo da imamo duplo veću potporu nego vi hrvatski građani i ljudi osjećaju kako žive. Realni rast plaća, čak i u odnosu na ovu inflaciju koja je vanjska, rast mirovina, Schengen, euro, europski stabilizacijski mehanizam, Pelješki most, Rafali, koridor VC, druga cijev tunela Učka

Poštovani predsjedniče Vlade, dobro da ste spomenuli početak sjednice, neću reći da mi vas je bilo žao gledati u nock downu ali onako malo neobično s obzirom na vaše nastupe onog super bahatog, samouvjerenog, ničim izazvanog samouvjerenog Plenkovića … …/Upadica se ne razumije./… … dozvolite da govorim, ono parlamentarizam je to, hvala. Hoće on završiti ili se meni krade vrijeme ili što radimo? Pokušava me se dekoncentrirati da mu ne kažem, ali ono što kažete da govorimo stalno o krađi, korupciji, da kad nas svaki dan zaskačete pogotovo vi iz HDZ-a sa krađom i korupcijom. Zašto? Jer u vašim mandatima Hrvatska je ostala bez institucija. Od Državnog odvjetništva napravili ste podružnicu HDZ-a, od državne odvjetnice napravili ste vašu notarku. Pokušavate instalirati i na mjesto povjerenice za informiranje osobu koja je tipkala onaj vaš ridikulozni Zakon o izbornim jedinicama za koji ni vaš ministar ovdje prisutan nema pojma jel na snazi, nije na snazi. Pa onda imamo sad šefa agencije za zaštitu osobnih podataka koji se sad nateže s Glavašom da je Glavaš njemu dao 100 tisuća kuna da si kupi novi auto, a da on za uzvrat Glavašu drži većinu u skupštini. Dakle, ne zaboravimo i na vašeg intimusa Franu Barbarića kojeg se bojite smijeniti jer vam ovaj prijeti zatvorom, a za to vrijeme šef riznice zagrebačkog HDZ-a krade struju za vikendicu na Cresu. Mislim genijalno. Onda što sam htjela reći je da ekipa koja nije uspjela još omastiti brk pod vašim vodstvom čeka u niskom startu, dakle a vi se trudite osigurati da baš svi omaste taj brk i to vam izuzetno dobro ide. Vi ste premijeru čovjek kojemu je vrijeme isteklo samo vas o tome nisu obavijestili i Marko Milić to zna, ali vam se boji to reći, al reći će vam građani na izborima i to onim vašim riječima auf Wiedersehen Plenkoviću, gute reise, bis bald.

Članak 238., zaista kolegica Ahmetović kao prava bager podmetaljka pokušava ovdje zaista podmetnuti svima nama i svih nas nekako na isti nazivnikom nazvati u svom stilu zaboravljajući što SDP radi. Pa evo u našoj županiji sortirnica, bilo bi u redu da kažeš ok vi imate te i te probleme i greške, ali imamo i mi, imamo i mi i naš grad Rijeka i tamo je netko uhapšen i tamo je netko zatvoren, pa to su naši članovi iz SDP-a. Ne, oni kažu mi smo pošteni time … …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… … što smo ušli u partiju i poslije toga Kolega Grmoja ne vi vičete iz klupe više puta, a to vam je razlog da vam dam opomenu pa vas sada upozoravam, neću vam dati opomenu ali vas upozoravam da to ne činite, ali ću kolegi Boriću dati zato što je on replicirao. Ti si istinu rekao je li? Dobro, da, dajem opomenu. Kolega Kapulica, izvolite. 238., uvijek je ovo zanimljivo kad se na pitanje u koju Hrvatsku spadaju oni koji ne poštuju hrvatske zakone, svi oni koje ste vi nabrojali ako ne poštuju hrvatske zakone spadaju u istu onu Hrvatsku u koju spada vaš glavni tajnik koji je trenutno pod istragom USKOK-a u kojem spadaju vaši ljudi u Brodsko-posavskoj županiji koji su pod istragama, svi oni koji kradu struju spadaju u istu kategoriju s onima koji uzimaju nezakonite naknade za odvojeni život. …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… Svi su oni u istoj Hrvatskoj Dobivate opomenu i ovo vam je treća opomena, ne možete više sudjelovati u raspravi, pa idemo dalje. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Sada je na redu kolegica Peović, koja će zastupničko pitanje postaviti predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću. Izvolite. Hvala. Premijeru prije točno godinu dana prozvala sam vašu Vladu kvislinškom, tri dana sam dobila zabranu govora u saboru, a to je bilo upravo zato što sam vam među prvima postavila pitanje arbitraže. Arbitraže koje se postavljaju iznad domaćih sudova one su protuustavne, one domaće rezidente stavljaju u podređenu poziciju pred korporacijama koje u tzv. red carpet suđenjima dobivaju sporove protiv država i protiv vlada. Šta ste mi odgovorili, pa ću vam citirati. Tada sam upravo upozorila da nakon što smo znači platili MOL-u na njezinoj arbitraži dakle gdje smo platili 30 milijuna eura samo odvjetničkom uredu, a onda MOL-u platili stotine milijuna eura odštete umjesto da uzmemo upravljačka prava od MOL-a jer je upravljačka prava MOL nad INOM dobio u dokazano koruptivnom procesu, upozorila sam da slijedi arbitraža s Todorićem gdje ćemo desetke milijardi eura izgubiti i što ste mi odgovorili. Citiram, imate Državno odvjetništvo koje se bavi arbitražama, imate ljude specijalizirane koji se time bave, strane odvjetničke urede koje oni u odgovarajućoj proceduri biraju da nas zastupaju u svim tim sporovima i na taj način se štite hrvatski interesi. hrvatski interesi se premijeru po vama očito štite na način da se Državno odvjetništvo bavi arbitražama bez ikakvog učinka, da stranim odvjetničkim uredima plaćate po 30-ak milijuna eura da u ime RH vode arbitražne sporove nakon kojih Hrvatska mora plaćati stotine milijuna milijuna eura stranim korporacijama kao u slučaju MOL i izgledno milijarde eura u slučaju Todorića, a upozorit ću vas Todorić dobiva obranu pro bono jer njegovi zastupnici, njegovi odvjetnici … …/Upadica predsjednik: Hvala Ja u biti nisam čuo poštovana zastupnice Peović što je vaše pitanje. Pitanja u biti nije bilo vi ste samo citirali to da ste nazvali Vladu kvislinškom što je sigurno jedan veliki plus za vas i jedan sjajan marketing za nas. Dakle, što se tiče ovoga slučaja o kojem govorite ja ću ponoviti ovo što mislim da je ključ u Hrvatskoj i neće ga nikakav narativ ex post promijeniti. Agrokor kao sistemska kompanija došao u velike probleme početkom 2017., a očito je bio i prije samo se to nije vidjelo, pa je onda taj veliki problem trebao kolabirati na način da propadne, da propadne 60 tisuća radnih mjesta, da propadne ne znam ni sam koliko kompanija jesu li oni u poljoprivredi, u prehrambenoj industriji ili su u maloprodaji ili ovi svi drugi koji su bili s njime povezani. I onda je taj problem ovako iskrcan i bačen u krilo hrvatskoj Vladi. Hrvatska Vlada ima dvije opcije. Opcija 1, da ne čini ništa. Kaže ok, jeste veliki ima vas puno ali šta nas briga. Idite lijepo po redovitoj stečajnoj proceduri pa propadajte pa ćemo mi kao Vlada gledat. I ovako ćemo vrtit prstima kako će jedan po jedan kao kule od karata padat kompanije u kojima je radilo tisuće ljudi, ne samo u Agrokoru nego i u dobavljačima i OPG-ima. To je bio odabir. I sad ako ste Vlada i imate takvu situaciju možete reći ok ne tiče nas se, mi smo Vlada s, ne znam, nekog drugog kontinenta, zatvorit ćemo oči nećemo ništa ili ćete nešto napravit. I gle čuda šta smo napravili na samom početku mandata. Održali kompaniju, održali radna mjesta, održali dobavljače, isplatili OPG-ovce. Danas kompanija praktički funkcionira nakon restrukturiranja koje je priznato gotovo u svim jurisdikcijama gdje je trebalo i čak dobila neke nagrade za restrukturiranja tog tipa, funkcionira praktički na tržišnim osnovama. Ljudi rade, zadovoljni. Dosta bitan detalj. Za razliku od nekih koji su tada optuživali nas. Znate koji je bio narativ oporbe tada, naročito lijeve. Da mi štitimo gazdu. Znači narativ cijelu 2017. prema meni je osobno bio Plenković štiti gazdu. Sjećate se toga? Ne sjećate se. To smo zaboravili. To konfabuliramo sada. Ovi koji sada napadaju mene, recimo mostovci oni su imali neke insajderske informacije koje ja nisam vidio čitajući svu moguću ekonomsku ili financijsku literaturu o krvnoj slici Agrokora tada. Kako su oni to znali, a nitko drugi nije znao. Nije znao ministar gospodarstva, nije znao ministar financija, potpredsjednica Vlade, nitko u Vladi nije imao pojma koliko su mostovci nekim kanalima znali kakvo je stvarno stanje u Agrokoru. Mi to nismo znali. Tko je dok smo mi bili na Malti na kongresu EPP-a išao u funkciju u kojoj je sada gospodin Jandroković kazneno prijavljivat Todorića. Nije nitko iz HDZ-a. Ali je Petrov iz Mosta. To je negdje, sve je to nestalo. To je evaporiziralo. Dakle ljevica nas optužuje, vi štitite gazdu, ovi tadašnji partneri, ne daj Bože nikome, ni u kojoj situaciji prijavljuju ovoga dok smo mi cijelo vodstvo stranke na putu. Dakle to vam je kontekst. Odgovornost za vođenje ovih pravnih procesa nakon što smo mi riješili ono što je bitno, a to je ekonomska, financijska situacija za državu, je u rukama onoga tko nas zastupa, a to je Državno odvjetništvo. Državno odvjetništvo u tom procesu ima uz svoju neovisnost i samostalnost i ono što se zove odgovornost pa i profesionalnost. I tu ću ja stat oko te teme. To da se Iksit proglasio nadležnim u ovom trenutku, to je tek prvi korak. Što će od toga biti, vidjet ćemo. Kompanija funkcionira …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… a država je jaka i ostvarila je ogromne korake naprijed …/Upadica predsjednik: Hvala lijepa./… koje da smo to pustili da propadne nisam siguran da bi uspjeli. **Peović, Katarina (RF)** Da, ova vaša nonšalantnost u odgovoru koji je postojala prije godinu dana se nastavlja i dalje, a fascinantno je da ne znate koje je moje pitanje. Naime, mi smo u 7. mjesecu uputili zaključak prema Vladi koji bi omogućio Vladi da raskine sve bilateralne investicijske sporazume koje sadrže klauzulu arbitraže. I to je ono što ste trebali napraviti. Ali ono što ste meni i tada odgovorili, da je to teški ono izolacionizam. Ali ono što vi mislite napravit je zapravo možda platiti ne znam, neće bit 7 milijardi, bit će 5 pa ćemo pljeskat kao što je bilo s MOL-om. Pa platili smo puno manje nego što smo zapravo morali. Ali to je zato što vi to nećete platiti iz svojeg džepa. Nećete platiti od svoje plaće. I zato je ovo ilustracija kvislingške politike koju vodite. A ono što vi zapravo mislite i što vas zabrinjava je što će reći Bruxelles, što će reći Washington i veži konja gdje ti gazda kaže. To je vaša politika. Vidite ja zapravo za razliku od mnogih ovdje u oporbi nemam problema s tim da ste vi intervenirali. Dapače, mislim da ste trebali nacionalizirat neke tvrtke koje su od državnog interesa i koje su zapravo prehrambene i trebali smo zapravo zaštitit tu industriju. Ali ne na način da Martini dajete card blanš da uništi sve što je mogla uništiti, da svojim atacima da što je mogla dati, a onda još dobije nagradu da postane predsjednica Uprave Podravke i dobiva više milijunske bonuse dok tamo radnici rade za bijedni minimalac. E to nije politika koju ja podržavam. Dakle, ono što ste trebali napraviti i što sam vas pitala prije godinu dana zašto niste raskinuli bilateralne međunarodne sporazume koje sadrže štetu klauzulu arbitraže koje sa razine Europske unije su se raskidali. S Nizozemskom ulazimo u taj spor zato što postoji tzv. sunset klauzula. Ali je recimo taj ugovor već i raskinut. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Idemo dalje, imamo povredu Poslovnika. Kolega Borić izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Čl. 238. Prvenstveno nas omalovažava i vrijeđa kolegica Peović kad govori ovo što govori jer ona je prvak nekakvih nenormalnih ideja ovdje u ovom, u ovoj sabornici u javnom prostoru. Jednu koju sam zapamtio, nedavno ju je izbacila. Kaže kad dođem na vlast ja ću ukinuti, ovaj privatno vlasništvo. Ona želi reći Nini Raspudiću da će mu uzeti stan, ako je njegov stan. Da će bilo kome drugome, ne znam Grmoji, ili bilo kome, meni, uzeti privatno vlasništvo i sve pretvorit u državno. A onda druga priča na Agrokoru. Slušate je malo kako …/Upadica predsjednik: Hvala kolega, kolega Borić./… ona to nespretno okreće. Nema pojma uopće Izvolite. **Katičić, Krunoslav (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Također povreda čl. 238. iznošenje neistina. Opet lažima dezinformirate, poništavate sve institucije koje jesu kao takve. Institut arbitraže i ne znam čega. I što se na tome nudi. Što nudite, hoćete mijenjat povijest i ne znam, promijenit opet, vratit u plansku ekonomiju koja je hvala Bogu kolabrirala '90-ih. Koja je ponuda. Dajte građanima nešto konkretno, a ne samo optužbe. Kolega Katičiću ovo je bila replika, dobivate opomenu. Kolegice Peović, izvolite. **Peović, Katarina (RF)** 238. Kolega Katičiću ja bi raskinula bilateralne međunarodne sporazume investicijske koje sadrže štetnu klauzulu arbitraže po stoti put ponavljam. To nije planska privreda. A kolega Boriću kad već citirate, mogli ste pročitat taj intervju pa citirat, ono kako je i pisalo. Ja meni ne pada na pamet da ja bilo što radim autonomno kad dođem na vlast, naime mi smo direktno demokratska stranka i mi zbilja mislimo demokratski…/Upadica predsjednik: Hvala kolegice Peović./…donositi odluke, **Jandroković, Gordan (HDZ)** dobivate opomenu, ovo je bila replika isto tako, a ne povreda poslovnika. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Idemo na 21. pitanje, zastupnik Tomislav Okroša postavlja ga ministru gospodarstva i održivog razvoja Davoru Filipoviću, izvolite. Hvala lijepo predsjedniče HS. Poštovani predsjedniče Vlade RH sa svim ministricama i ministrima, uvaženi ministre gospodarstva i održivog razvoja g. Filipoviću. U rujnu je Vlada RH donijela 5. antiinflacijski paket mjera, radi se o paketu mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstava od rasta cijena. Cijena struje za građane, gospodarstvo i institucije ostala je ista. Vlada je ograničila cijene za ukupno čak 30 proizvoda. 5. paket mjera vrijedan je 464 milijuna eura, a odnosi se na period od 6 mjeseci. Uz postojeći 551 milijun eura koliko ukupno vrijede mjere iz prethodnog paketa koje su na snazi godinu dana, dolazimo do podatka da do 31. ožujka 2024.g. na snazi su mjere vrijedne više od jednu milijardu eura. Prema prvim procjenama DZS stopa inflacije u Hrvatskoj usporila je, mjerena indeksom potrošačkih cijena, usporila je u listopadu na 5,8% na godišnjoj razini, što predstavlja najnižu stopu inflacije od siječnja 2022.g. kada je ona iznosila 5,7%. Na mjesečnoj razini u odnosu na rujan 2023.g. cijene energije pale su za 1,1%, a cijene hrane, pića i duhana pale su za 0,5%. Poštovani ministre, koliko je taj pad cijena povezan s posljednjim paketom mjera, koji su ključni alati sprječavanja rasta cijena i možemo li očekivati nastavak pada cijena koje svakodnevno vidimo u trgovinama?

u listopadu ove godine u odnosu na listopadu, listopad prošle godine 5,8% i to je zapravo najniža stopa inflacije još od siječnja prošle godine, znači od ruske agresije na Ukrajinu. A koliko je to povezano sa 5. paketom mjera koje je Vlada donijela u rujnu ove godine vidi se kad se pogleda struktura te inflacije, pa se može vidjeti da na mjesečnoj razini dolazi do smanjenja inflacije upravo u kategoriji hrana, piće i duhan, te u kategoriji energije. Kada govorimo o kategoriji hrane i pića mi smo u okviru posljednjeg paketa mjera ograničili cijenu 30 grupa proizvoda upravo kako bi pomogli našim sugrađanima i kako bi direktno utjecali na smanjenje inflacije i možete vidjeti znači u mjesec na mjesec kad usporedite da imamo egzaktne podatke da dolazi do smanjenja inflacije i smanjenja cijena. Također održali smo razgovore sa predstavnicima najvećih trgovačkih lanaca koji su nakon toga počeli snižavati cijene u svojim maloprodajnim objektima, a kada pogledate primjerice internetsku stranicu „kretanje cijena“ tamo se jasno može vidjeti da su primjerice „Konzum“, „KTC“ i „Tommy“ smanjili ukupnu vrijednost košarice od 365 proizvoda na razinu nižu i manju koja je bila na kraju prošle godine, prema tome tu se može vidjeti usporavanje inflacije. A također cijelo vrijeme interveniramo u cijene goriva, u cijene struje i u cijene plina, pa tako Hrvatska kada pogledate zemlje EU ima jednu od najnižih cijena kada govorimo o dizelu i benzinu, a naši građani plaćaju drugu najnižu cijenu struje i drugu najnižu cijenu plina u EU. Prema tome, to je ono sve što smo napravili u proteklo vrijeme i zapravo sve što radimo od početka ove velike krize, štitimo standard hrvatskih građana pomažemo hrvatskom gospodarstvu jer smo hrvatskim gospodarstvenicima omogućili da svi ovi troškovi kada govorimo o energentima budu niži i omogućili smo u ovim kriznim trenucima jedan predvidiv okvir poslovanja i samim time i od njih se očekuju, očekuje da ne podižu cijene neopravdano nego da svi zajednički štitimo standard hrvatskih građana jer će samo tako naše gospodarstvo ići naprijed, hvala Izvolite očitovanje zastupniče. **Okroša, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče. Zahvaljujem na odgovoru uvaženi ministre Filipoviću. Dakle, možemo svi zaključiti da i ovim 5. antiinflacijskim paketom mjera Vlade RH, kao i prethodnim paketima mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena postižemo ciljane rezultate. Te mjere dovode do stabilnosti, sigurnosti i mira, kako tijekom jeseni i zime tako i tijekom cijele godine. Za naše je građane najranjivija je skupina stanovništva i gospodarstvo, ti antiinflacijski paketi mjera pokazali su se kao pun pogodak u pravo vrijeme, na čemu vam zahvaljujem i čestitam. 22. pitanje, poštovani kolega Andro Krstulović Opara postavit će ministru vanjskih i europskih poslova Grlić, Gordanu Grliću Radmanu, izvolite. **Krstulović Opara, Andro (HDZ)** Hvala lijepa g. predsjedniče. Gospodine ministre vanjskih poslova i svekoliko gledateljstvo, posebno na Jadranu, hrvatskoj javnosti je poznata sudbina školskog broda Jadran koji je otet od strane Crnogoraca u vrijeme srpsko-crnogorske agresije. Matična luka školskom brodu Jadran je Split od 1933.g., on je dio identiteta hrvatskoga pomorstva, ali i hrvatske kulture. Iako je već 30.g. u rukama Crne Gore, nisu prestala naša traženja za povratom tog broda kojega Crnogorci žele prikazati i isfabricirati svoju nepostojeću pomorsku povijest pri čemu naravno ne uključujem i slavnu baštinu Bokeljske mornarice na koju smo ponosni i koju baštinimo. Odgovor Andreja Plenkovića 7. veljače 2014. u Europskom parlamentu kad je izričito na hrvatskome tražio povrat toga broda, potom vrlo snažnih i jasnih akcija bivšeg ministra obrane g. Krstičevića te vaših novih napora koji su rekao bih i diplomatski i oštri prema crnogorskoj javnosti potpuno je jasno da HDZ-ova vlada ima jasni prioritet u traženju tog broda od strane Crnogoraca za razliku od onih prethodnih vlada koje su popuštale u ime dobro susjedstva. Smatram da se pravo partnerstvo može zasnivati na kvalitetnim poštenim odnosima, a ne na mlitavom popuštanju. Stoga pozdravljam vaše napore u vraćanju hrvatskoga broda Jadran, ali i ovog drugog važnog pitanja, a to je sukcesije i povrata otete flote koja je tada u doba otmice vrijedila dvije milijarde dolara. Što Vlada radi da bi vratila hrvatski brod Jadran i što radi na povratu i odšteti od dvije milijarde dolara koliko vrijedi oteta flota? Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa g. zastupniče. Vaše je pitanje odgovor diplomatski i politički ulažemo napore, kako? A idemo napraviti neku malu retrospektivu u zadnjih 20 godina gdje su vlade, a prije svega Ministarstvo obrane, MVEP, naravno i Ministarstvo pravosuđa gdje su ulagali diplomatske napore, a sukladno zaključcima HS-a od 2024.g. kada je ratificiran ugovor o pitanjima sukcesije. Mi smo svih ovih godina, a poglavito ovih sedam zadnjih godina koje ste vi istaknuli i naravno na čelu sa Andrejom Plenkovićem u Europskom parlamentu prema tome to je priča koja se nastavlja, istaknuto tražili ono što je što pripada Hrvatskoj državi, a vi ste vidjeli i ove godine u ljeto ove godine kada smo poslali jednu od niza prosvjednih nota, budući da je ta prisvojena imovina na neki način obilježavano kao da je to 90 godina broda Jadran kao da to pripada Crnoj Gori pa smo osvijestili u toj noti činjenicu da je brod sagrađen '30.-te godine, da je konstruktor bio Josip Škarica iz Rijeke, da je izgrađen hrvatskim novcem, Jadranskom stražom itd.. Vi ste kazali da je upisan u matičnu Luku Lora Split. Točno, ali upisan je i u sve flotne liste svih luka na hrvatskom Jadranu. On se '90.-te godine igrom slučaja našao u Tivtu jer je išao na remont, kako je tamo se našao tako je i ostao. Znači mi smo u noti istaknuli u našoj prosvjednoj noti da prisvajanje znači tuđe imovine nije usus, nije uobičajen, nije u skladu s međunarodnim običajnim pravom i također europskim vrijednostima za koje se Crna Gora opredijelila. Tako da u svim našim susretima, bez obzira jel se vlade mijenjaju uvijek je prvo pitanje je između ostalog to nije jedino pitanje koje je ostalo neriješeno otvoreno, iako mi nikada mi smo uvijek nama je nacionalni strateški interes imati Crnu Goru u EU, mi smo podržali Crnu Goru na putu i u članstvu u NATO-u, al naravno da mi ne odustajemo od otvorenih pitanja. Vi ste kazali zapravo isto da postoji ta jedna diobena kudikamo veća suma, a da je dakle više od dvije milijardi dolara da je Školski brod Jadran tek jedna manja diobena stavka. I naravno dobro je da vi to osvješćujete, dakle mi i diplomacija i kao Vlada izvršna vlast uvijek koristimo svaku prigodu i dobro je da i vi isto tako osvješćujete. Zato mi je drago da ćete imati sutra ovu izložbu jer kao što bivši ravnatelj Pomorske škole Pavelin brodovi umiru ako ih ljudi zaborave, a Školski brod Jadran otprilike je tako rekao će živjeti i ploviti dok mi budemo mislili o njemu i trudili se oko njega. Hvala lijepa na tome pitanju i drago mi je da idemo da smo na istom putu prema vraćanju hrvatske imovine. Hvala g. ministre. Znači možemo očekivati uplovljavanje Hrvatskog školskog broda Jadran u Splitsku matičnu luku. Čekam taj dan. No isto tako znamo da su do sada u susjednoj Crnoj Gori bile tzv. proeuropske vlade na vlasti i unatoč tome su izbjegavali ozbiljni dogovor s nama oko povrata tog broda. Danas imamo prosrpsku i proputinovsku vladu i što ona očekuje? Ulazak u Europu i ponovnu bezrezervnu i snažnu potporu RH na njihovom ulasku u EU. A ne, ne, to više neće biti moguće. Treba biti oštar, principijelan i dat listu uvjeta. Da, uvjeta, zaštitu manjine, povrat imovine, plaćanje oštete žrtvama i onima koje su dole zatočili jer više pjesmice sa Lovćena ne mogu biti isprika Dubrovniku. Dosta pjesmica. Dogovor, ugovor, dobro susjedstvo. Hvala lijepa. U tome ćete imat našu potporu. 23. pitanje zastupnica Ružica Vukovac postavlja ministrici poljoprivrede Mariji Vučković. Izvolite. prilikom donošenja, ali i provedbe naredbe u mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge povrijedili ste odredbe Ustava RH, prvenstveno one odredbe koje govore o povredi prava vlasništva, nepovredivosti doma u segmentu ulaska u tuđi dom i s njim povezane prostorije, zabrane diskriminacije, zatim odredbe o zaštiti prava na rad i slobodu rada kao i odredbe o obvezi suglasnosti podzakonskih propisa sa Ustavom te uredbama EU te Zakonom o zaštiti životinja vezan za način provođenja kontrole objekata gdje se drže svinje. A kada se govori o obveznom usmrćivanju zdravih grla svinja i to u preventivne svrhe, teško se krši pravo vlasništva, kao i Zakon o zaštiti životinja. Ako se uzme u obzir da afrička svinjska kuga ne može prijeći sa svinje na čovjeka, onda se uopće niti ne može govoriti o ozbiljnoj opasnosti po život i zdravlje ljudi, kao što se ne može niti pretpostaviti da zdrave svinje predstavljaju opasnost za imovinu većeg opsega, da posjednicima svinja same svinje čine značajnu imovinu, onda je potrebno sprovesti zdravstveni pregled svinja te tek nakon dobivanja nalaza, odlučivati o eventualnim mjerama usmrćivanja, zatim pretpostavka mogućnost zaraze afričkom svinjskom kugom ne može se koristiti kao sredstvo koje je snažnije od prava vlasništva, neovisno o kategoriji objekata u kojem se uzgajaju svinje pa je sukladno tome, moje pitanje vama zapravo, u čijem interesu i za čiji račun vaše ministarstvo ovako teško krši temeljne akte jedne države, a sve na štetu

sukladno strategiji, propisima isključivo u javnom interesu. Nije motivirano niti ja osobno činjenicom da mi mama, tata, brat ili sestra nisu dobili zemlju, potporu i nešto slično, itd., i nikad neće biti i zato, pod jedan, radimo dobro, drugo, ako sumnjate da ministarstvo krši propise, zato postoje pravni lijekovi. Treće, Ministarstvo poljoprivrede nije donijelo naredbu da se zdrave svinje usmrte nego je Ministarstvo poljoprivrede donijelo naredbe do kojeg se roka, nakon što je prošao niz godina i nakon što smo suočeni s pojavom bolesti bez presedana u ekonomsko-socijalnom smislu, životinje koje se drže neuvjetno, moraju iz takvih objekata ukloniti, ne mogu se više držati neuvjetno. Pri tome, različitim mjerama nastojimo pomoći posjednicima ili da ispoštuju uvjete pa i im omogućujemo već godinama niz različitih vrsta potpora i edukacija kako bi se biosigurnost poštivala ili paralelno, što je isto bez presedana, koristeći velike, sve moguće napore u veterinarskom sustavu, provodimo dodatno iznosa kategorizaciju .../Govornik se ne da ne mogu posjednici dajemo im financijsku naknadu, pri tome paralelno već radimo na mjerama za revitalizaciju na istom tom području. Eto, to je ono što radi naše ministarstvo. Ružica (Nezavisni)** Zahvaljujem. Poštovana ministrice, ja vas očito moram podsjetiti na Zakon o zaštiti životinja koji navodi taksativno da je zabranjeno usmrćivati životinje suprotno odredbama toga Zakona i u tom u tom Zakonu se taksativno navode situacije kada se životinju smije usmrtiti. Usmrćivanje zdravih životinja, zdravih svinja nije navedeno niti u jednom od propisanih uvjeta, pa tako ni poradi mjera kontrole bolesti jer da bi se bolest, kao takva mogla okarakterizirati, onda ona mora postojati u organizmu životinje, što kod usmrćivanja zdravih životinja nije slučaj. Upravo čl. 10. navedenog Zakona o zaštiti životinja kaže da je zabranjeno usmrćivanje suprotno odredbama navedenog zakona. Domaćinstva koja niti na koji način epidemiološki nisu povezana sa zaraženim objektima se ne bi smjela dovoditi u poziciju zabrana i ograničenja jer kod takvih objekata zaraza niti ne postoji. S jedne strane imamo primjer zabrane svinjokolje u zonama ograničenja, a s druge strane, imamo obvezu svinjokolje iako se objekti nalaze izvan zona ograničenja i u drugim županijama gdje ni nema zaraze. Ta obveza svinjokolje kosi se s pravom vlasništva građana jer zdrave svinje ne ne predstavljaju opasnost za zarazu i njeno širenje, nametom obvezne svinjokolje i uklanjanja svinja koje nisu ni na jedan način epidemiološki povezane sa zaraženim jedinkama svinja i objektima, dodatno utječete na ekonomsku moć pojedinih domaćinstava te im na taj način narušavate egzistencijalnu opstojnost. Ono što hitno trebate napraviti jeste ukidanje spornih odredbi naredbe o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge, a sve sa ciljem zaštite ustavnih prava … .../Upadica: Hvala vam 25. pitanje, zastupnik, pardon, 24. pitanje, zastupnik Siniša Jenkač, postavlja potpredsjedniku Vlade i ministru hrvatskih branitelja, Tomi Medvedu, izvolite. **Jenkač, Siniša (HDZ)** Poštovani predsjedniče HS-a, poštovani ministre i potpredsjedniče hrvatske Vlade. Pitanje, uz mjere i aktivnosti Ministarstva hrvatskih branitelja usmjerene k poboljšanju života naših branitelja, o kojima smo i ovdje više puta imali priliku čuti, potporu hrvatskim braniteljima pruža i Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, što je posebno došlo do izražaja prilikom sanacije posljedica nedavnih nepogoda, potresa u Zagrebu i na Banovini te olujnog nevremena u Slavoniji. Možete li nam reći više o aktivnostima i rezultatima Zaklade u proteklom vremenskom razdoblju? Izvolite odgovor predsjedniče Vlade. obzirom da je i današnji aktualni sat započeo sa temom hrvatskih branitelja, vrlo jasno poručiti, dakle za razliku od onih koji dijele hrvatske branitelje, poput gradonačelnika Vukovara, naša Vlada sa svim hrvatskim braniteljima, sa svim udrugama iz Domovinskog rata svih ovih 7,5 godina održava izrazito korektan i partnerski odnos upravo u cilju iznalaženja rješenja za sve ono što je bitno, a vezano je za hrvatske branitelje. Hrvatski branitelji su temelj samostalne i suverene RH i na tim temeljima sve što činimo čini naša Vlada. Što se tiče Zaklade o hrvatskim braniteljima, dakle ona skrbi o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, ona se financira iz prihoda polovice neto dobiti Fonda hrvatskih branitelja. Raspodjelom neto dobiti fonda u 2022. godini zakladi je za 2023. dodijeljen iznos od 2,6 milijuna eura. Ono što želim naglasiti je izmjena zakona 2018. godine gdje je zaklada preuzela i poslove Fonda za stipendiranje. Naime, na taj smo način racionalizirali procese i postigli još veću i snažniju učinkovitost. Posebno je važno naglasiti činjenicu da zaklada dodjeljuje pomoć hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji koji se nalaze u teškoj materijalnoj ili zdravstvenoj situaciji. nakon potresa u Zagrebu, a poglavito na Banovini zaklada je odobrila financijske pomoći hrvatskim braniteljima, dakle u tu svrhu riješeno je preko 2 tisuće u 2020. i 2021. godini i isplaćeno nešto više od 637 tisuća eura. Zakla…, naravno zaklada se uključila u potporu i u sanaciju štete nakon olujnog nevremena poglavito na istoku Hrvatske. U 2023. godini zaklada je riješila više od 5 tisuća za što je isplatila financijsku pomoć u iznosu od 1 milijun i 750 tisuća eura. Što se tiče stipendiranja u razdoblju od 2018. do kraja 2022. godine potporu za obrazovanje osigurali smo i isplatili u iznosu od 4,3 milijuna eura za 11 tisuća i 522 srednjoškolca i studenta, ali ono što svakako još želim istaknuti je činjenica da bi bili uspješni u realizaciji svega ovoga naša Vlada svake godine povećava proračun Ministarstva hrvatskih branitelja, dakle on je u 2016. iznosio 121 milijun eura, u 2023. on iznosi 156 milijuna eura što je jasan pokazatelj usmjerenosti naše Vlade u potpori svih programa koje provodimo, a kroz osiguranje potrebnih financijskih sredstava.

Poštovani predsjedniče, poštovani ministre, hvala na odgovoru. Zadovoljan sam sa vašim odgovorom, dapače i sa svime onime što ste nas danas upoznali i sa svim informacijama koje raspolažem možemo reći u svakom slučaju da je zaklada ostvarila razloge svojeg osnivanja i postojanja pogotovo kroz sve ove potpore koje dajete stipendije studentima, stipendije srednjoškolcima, pogotovo kao što ste i sami rekli u elementarnim nepogodama koje su evo poharale RH. Briga o braniteljskoj populaciji i njihovim obiteljima vrlo je važna i dobivamo pozitivne povratne informacije od strane branitelja da su zadovoljni sa svime time što zaklada radi i da koriste, to je najvažnije, da koriste i informirani su o tome i znaju koje su im mogućnosti. Ono što bi ja svakako htio napomenuti kao čelnik lokalne samouprave da mi je drago da ministarstvo kroz evo ove povećanje financijskih mogućnosti koje ste spomenuli pomaže i lokalnim samoupravama upravo kroz javne pozive, rješavanje problema pristupačnosti objekata osobama s invaliditetom. Evo mi smo nekoliko puta unazad nekoliko godina bilo korisnici upravo vaših natječaja. Pomažete udrugama koje su osnovane na području naših lokalnih samouprava, znači tu partnerski pomažemo udrugama pogotovo proizašlim iz Domovinskog rata. Obnavljate spomenike, to mi je isto drago da zajedno evo sa svima onima koji su zainteresirani, koji se mogu prijaviti na vaš natječaj, evo prolazimo na tim natječajima i ulažete u spomenike, obnavljamo spomenike. I posebno ono što bih htio naglasiti, a to je istraživanje masovnih grobnica nastalih u Domovinskom ratu, ali i u poračju Drugom svjetskom ratu, evo na području Novog Marofa imamo … …/Upadica predsjednik: Hvala 25 pitanje zastupnica Marijana Puljak postavlja predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću. Izvolite. **Puljak, Marijana u vašoj vladavini dogodilo se više afera nego u cijeloj hrvatskoj modernoj povijesti, a i malo udaljenijoj povijesti. Ove afere za koje smo saznali u ovih nekoliko dana, stižu evo iz minute u minute nove afere zapravo su samo znak da će se afere nastaviti nizati do izbora ma kad god oni bili. Moje je jednostavno pitanje vama je, u kojoj državi ćete vi živjeti nakon što HDZ dovedete do pada izbora? Andrej (HDZ)** Hvala lijepa poštovana zastupnice Puljak. Što se tiče vašega pitanja ja ću reći nekoliko stvari. Prvo i vi ste jedna od onih koje su ovdje lupale i uništavale saborski inventar, pokazali ste svoju kulturu, akademsko obrazovanje i sve ono što ide s tim i time ste se pozicionirale i znamo koje će biti vaše naslijeđe u ovom mandatu. Što se tiče izbora ja mislim da će po treći put hrvatski narod obnoviti povjerenje HDZ-u i našim koalicijskim partnerima. Prvo zato jer znaju kakva su sve naša postignuća, što smo učinili i u vremenima krize i što smo učinili u vezi strateških postignuća. Što se tiče vašeg narativa koji je ponovno jedan od derivacija ovoga što sam objasnio, dakle ni vi ni SDP pa ni Socijaldemokrati, Možemo! ili tko već tu gore sjedi kraj vas, nemate nikakvu kreaciju. Ja još do sada evo, tu 7 godina razgovaram s vama, a nikada rješenja nizašto, niti jednu temu suvislu, bitnu, ništa konkretno nikada. Vi upravljate Splitom kao što Možemo! upravlja Zagrebom. Možemo! ovdje bez Vlade ne postoji. Hvale se konsolidiranjem financija Grada koje su konsolidirane zahvaljujući potezima Vlade, treba reći hvala. Što se tiče Splita, ja ne znam osim onih parkirnih stupića koje pilite dolje, nisam primijetio da se nešto Split unaprijedio i dolje svi projekti koji su bitni, se događa sa državne razine. Što se tiče ključne razlike, između vremena u kojem mi upravljamo Hrvatskom i nekih vremena prije, ovdje su institucije zadužene za kazneni progon neovisne. Neovisne, dakle vi imate narativ vas istih da smo mi porobili institucije. Pa valjda da je HDZ tako porobio institucije ne bi vjerojatno bilo one presude za ljude koji su vodili HDZ prije mene, da je HDZ porobio institucije, valjda ne bi bilo niti jedne od ovih afera koje vi govorite. Ne bi ih bilo. To znači da bismo mi imali čvrstu ruku, komunizma valjda na državnom odvjetništvu, na sudu, na ne znam kojoj instituciji, da je to tako kao što vi govorite, onda bi to bila slika Hrvatske. Ali vidite, slika Hrvatske nije to. Hrvatska je demokratska, sa neovisnim institucijama, možemo imati ovakvo ili onakvo mišljenje, da li je ono dobro ili nedovoljno dobro rade svoj posao, to je drugo. Ali, imputirati tezu da je HDZ porobio institucije se kosi sa zdravom logikom, zdravom pameću, pa i čitanjem bilo čega što se može nazvati objektivnim, što isto nije lako u našem prostoru. A što se tiče naših postignuća i zašto sam uvjeren da ćemo i po treći put dobiti većinsko povjerenje hrvatskih građana je ono što će ostati iza nas. Znate, svatko od nas će imati nekakve rezultate, neka postignuća. Rekao sam vam maloprije jednoj kolegici, naša su postignuća toliko velika i dalekosežna za hrvatsku da one imaju efekta. Imaju efekta na plaći, imaju efekta na mirovini, imaju efekta na ekonomskom razvoju, od ovih makro stvari, mi smo za 4 stupnja podigli investicijski rejting zemlje, za 4 stupnja, u apsolutnom iznosu u usporedbi s vladom SDP-a kad je ispod 2 milijarde eura narastao BDP u apsolutnom iznosu, kod nas je narastao više od 20 milijardi eura. Pa nije se dogodilo samo od sebe, što misliš da ćemo mi pristati na vaš narativ, sve što je dobro, to morate napraviti, to bi napravio svak. Sve što je dobro je u biti slučajno ili sve što je dobro je sreća.

Hvala poštovani predsjedniče. 238, ja vjerujem, poštovana zastupnice, da vi takvo pitanje možete i da ste vjerujem, postavili vašem suprugu u Splitu, što ostavimo, ostavišmo građanima Splita? Što će im ostaviti? A još bolja prilika da sa kolegicom Benčić napravite klub pa onda da kažete što ostavišmo građanima od ova dva divna grada. Nažalost postavljamo pitanje već kad je gđa Puljak postavila. Mene zanima u kojoj državi živi g. Puljak, gradonačelnik Splita? Nažalost u zadnje 2 godine premijer je više boravio u Splitu nego vaš muž. To je žalosno. Svaka inicijativa, bilo koji projekt koji je krenija, krenija je od premijera ili od Vlade. Ajmo čuti jedan projekt Splita, jedan u dvi godine, a kamoli da je 300 dana van države i onda vi pitate premijera u kojoj državi će on živjeti. Di živi gradonačelnik … .../Upadica: Dobivate opomenu. I ovo je bila replika. Kolegice Glamuzina, izvolite. **Glamuzina, Katica (Socijaldemokrati)** Zahvaljujem. Samo kratko, 238. Omalovažavanje zastupnice, u interesu ravnopravnosti spolova, bilo bi lijepo zastupnicu koja je svojim imenom izabrana u ovaj HS, ne tretirati kao nečiju suprugu. Pa više sam doživio kao političku partnericu, nego kao suprugu, iako je kolega kazao muž, trebao je govoriti o stranačkoj pripadnosti. U redu, oke, razumijem. Sada može kolegica Puljak, izvolite. Evo, zahvaljujem kolegici, a zapravo obraćam se predsjedniku Vlade, dakle niste se trebali uzbuđivati, ni evo, vaši kolege, zapravo sam tražila vrlo jednostavno .../nerazumljivo/... odgovor na jednostavno pitanje, gdje vidite, je li, svoju buduću političku karijeru, odgovor nismo dobili. Hvala.

vaša obitelj se naziva sad u Splitu obitelj sa 0,6% u borbi za nacionalnu fotelju, ali samo me zanima hoćete li, koja će preko kojih leđa ćete doći jer prošli put vam je to bio g. Pranić, a ovaj put bi mogao biti Bojan Ivošević, ako mu do tada sva stabla u Splitu ne padnu i g. Muljak, njegov kolegice Baričević. Dobivate opomenu, ovo je bila replika, a ne povreda Poslovnika. Izvolite, kolegice Puljak, povreda Poslovnika. **Puljak, Marijana (Centar)** Čl. 238, evo, g. predsjedniče, hoćete zaustaviti vrijeđanje obitelji, vrijeđanje, ne znam, imena nečijeg, itd.? dokle smo ovo došli? Dakle spominjanje obitelji, priznajem da spominjete stranku, možete spominjati mene osobno ili tako dalje, ali ostavite se moje obitelji. Hvala. **Jandroković, procjenjujem da nije izlazilo ništa izvan okvira onoga što je uobičajeno. Kolegica Glamuzina je kazala na jedan izraz koji sam bio prihvatio kao primjedbu, međutim, ovo dalje je politički govor bio. mislim, činjenica je da vam je suprug gradonačelnik i da ste ušli u politiku kao, kao suprug i supruga, šta da ja radim oko toga.

Zahvaljujem predsjedniče sabora. Poštovani predsjedniče Vlade, u Hrvatskoj postoji 16-oro djece velikog srca ali niskoga rasta koja boluju od rijetke bolesti zvane ahondroplazija. Djeca su velikoga srca jer svojim svakodnevnim primjerom i upornošću dokazuju i pokazuju da ne treba u životu nikada odustajati, da se trebaju boriti kroz život, kroz bol koju osjećaju svakoga dana zbog ove bolesti. Ahondroplazija je genetske bolest uzrokovana mutacijom gena koja utječe na rast gotovo svih kostiju u tijelu uključujući lubanju, kralježnicu, ruke i noge što rezultira niskim rastom i karakterističnim izgledom. Predsjedniče Vlade za ovu rijetku bolest lijek postoji no međutim u Hrvatskoj nije dostupan. Lijek je odobren u EU 2021. godine. Moje pitanje je zašto još nije u Hrvatskoj? Da se radi sa utrci sa vremenom jasno je kada se zna da taj lijek ima učinak kod djece samo dok traje faza rasta, kada kosti prestanu rasti lijek nema učinka. Nekima ne preostaje još puno vremena stoga vas pitam hoćete li i kada olakšati život ovoj djeci? Ja vas lijepo molim da ne gledate na cijenu jer djeca ni zdravlje njihovo nemaju cijenu. Hvala lijepa poštovana zastupnice Nikolić. Naravno da smo i mi kao i vi, a i cijela hrvatska javnost upoznati sa ahondroplazijom i sa jednim zaista malim ali nesretnim brojem djece koja imaju tu bolest i itekako smo angažirani i to na tragu naše politike koja je sada zaista konzistentna već punih 7 godina. Prije nego što smo preuzeli odgovornost da upravljamo Vladom godišnje se je izdvajalo iz Državnog proračuna manje od 100 milijuna za posebno skupe lijekove. Rast koji smo mi vidjeli proteklih nekoliko godina kada je riječ o izdvajanjima za posebno skupe lijekove je takav da smo mi dosada za to izdvojili gotovo 2 milijarde, 2 milijarde u našem mandatu. Što to govori? A to govori da je Hrvatska ekonomski i financijski snažnija pa ima mogućnosti izdvajati toliko puno sredstava za posebno skupe lijekove, sad govorim generalno i to na temelju procjena stručnih povjerenstava, dakle na temelju procjena liječnika gledajući kakvi su se sve to lijekovi koji su odobreni testirani pojavili na tržištu za rijetke bolesti za koje inače ili nije bilo lijekova ili su rezultati bili minimalni. Kada je riječ o ovom lijeku, a taj lijek se koliko je meni poznato zove Voxzogo koji je certificiran od strane Europske agencije za lijekove u Hrvatskoj smo u jednoj neobičnoj situaciji gdje nositelj odobrenja, a to bi bila farmaceutska kompanija koja ga je proizvela oni dosada koliko je meni poznato, a mislim da sam se dovoljno o tome informirao nisu formalno tražili odobrenje od HALMED-a. Dakle, oni kao nositelj zahtjeva za odobrenje to nisu učinili. S obzirom da je i nama, a i roditeljima vjerojatno i malim pacijentima poznato da takav lijek postoji onda smo primijenili drugom putu, a to je put da stručna povjerenstva pri KBC-u Zagreb i pri KBC-u Split sami provedu tu proceduru te da se poduzmu koraci kako bismo mogli nabaviti te lijekove u propisanoj proceduri i neovisno o cijeni koja neću je sada ovdje izgovarati, ali nije mala ovo što sam ja vidio, kako bismo i te lijekove mogli priuštiti mladim ljudima kojima je to potrebno u fazi rasta, kasnije im više neće biti potrebno. Prema tome, ono što vam mogu reći da ministar zdravstva i HZZO, ali i ljudi u povjerenstvima pri KBC-u Zagreb i KBC-u Split rade na toj temi i ja se nadam, ne mogu sada citirati ovo što je ministar rekao, reći neki vremenski rok hoće li to biti koji tjedan manje ili više doveo bih sebe u situaciju da slučajno nešto ne bude u tom roku, ali ćemo se potruditi evo zamolit ću ministra da cijela ta administrativna procedura, pa i onda interventna nabava tih lijekova bude što ranija. Hvala vam. (Socijaldemokrati)** Zahvaljujem predsjedniče sabora. Da, još 31.10. ministar Beroš je izjavio da povjerenstvo može i mora dati, odobriti liječenje temeljem čega ona ide interventni uvoz. Zato se, zato mene i zanima šta se onda čeka, tko zapravo koči to odobrenje? A ja vas još samo moram podsjetiti da to nije prvi put da se apelira prema vama za lijekove djeci sa rijetkim bolestima. Sjetite se prosvjeda oko nabavke lijeka Spinraza, kampanje I moje srce je važno, a ja vas danas pitam da li ćete ovoj djeci omogućiti dostojanstven život, život bez boli i normalno djetinjstvo? Morate biti svjesni da postoje brojni problemi s kojima se bore oboljeli i njihovi članovi obitelji. Njih 3.500 u Hrvatskoj boluje od rijetkih bolesti i stoga je neophodno brzo uvesti službeni registar oboljelih od rijetkih bolesti, usvojiti nacionalni plan koji bi osigurao kvalitetu medicinske skrbi kroz omogućavanje dostupnosti pojedinih lijekova, razvijanje centara stručnosti za pojedine bolesti te smanjiti time i socijalnu isključenost. Ali ono što je najbitnije, što je rak rana ove Vlade već 7 godina, a to je uspostava međuresorne suradnje tako da nitko od njih više ne luta kao guske u magli. koji su, koji trebaju biti provedivi, učinkoviti i omogućiti korisnicima ostvarivanje njihovih prava što Zakon o osobnoj asistenciji pokazao je da to nije, a vjerojatno kako mi se čini neće biti ni Zakon o inkluzivnom dodatku potreban nam je moderan, podaktovno umrežen i proaktivan sustav u kojem niti jedan pacijent neće više biti nikad zakinut za adekvatnu skrb i neće dozvoliti da ga sustav odbaci i pretvori u osobu ovisnu o drugima u invalida. Ova mala djeca imaju samo jednu želju, a to je da budu zdrava a želje mogu ostvariti samo veliki. Trenutno predsjedniče Vlade to ste samo vi. Ja vas molim da nabavite lijek i da ne okrećete … …/Upadica predsjednik: Hvala Idemo na 27. pitanje zastupnik Luka Brčić postavit će ga ministru regionalnog razvoja i fondova EU Šimi Erliću. Izvolite. **Brčić, Luka (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre. Kao što je poznato ova Vlada ulaže u ravnomjerni regionalni razvoj kako bi se svaki dio Republike Hrvatske učinio boljim i poželjnim za življenje. Upravo je vaše ministarstvo pokrenulo projekt gospodarske i društvene revitalizacije Dalmatinske zagore iz koje dolazim, a cilj ovog projekta je poticanje razvoja gospodarstva i društvenih aktivnosti, ulaganje u održivost gospodarstva i jednostavnim rječnikom rečeno poboljšavanje kvalitete življenja ljudi koji ostaju na tim prostorima kao i daljnje sprječavanje iseljavanja sa prostora Dalmatinske zagore. Znamo također da Vlada posebnu pozornost posvećuje potpomognutim i brdsko-planinskim područjima, pa je za naglasiti da osim nacionalnih programa i projekata se usmjeruje i traže se sredstva preko EU fondova kako bi se nadalje mogla financirati ova značajna projekti ovi za značajan razvoj ovog kraja. Svi ovi programi čine razliku na terenu, evo pa možete li nam reći o kojim se sve programima regionalnog razvoja radi i da li će oni u daljnjoj budućnosti se i dalje nastaviti. Hvala lijepa. **Jandroković, **Erlić, Šime (HDZ)** Lijepo vas pozdravljam. Hvala lijepo na pitanju. Vlada posebnu pažnju posvećuje upravo potpomognutim brdsko-planinskim područjima i svim regijama Republike Hrvatske moram kazati kako smo u mandatu, dakle Vlada od 2016. na ovamo realizirali skoro 5000 projekata ovih manjih infrastrukturnih koji se realiziraju upravo u ovim područjima vrijedni 214 milijuna eura. Pričamo o nacionalnim sredstvima. Nadalje, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU je razvilo cijeli niz novih programa kojima se upravo adresiraju potrebe ovih područja. Imamo sada 10 programa od čega je 5 novih programa koje vrlo dobro znamo Lika, Gorski kotar, Slavonija, Baranja, Srijem, Dalmatinska zagora i sjever, a temeljem kojih nastojimo doprinijeti jednoj snažnoj demografskoj i gospodarskoj revitalizaciji ovih područja. I ključni cilj upravo ovih programa je da se napravi demografska revitalizacija, gospodarska revitalizacija ovih područja. Upravo kroz ove programe trenutno sada koje smo nove, dakle završili završimo jedan ciklus koji je iza nas i kroz njih se sada realizira 12 vrtića, 10 projekata turističke infrastrukture, 44 projekata poduzetničke infrastrukture, 42 projekta komunalne i 23 projekta društvene i javne infrastrukture. Sve ovo zapravo pomaže jedinicama lokalne samouprave i svim stanovnicima ovih krajeva da se tamo stvore bolji i kvalitetniji uvjeti života, a tu ne mislimo stati jer smo nikad snažnije vezali upravo europska sredstva za ova područja sa novih 470 milijuna eura iz nove omotnice sredstava koja su baš rezervirana upravo za ova područja i trebaju dati daljnji poticaj i jednu snažnu polugu rastu i razvoju ovih područja. Mi vidimo iz pokazatelja da se trendovi polako u regionalnom razvoju mijenjaju, da se regionalne razlike postepeno smanjuju, vidimo trendove promjena nakon ovih kriznih godina koje smo imali u ekonomskome smislu. smislu. Tako da evo i BDP po županijama pokazuje koje imamo zadnje za 2020. godinu da se razlika između primjerice grada Zagreba kao najrazvijenijega i one BDP-u najniže županije Virovitičko-podravske smanjuje sa tri devet puta, a isto tako vidimo da BDP pojedinih županija raste brže od prosjeka rasta BDP-a Republike Hrvatske poput Virovitičko-podravske, poput Brodsko-posavske koja je rasla čak skoro 12% ili recimo Vukovarsko-srijemske koja je rasla 11% od 2016., 2020. što hoću kazati da ako nastavimo taj daljnji trend daljnjih rasta ovih područja Slavonije, Baranje, Srijema, Dalmatinske zagore, Gorskog kotara i da se tamo, dakle dešavaju pretpostavke za bolju kvalitetu života i gospodarski rast, da ta područja trebaju rasti brže od prosjeka ostatka Republike Hrvatske kako bi smanjivali regionalne razlike i kako bi se tamo standard života dizao na jednu višu razinu. Na tom smo putu i vjerujem da ćemo sa ovim sredstvima to moći činiti još kvalitetnije, još učinkovitije. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan Hvala gospodine ministre. Zasigurno žitelje spomenutih prostora Dalmatinske zagore će veseliti vaše riječi da će se ovi i slični programi i dalje nastaviti bilo sa nacionalne, bilo sredstvima iz EU fondova. Evo ja znam da ste vi često puta i ono što govorite i šta pratite preko svog ministarstva i sadržajno na terenu. Neki dan smo imali prilike biti upravo u mom Otoku i općine Dicmo gdje smo vidjeli velika ulaganja upravo u predškolski odgoj, a znamo da je jedna od bitnih odrednica hrvatske Vlade demografska obnova, a to je zasigurno jedan od načina demografske obnove ulaganje u predškolske objekte. Isto tako, kada spominjem već vrtiće spomenuo bih i projekt fiskalne održivosti i zahvalio predsjedniku hrvatske Vlade i cjelokupnoj Vladi jer upravo ovih 70 milijuna eura će se plasirati za pomoć općinama i gradovima, a na poseban način roditeljima tako da evo već neki nagovještavaju da će imati jeftinije ili čak besplatne vrtiće, a treba naglasit da je to upravo zahvaljujući između ostalog i ovom posljednjom mjerom fiskalne održivosti vrtića, hvala vam lijepa. Hvala i vama. A sada pozdravimo učenike i učenice i njihove nastavnike OŠ „Grigor Vitez“ iz Svetog Ivana Žabna. Dobrodošli u HS! …/Pljesak./…. 31. pitanje zastupnik Nikola Grmoja postavlja ga predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću. Izvolite. Hvala vam poštovani predsjedniče HS, hvala na stvarno i lijepom uvodu u moje pitanje, pitanje ide prema predsjedniku hrvatske Vlade g. Andreju Plenkoviću. Poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, u svibnju 2017.g. na Vladi RH koja se od tada poprilično izmijenila zbog razno raznih okolnosti, pa možda zato se pravimo da se to nije dogodilo, donesena je odluka da će se sredstvima proračuna platiti vještačenje u slučaju Agrokor. Tada ste rekli da to pokazuje jasan smjer da Vlada želi da se raščisti taj slučaj i da se spasi hrvatsko gospodarstvo. Uz to u puno navrata ste naglašavali da intervencija Vlade u slučaju Agrokor je spasila desetine tisuća radnih mjesta, spasila velike i male hrvatske proizvođače, spasila cjelokupno hrvatsko gospodarstvo, zapravo spasila cijelu državu. E sad, s obzirom da su se ovih dana dogodile neke odluke i oko arbitraže i odluke Visokog kaznenog suda koje postavljaju jako puno upitnika i pokazuju da cijeli taj proces nije bio baš toliko idealan kao što ste vi to voljeli prezentirati, moje pitanje za vas je da li možemo konačno dobiti odgovor kakav je pravni status RH jer to nije samo Vlada, to su građani koji uplaćuju sredstva u proračun RH, u ovom slučaju Agrokor, koliko bi nas to moglo koštati, kako bi se to moglo reflektirati na hrvatsko gospodarstvo i da li uopće imamo plan B? Ono što vas jedino molim da se danas, s obzirom da znamo uzimati političke lovorike, ne pozivamo na neovisnost institucija jer ovdje se očekuje i jasan smjer koji mora dati država iliti Vlada iliti vi kao predsjednik Vlade, hvala vam lijepo. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa poštovani zastupniče Jakšić, vi ste predsjednik Odbora za pravosuđe jel tako? …/Upadica znači nema pozivanja na neovisnost institucija. Direktiva, evo došlo je vrijeme direktive, trebali bi dat direktivu ovima koji su po ustavu i zakonu neovisni i samostalni. Pretpostavljam da niste to mislili, jel tako? Ja mislim da niste, nekako mi djelujete simpatičan, kad god dođemo u Koprivnicu, puno pomažemo, evo i brza cesta se gradi nakon puno inzistiranja, jel to istina? Je. Križevci-Koprivnica-Kloštar Vojakovački, a gradi se i prema Bjelovaru, pa je i zastupnik Hrebak zadovoljan, a bit će toga još. Ajmo sada na, na ovu temu. Točno, u svibnju 2017. na zahtjev Državnog odvjetništva Vlada je odobrila dodatna sredstva za provođenje vještačenja i svih drugih radnji koje su oni smatrali da su im potrebni u predmetu Agrokor. Siguran sam da bi bilo ko drugi na našem mjestu tada isto tako odobrio davanje tih sredstava, sumnjam da bi baš neka Vlada rekla nećemo vam dat, pa nema vještačenja, pa se onda vi mislite kako ćete vodit proces, jel to točno? Pretpostavljam na ovom kontekstu direktive vi razumijete da je to bilo jedino moguće i pametno što se napravilo. Međutim, odabir vještaka, praćenje procesa vještačenja, angažman jedne od četiri najveće svjetske revizorske kuće, u ovom konkretnom slučaju KPMG u Poljskoj treba pratit onaj ko je angažirao, to ne radi Vlada, nema nijednoga aktera u Vladi koji to prati. Proces čvrsto u Hrvatskoj prema hrvatskim propisima vodi i vozi Državno odvjetništvo i tu ponavljam ono što sam rekao jučer, neovisnost da, samostalnost da, ali isto tako profesionalnost, pa i odgovornost za poduzete radnje. Iz ovoga što sam ja mogao pročitati jučer u medijima meni se čini da je državna odvjetnica upravo u tom smjeru i poduzela neke aktivnosti da svi koji su bili involvirani daju svoje očitovanje, a da im nakon toga oni u ovom konkretnom procesu sugeriraju koji su daljnji koraci. To što je jedno vještačenje proglašeno nezakonitim ne znači da je cijeli proces i kazneni postupak gotov ili medijski pao. Oni mogu ići dalje, mogu zatražiti neko novo vještačenje nekih ljudi koji možda nisu bili involvirani sa najvećom hrvatskom kompanijom. Kolko je meni poznato ja mislim da nije bilo velike revizorske kuće koja u svom poslovnom i djelatnom radu u Hrvatskoj nije u nekom trenutku imala neki poslovni odnos sa najvećom hrvatskom kompanijom ili barem nekom njenom sastavnicom. Dakle to pitanje distance je vrlo teško, imate Delloite, imate Ernst&Young, imate Price Waterhouse Cooper i imate KPMG, nema nekih drugih velikih osim ova 4 koje možete angažirat, a svi su oni u nekom trenutku nešto imali sa tom velikom kompanijom. Kako je do toga došlo da je neko ko je u Zagrebu radio za Agrokor radi kao podizvođač ovima u Poljskoj, to je pitanje za DORH, to oni moraju odgovorit sa ili bez direktive, a proces će se nastaviti, mi ćemo vidjet što će DORH napraviti i nakon toga će se donosit daljnje odluke i to je sve. Izvolite očitovanje zastupniče. **Jakšić, Mišel (SDP)** S obzirom da smo krenuli analizirati izjave i rečenice i vama se u vašem dijelu rasprave da li omakla, da li slučajno potkrala rečenica koja je vrlo slična, skoro pa ista nečemu što priča predsjednik Zoran Milanović, ne znam da li je slučajno ili ste to napravili namjerno. Ono što vam moram reći da kad bi spojili vaša dva predizborna slogana vjerodostojno, sigurna Hrvatska ili vjerodostojno do sigurne Hrvatske. Ovo što smo čuli, a o arbitraži opet nismo čuli apsolutno ništa je vjerodostojno najviše u onom dijelu gdje smo si rekli da ste vi predsjednik Vlade i da sam ja eto predsjednik saborskog Odbora za pravosuđe. Nedopustivo je da ako znamo da Državno odvjetništvo dobiva podršku vladajuće većine, ako znamo da su neki državni odvjetnici, a tada su bili vrlo aktivni oko slučaja Agrokor imali presice zajedno sa vama, ako znamo da ste sami u nekim situacijama rekli da ste osobno zvali državnu odvjetnicu i tražili ju da reagira, da sad apsolutno od tih ljudi perete ruke i kažete da vi zapravo ni ne znate gdje je zgrada Državnog odvjetništva. To nije odgovor koji može zadovoljiti hrvatsku javnost, pogotovo kad ne znamo koliko bi nas to moglo koštati. Kao što je i apsolutno nedopustivo, a imali smo takvih rasprava i vi ste ih dobrim dijelom diktirali, kad se pita za današnju Fortenovu da kažemo, to je sve tržište, mi više s time nemamo veze. Ne mogu deseci tisuća radnih mjesta biti samo tržište. Ne mogu hrvatski OPG-ovi, mali i veliki proizvođači biti samo tržište. Ne mogu plodne ravnice i vodni izvori biti samo tržište. Nema tog tržišta koje može biti iznad nacionalnih interesa RH, a ne činjenjem dovodimo ozbiljno u opasnost i hrvatsko gospodarstvo i hrvatske nacionalne interese. Hvala vam lijepa. Sada ćemo preći na 29. pitanje. Zastupnik Dario Hrebak postavlja ga ministru gospodarstva i održivog razvoja, Davoru Filipoviću. Izvolite. **Hrebak, Poštovani gospodine ministre, porastom svijesti o vrijednosti obnovljivih izvora energije i velikoj važnosti energetske neovisnosti geotermalna energija je prepoznata kao jedan od najvrjednijih obnovljivih izvora energije. Njena velika dostupnost prednost je u odnosu na ostale obnovljive izvore energije pogotovo u tome što je uvijek dakle stabilna proizvodnja i ne ovisi o vremenskim prilikama. Hrvatska, naročito na području upravo nekadašnjeg panonskog bazena ima značajan geotermalan, geotermalni potencijal s nadprosječno visokim geotermalnim gradijentom, čak 60% višim od europskog prosjeka. Još 2021. godine moj grad, grad Bjelovar prepoznao je taj potencijal i krenuo je u aktivnost iskorištavanja ovog oblika energije. Prvo s projektom Terme Bjelovar, a kasnije i s pilot projektom distim heatinga, kojim u budućnosti vrlo skoroj budućnosti, iduće dvije do tri godine, želimo uvesti sustav grijanja na geotermalnu vodu u Bjelovaru, a radovi su upravo počeli prije nekoliko dana. Očekujemo da ćemo upravo tamo pronaći toplu vodu na dubini od 1500 metara temperature 70-80 stupnjeva kojim planiramo grijati poduzetničku zonu Veliko Korenovo, a u budućnosti sa 5-7 takvih bušotina planiramo grijati cijeli grad. Zašto sam napravio ovakav uvod. Naime, nama kao gradu je interes da u slijedećih 10 godina postanemo prvi energetski samodostatan i neovisan grad, a svi znamo da je Vlada 2023. u svibnju donijela plan razvoja geotermalnog potencijala RH do 2030. godine za koji je provedena i strateška procjena utjecaja na okoliš i temeljem kojeg je u biti putem tog dokumenta će biti za sve konkretne daljnje aktivnosti. Moje pitanje je, možete li nam reći koje sve aktivnosti provodite vi i vaše ministarstvo kojem ste na čelu, ali naravno i Vlada vezano za daljnji razvoj upravo ovog geotermalnog potencijala i može li doista geotermalna energija u nekoj skoroj budućnosti postati jedan od oblika energije, obnovljivih oblika energije na koje Hrvatska može računati. Odgovor poštovanog ministra gospodarstva i održivog razvoja, Davora Filipovića. čestitam na aktivnostima koje vi provodite u gradu Bjelovaru kada govorimo o geotermalnim izvorima energije, a što Vlada radi može se vidjeti unazad ovih 10 mjeseci kada smo sve ono o čemu se godinama pričalo o geotermalnim izvorima energije počeli pretvarati u konkretne projekte. Naime, krajem prošle godine raspisali smo međunarodni natječaj za 6 istražnih polja kako bi se napravila istraživanja da vidimo može li se geotermalni potencijal iskoristiti za proizvodnju električne energije. Na tom međunarodnom natječaju javilo se 16 uglednih korporacija, mahom su to i europske korporacija i na kraju za 5 istražnih polja odabrana su ona poduzeća koja će tamo napraviti istraživanja. Ako to bude uspješno, a vjerujem da hoće, u slijedećih 5-6 godina imat ćemo 5 novih energana. Zašto je to važno? Zato što će se proizvoditi električna energija iz čistih obnovljivih izvora, kao što je to, kao što su to geoterme i imat ćemo, proizvodit će se električne energije za 200 tisuća hrvatskih kućanstava i u tom kontekstu ovo što je malo prije gospodin Jakšić govorio se i realizira ovaj slogan sigurna Hrvatska, jer radimo na sigurnosti opskrbe električnom energijom, iz geotermalnih izvora koji je pravi primjer čiste zelene energije. Jer sve te bušotine koje je nekada koristila naftna industrija, sada će se proizvoditi struja koristeći toplu vodu, a Hrvatska je bogata geotermalnim potencijalom kao što ste vi to istaknuli. Sva za investicija ukupne vrijednosti 400 milijuna eura, 191 milijun ide u istražne radove, a tu se može vidjeti kako su neki zastupnici u Hrvatskom saboru potpuno često izlazili sa promašenim tezama kada su govorili da investitori zaobilaze Hrvatsku i da govore anything bat Croatia. Znači imamo 400 milijuna novih investicija u geotermalne izvore energije. Nadalje, ono što ćemo u budućnosti raditi, a to ste mogli vidjeti prije nekoliko dana, potpisali smo ugovor Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sa Agencijom za ugljikovodike od 30 milijuna eura bespovratnih sredstava koji će biti uloženi u grijanje gradova. Naime, Agencija za ugljikovodike će provesti projekt. Cilj nam je Veliku Goricu i Osijek u dogledno vrijeme grijati upravo koristeći geotermalne potencijale. I na takav način idemo u smjeru dekarboniziranja Hrvatske i želimo pridonijeti ciljevima Europske unije da Europa do 2050. godine bude klimatski neutralan kontinent. Znači idemo u onom smjeru u kojem idu primjerice gradovi poput Kopenhagena, Munchena i drugih američkih gradova. Znači napravit ćemo sve da iskoristimo naš potencijal, gledat ćemo i da u budućnosti što više novaca usmjerimo i u druge hrvatske gradove, prema tome i oko vaših projekata kada govorimo i geotermama, ali i o drugim projektima štogod naše ministarstvo može napraviti mi ćemo biti od pomoći. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Hrebak. **Hrebak, Dario (HSLS)** Hvala lijepa na odgovoru. Dakle, doista meni je drago ovo sve čuti, međutim Hrvatska ima potencijal da napravi preko 200 ovakvih projekata i meni je drago da idemo u tom smjeru. Žao mi je što smo evo ovih 30, 40 pa i 50 godina koliko znamo da cijeli sjever Hrvatske ima upravo taj gradijent, da ima taj potencijal da to nismo koristili, nikad nije kasno, drago mi je da ste upravo vi potaknuli to pitanje kroz rad u vašem ministarstvu. Ono što još i to ste spomenuli u svom govoru, moramo raditi, na čemu moram raditi, da, mi smo i sami i moj grad je uzeo jedan dio sredstava i od norveške vlade i od Islanda i od Lihtenštajna, ali to je sve kap u moru. I mi moramo doista u idućim godinama vidjeti kako da i europska sredstva upravo kroz kanaliziranje, kroz Ministarstvo regionalnog razvoja, Ministarstvo gospodarstva, kroz Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost da doista iskoristimo puni potencijal. Jug Hrvatske ima potencijal u solaru, sjever Hrvatske ima potencijal u geotermalnoj energiji, geotermalna energija je praktički 95 do sedam posto iskoristiva 24 sata i dok s jedne strane Mađarska ima praktički svako malo veće selo iskoristilo svoj geotermalni potencijal meni je drago čuti da i Hrvatska konačno počinje koristiti svoj geotermalni potencijal i da idemo u smjeru upravo ovih skandinavskih zemalja i SAD-a koji su uvelike počeli koristiti geotermalnu energiju kao nadomjestak za karbonske izvore i naftne izvore energije. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Jure Brkan će postaviti pitanje ministru pravosuđa i uprave Ivanu Malenici. Zahvaljujem se. Poštovani ministre, svjedoci smo da je oporba već odavno u predizbornom kampanji, međutim pojedinci iz oporbe su otišli čak i korak dalje, pa je zastupnica Benčić koja se nazvala kandidatkinjom za premijerku i zastupnik iz Mosta g. Miletić su već počeli prikupljati sredstva za financiranje te iste kampanje. E sad, zastupnica Benčić je shvatila da je u prekršaju, posula se pepelom i rekla da više to neće raditi, neće prikupljati sredstva za financiranje kampanje na taj način dok se zastupnik Mosta g. Miletić čak pokušao nekako nemušto izvući i reći da nije to novac, sredstva za financiranje kampanje nego da su to sredstva za njegove redovne političke aktivnosti, iako se na društvenim mrežama dapače hvalio i točno u detalje naveo šta će sve financirati s tim novcem. E sad, mi u HDZ-u, HDZ je ozbiljna stranka, naše poslovanje, naše financije su čiste i jasne, Državna revizija daje bezuvjetna mišljenja, predizbornih izbornih kampanja nema repova, nema dugovanja, nema nejasnoća, nama je jasno kako se financira predizborna kampanja. Molim vas možete li vi objasniti gospođi Benčić i g. Miletiću kako se financira kampanja, šta zakon kaže na ovo njihovo ponašanje, a i neka drugi zastupnici iz oporbe čuju isto tako također? Hvala. Prije odgovora kolega Grmoja je dignuo povredu poslovnika. U čemu je povrijeđen poslovnik? **Grmoja, Nikola (MOST)** Povrijeđen je čl. 238. ja bih zamolio da se premijer da malo više vremena da uputi zastupnike kako se HDZ financira, pozajmicama Vujnovca, crnim fondovima, crnim torbama jer malo će mu biti, koliko ima samo četri minute da sve to pojasni. Ja molim za još malo više vremena. Dobro to je bila nije bila povreda poslovnika pa dobijate opomenu. Kolega Brkan. **Brkan, Jure (HDZ)** Zahvaljujem se. Gospodin Grmoja je povrijedio čl. 238., također bi ja molio da se sjeti g. Grmoja kako je Most krenio, ko su mu bili sponzori od Stipe Mesića i njegovih ortaka i jataka ja mislim dan danas da su im dužni da još nisu vratili te dugove. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro ni to nije bila povreda poslovnika pa i vi dobijate opomenu. A sada će odgovor dati poštovani ministar Malenica. Hvala uvaženi potpredsjedniče HS-a. Hvala zastupniku na postavljenom pitanju. Pa zaista ovdje u HS-u imamo često priliku slušati u oporbi od strane oporbe kako treba raditi na transparentnosti i poštenju, ovdje imamo zapravo eklatantan primjer kako se postupa protivno odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti odnosno promidžbe i referenduma jer zapravo se pokušava pokušava zaobići odredbe odnosno propisi koji uređuju način financiranja izborne promidžbe, prije svega one koje se odnosi na parlamentarne izbore gdje je jasno propisano kada se provodi kampanja za parlamentarne izbore da se financiranje ide preko posebnoga računa i točno je utvrđeno kada se taj račun može otvoriti. Isto tako propisani su i određeni limiti za donacije koje se mogu i sredstva koja se mogu utrošiti po svakoj izbornoj jedinici. E sad, da li u ovom konkretnom situaciji u ovoj konkretnoj situaciji došlo do nemara, nepažnje ili svjesnog zaobilaženja propisa pa da se na konto redovitih aktivnosti u konačnici financira kampanja za parlament ja očekujem od DIP-a da ipak ozbiljnije svati ovu situaciju i protumači odredbe Zakona o financiranju političkih aktivnosti. Vidimo također da evo kolegica Benčić je ozbiljno svatila propust koji je učinila, dok s druge strane evo kolega Miletić još nije, ali evo ima dovoljno još vremena. Hvala. Imamo povredu poslovnika kolegica Benčić, izvolite. **Benčić, Sandra (Možemo!)** Čl. 238., dakle žalosno je kada ministar nadležan za upravu ne zna čitati rješenja DIP-a u kojem piše da je prikupljanje sredstava za stranački rad, što je bilo jasno naznačeno, dozvoljeno tokom cijele godine i bez obzira da li je izborna ili ne izborna godina. Nadalje, ono što ja jesam rekla jest da ćemo mi na svaki način kao i do sada paziti da na bilo koji način ne odajemo dojam da je izborna kampanja počela. To sam rekla …/Upadica

I sada imamo još očitovanje kolega Brkan, izvolite. **Brkan, Jure (HDZ)** Zahvaljujem se predsjedniče, poštovani ministre. Zahvaljujem se na jasnome odgovoru. Koliko vidimo po reakcijama oporbe i oni su shvatili da su falili i oni su shvatili kada se trebaju ponašati u skladu sa zakonom. Evo naše je da vidimo kako će se ponašati do izbora, u izborima i poslije. Uostalom u konačnici ja mislim da će netko donijeti sud da li su svjesno, odgovorno i u skladu sa zakonom prikupljali novac S druge strane evo ja se nadam također da će oporba odustati više od razbijanja naših klupa. Pošto vidim ostalo je i u naviki da energično udaraju o klupe Sabora kad god im se to prohtije. Hvala vam puno. Idemo na 31. pitanje zastupnik Nikola Grmoja postavlja ga predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću. Izvolite. **Grmoja, Nikola (MOST)** Nikad mi nije bilo teže postaviti, odlučiti se koje pitanje postaviti premijeru jer je toliko afere ove Plenkovićeve korumpirane i odnarođene klike. Ali budući da sam prošli tjedan bio u Slavoniji slušao, dakle iz prve ruke ljude koji se bave uzgojom svinja odlučio sam se postaviti to pitanje jer to nije samo pitanje egzistencije. To je pitanje načina života, to je pitanje našeg identiteta, to je pitanje ostanka na hrvatskom selu i opstanka hrvatskog sela. Imamo ovdje situaciju da se provode kao nekakve europske uredbe, a zapravo se igra za uvozne lobije, jer to nije uredba, uredba nije takva. To je naredba ministrice Vučković gdje se bez ikakvog rezona ljudima ubijaju zdrave svinje. Ulazi im se u njihova dvorišta na silu, na silu im se ulazi u dvorišta. I znate što ste napravili? Podcijenili ste Slavonce. Slavonci su uvijek imali svoju kičmu. A što ste im danas preko usta vaših ovih kako bi ih, ne zna ni kako bi ih nazvao koji su rekli da su ti ljudi toliko glupi da se njima može manipulirati, da tu pobunu predvode oni koji se ne bave svinjogojstvom. Što vi mislite da se ti ljudi bune bez veze? Da nema razloga za njihov strah i za njihovu zabrinutost? Ja ću vam postaviti jedno pitanje. Hoćete li doći pred te ljude u petak kada su vas pozvali, vas i ministricu u Retkovce ili ćete izdati hrvatsko selo. Jer ako izdate hrvatsko selo premijeru, izdali ste Hrvatsku a to vam ne bi bilo prvi put! Prije odgovora predsjednika Vlade kolega Ivanović, povreda Poslovnika. Izvolite. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo. Povrijeđen je članak 238. Uvaženi zastupnik Grmoja ne imajući ništa drugo od svog izbornog programa i njegove stranke Most počeo se naglo zainteresirati za Slavoniju, Baranju i Srijem. Gdje ste vi do sada bili kolega Grmoja kad je Slavonija, Baranja i Srijem prolazili možda i kroz teže nedaće nego što je afrička svinjska kuga. Nego sad na tim jadnim ljudima želite uhvatiti neki jeftin, ne jeftin to je ispod svake razine saborskog zastupnika da na taj način želi iskomunicirati biračko tijelo. Hvala lijepa. Poštovani zastupniče Grmoja prvo da sa gnušanjem odbacim vaše teze o naređenoj i korumpiranoj vlasti. Dakle, to može bit samo u očima jedne stranke koja nema nikakvu drugu agendu nego da se osvećuje HDZ-u nakon što smo izbacili iz Vlade vaša 4 ministra kad ste pokazali najnelojalniji i naj u političkom smislu pokvareniji partneri i žao mi je što sam bio naivan da smo vas uopće uzimali u našu prvu Vladu. Sjetit ću se samo kako ste u jednom krugu pregovora o tome kako ćemo izraditi program najedanput rekli joj sorry mi moramo ići. Znate di su išli? Išli su gledati film Gazda. To je bilo u 10 mjesecu 2016. godine samo da shvatimo zašto su onda kasnije prijavljivali gospodina Todorića kazneno dok smo mi bili svi na putu ili su pak imali nekakve insajderske informacije koje nitko tko normalno prikuplja informacije u javnom prostoru ne može znati. Ali vas smo što se toga tiče davno prekrižili, a za koga bi se ovdje od ovih vi htjeli politički oženiti njih samo upućujem na dosta visoki stupanj opreza. To bi vam bilo mudro. To je prvo. Drugo što se tiče vašega puta u Slavoniju to je dosta indikativno. Vi ste se uputili u Slavoniju gdje prije valjda niste išli jer mi se čini da vi u Metkoviću stojite sve gore. Evo kaže Branko Bačić prije nego što je izašao, otišao na neku obavezu u vezi obnove u gradu Zagrebu, a propos ovima iz Možemo, da ste zadnjih 7 ciklusa izgubili a na ovim zadnjim mjesnim odborima samo 2 mandata, 2 od 25. Tako kažu bilješke i pozdravlja vas Dalibor Milan koji zajedno sa svojim kolegama uživa veliku potporu građana Metkovića. Što se tiče afričke svinjske kuge, ovo što je govorio jutros kolega Šarić je sve istina. Dakle, vi i Domovinski pokret, stranke bez ideje, bez projekta, bez rješenja po bilo kojoj političkoj temi lovite se ili elementarnih nepogoda ili nekih bolesti poput ove. Kad je bio covid bili ste prvi antivakseri, ljudima sugerirali Ivermectin umjesto cjepiva za ljude, a ovdje ste stali na branik otprilike na način kao da afričke svinjske kuge nema. Dakle, vjerojatno nije do vas došlo da cjepiva nema za afričku svinjsku kugu, da je ona na žalost prisutna u Grčkoj, u Bugarskoj, u Rumunjskoj, u Srbiji, u BiH i gle čuda došao je virus i u Hrvatsku. I mi imamo dva načina kako da se borimo protiv te afričke svinjske kuge. Jedan da se pravimo nevješti, pa onda tko se zarazi zarazi, tko se ne zarazi ne zarazi. Zakopat ćemo ih negdje i činit ćemo sve kao da je sve normalno ili ćemo se možda ponašat kao odgovorna zemlja koja ima svoje zakone, koja je članica EU i koja mora poduzimati određene aktivnosti sukladno onim mjerama koje su jedine moguće na temelju procjena struke, a ta struka je prije svega veterinarska struka. Mi smo imali neki dan sastanak i sa ljudima sa fakulteta, iz instituta, nema vam drugog načina. A ova politička demagogija da ćete vi nama govorit dal mi izdajemo Slavoniju ili, ili hrvatsko selo, to možete sebi objesit doma o nekakav klin i o rep i time se bavit. Nijedna Vlada nije učinila više za Slavoniju,

Hvala. Ako nastavite ovako činit za Slavoniju i hrvatsko selo neće nitko ostati na hrvatskom selu. To su rezultati vaše politike i vaše, vaše da dekonstruiramo ove vaše mitove i priče koje, koje prodajete, dakle oko Metkovića. Most u Metkoviću na izborima dobiva oko 40%, dakle 4 puta više, 4 puta više nego vi u vašem rodnom Zagrebu. Kažete da se pozove na Branku Bačića, izgubio Blato ili tako, tamo nije na vlasti HDZ više, dakle kada bi se mi pozivali na mjesne izbore i rezultate izbora i tog gdje je ko rođen vi ne biste bili premijer, dakle vi u Zagrebu 10% dobivate, se ne razumije./…. Da, vaša stranka, 10%, 4 puta, 4 puta više nego vi, vi, to je, to je oko izbora. Ajmo dalje, oko cjepiva i oko odnosa prema epidemiji, znate koji je vaš rezultat? 20 milijuna doza cjepiva, 5 za svako dijete ste kupili, bačeno je 180 milijuna eura, to je posljedica najmanje, to je posljedica vaše, to je posljedica vaše politike i vaših mjera. Dakle kada pričate o Agrokoru, pa vi ste čovjek koji je u kontradikciji sam sa sobom, čas govorite i hvalite se kako ste Most izbacili iz Vlade, a onda kad vas stisne ovo oko Agrokora kažete Most je kriv. Pa vi ste se hvalili da ste se Mosta riješiti da možete hapati i sad odjednom kad je problem oko DORH-a sad Most je za to odgovoran. Zašto ste se riješili Mosta? Zato što da smo mi ostali u vlasti onda ne biste mogli raditi ovo što ste radili, ne biste mogli potkradati i ne biste mogli krasti, to vam je smetalo i zato vama toliko Most smeta. Na ovim izborima koji dolaze završit ćemo s vama, gotovo je. Imamo nekoliko povreda poslovnika, prvi na redu kolega Mažar, izvolite. **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče. Pa kolega Grmoja objasnite onda javnosti kako to da organizacijska tajnica Mosta šalje mailove za sastanak Odbora za zaštitu sela, pravne udruge koja ne postoji i koja nije u Registru udruga jer to mene zovu novinari i pitaju. Županijska vijećnica Mosta šalje mailove kao tajnica te organizacije koja ne postoji. Varate, manipulirate, lažete, kao i sa pandemijom, kao i sa potresom, kao i sa svime što je osigurana sredstva…/Upadica predsjednik: …ovo je replika i dobivate treću opomenu, tako da ne možete više tijekom aktualnog, više nije prijepodne nego poslijepodne sudjelovati u raspravi. Kolega Franković, izvolite. Čl. 238., znate kako su prije ljudi '40.-tih ih Hercegovine išli trbuhom za kruhom u Slavoniju, tako je i g. Grmoja umjesto da se natjecao u X. izbornoj jedinici, on je iz nje pobjegao u VI. izbornu jedinicu trbuhom za kruhom jer u X. nije mogao proći, isto kao što u Metkoviću ne može proć. Vratite se doma, pokušajte u X. izbornoj jedinici, pa ćete vidjet g. Grmoja što će se dogodit. Kolega Franković, ovo je isto tako bila replika, pa dobivate opomenu. Kolegice Burić, izvolite. Molim vas. Hvala vam. 238., uvreda, podsjećam g. Grmoju i Most da dok su mogli nešto napraviti za Hrvatsku da su tada 2017. tražili da se ne dira i da se ne kažnjava poslodavce koji ne prijavljuju radnike i ustvari su poticali rad na crno. To je ono čime se g. Grmoja nikad nije pohvalio, a ono što se kod njega vidi jest jedna velika nervoza uslijed kontinuiranog i sigurnog pada…/Upadica Kolegice Burić i ovo je bila replika, pa dobijate opomenu. Kolega Šimičević, izvolite. **Šimičević, Rade (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče, čl. 238., evo g. Grmoja je bio odličan profesor, ali je politički i loš demagog i jednostavno sad nakon trećeg poraza koji će doživiti pitanje je kamo će s obzirom na godine da se više ne može vratiti u prosvjetu. Kolega Šimičević, ovo je bila replika, pa dobivate opomenu. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Idemo na slijedeće zastupničko pitanje, kolega Bartulica izvolite. Ne, pardon, kolega Hrelja, pardon, pardon. …/Upadica predsjednik: I moram reći, postavljate to pitanje ministru rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marinu Piletiću, izvolite./…. Poštovani predsjedniče, poštovani ministre, jedan renomirani portal specijaliziran za umirovljenička pitanja objavio je jednu an…, napravio i umirovljenici su u toj anketi kao prvi i najveći problem mirovinskog sustava istaknuli doživotnu penalizaciju prijevremene mirovine. U RH imamo 211.149 korisnika prijevremene mirovine sa prosječnih 36.g. staža, dakle nisu oni sa najmanjim stažem. Imamo u ovom trenutku 4 vrste i 8 podvrsta penalizacije ranijeg odlaska u mirovinu zbog čestih izmjena Zakona o mirovinskom osiguranju. Penalizacija se kreće od 0,10 do 0,34% po mjesecu prijevremenog umirovljenja, ovisno o periodu umirovljenja, odnosno zakonu koji je tada bio na snazi. Moje mišljenje je da bi svakom zakonu a naročito Zakonu o mirovinskom osiguranju trebalo bi biti, trebala biti imanentna jednakost mjere za isti uzrok. Mirovinsko osiguranje je inače osiguranje prvenstveno za doživljenje odnosno za starost, a po enciklopedijskim znanjima starost nastupa u 75 godini. Moje pitanje vama poštovani ministre je 2 u 1, može li se u dogledno vrijeme očekivati izjednačavanje stope penalizacije za sve prijevremene umirovljenike i/ili prestanak penalizacije u određenoj životnoj dobi s obzirom da su umirovljenici već kažnjeni jer su morali otići ranije u mirovinu i zbog toga im nedostaje staža, dakle dvostruko su oštećeni? **Jandroković, Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče Hrelja, mislim da sam nebrojeno puta upravo u Hrvatskom saboru rekao da nakon svega što smo učinili za naše umirovljenike, a mislim da je 2023. godina godina po kojoj će se pamtiti da ukupna financijska efektiva u odnosu na 2022. za jačanje materijalnog statusa umirovljenika vrijedi više od 892 milijuna eura. Međutim, mi sasvim sigurno promišljamo što i kako dalje. Upravo zbog toga je formirana radna skupina u koju su uključeni i predstavnici umirovljeničkih udruga i akademske zajednice i svih ostalih resora da vidimo što još trebamo dodatno mijenjati u Zakonu o mirovinskom osiguranju. Penalizacija je sasvim sigurno tema o kojoj će se još dosta raspravljati. Nije izvjesno da će se ona kao takav institut dakle ukinuti jer cilj hrvatskog mirovinskog sustava jest i održivost, ali ono što nam treba svima biti na pameti jest i povećanje prosječnog broja godina mirovinskog staža. On danas prosječno u Hrvatskoj iznosi 31 do 32 godine, ako uzmemo u obzir da svim našim umirovljenicima sa više od 32 godine radnog odnosno mirovinskog staža prosječna mirovina iznosi više od 50% iznosa prosječne plaće u Hrvatskoj to nam također mora biti na pameti kada govorimo o ublažavanju sadašnjeg sustava penalizacije. Podsjetit ću da je Vlada RH već u nekoliko navrata smanjila stopu penalizacije u Zakonu o mirovinskom osiguranju sa onih 0,34 na 0,20 i da je ovo jedna od tema o kojoj trebamo nastaviti razgovarat, ali paralelno s time što smo ublažili kriterije za penalizaciju za svaki mjesec prijevremenog odlaska u mirovinu mi smo jednako tako omogućili i dodatnu odnosno bolju veću stopu bonifikacije za svaki mjesec dužeg ostanka u svijetu rada nakon što napunite uvjete za ostvarivanje starosne mirovine. Ova Vlada od onih početnih 0,15% po mjesecu podigla je tu stopu u jednom navratu dakle na 0,34, a onda posljednjim zakonskim izmjenama sa 1.1. ove godine tu stopu bonifikacije povećala na 0,45 ili u prijevodu za ukupno 5 godina duljeg ostanka u svijetu rada možete računati na 27% veću mirovinu. To je važno jer podaci umirovljenika koji su prvi puta korisnici mirovine u ovoj godini vidimo da se ta brojka prosječnog mirovinskog staža penje i na tome trebamo dakle inzistirati. i Zakon o mirovinskom osiguranju dakle prvi stup, najavio sam danas u odgovoru kolegici Murganić da idemo sa izmjenom Zakona o kapitaliziranoj štednji i da očekujemo prijedloge ove radne skupine i svih naših socijalnih partnera da vidimo što će biti naš slijedeći iskorak, a sasvim sigurno jedna od jasnih tema i poruka bit će i revidiranje sustava penalizacije u hrvatskom mirovinskom sustavu. **Jandroković, Poštovani gospodine ministre, ja sam zadovoljan puno više vašim pristupom da ćemo oko svega razgovarati, da će se to rješavati nego nego sa stanjem jer doista ti ljudi doživotno trpe penalizaciju i pogotovo zato što imamo 4 vrste penalizacije i mislim da bi ujednačavanje i jednaka kazna za jednak uvjet trebala odnosno No, želio bih nešto drugo vam skrenuti pažnju. Želio bih istaknuti da među 210 tisuća prijevremenih umirovljenika imamo 80 tisuća najnižih mirovina. da je penali…, da penalizacija čini najnižu mirovinu još nižom, dakle postoji nešto ispod najniže, najniže mirovine. Računao sam da bi prestanak penalizacije za najniže mirovine u 65 godini za cca 50 tisuća korisnika koji bi to imali pravo njima povećao prihode za najviše 4 milijuna eura mjesečno odnosno 45 milijuna eura godišnje. To nije nešto što mi ne bi mogli preživjeti. Radi se samo o najnižim mirovinama. Učim svaki dan i nedavno sam tako otkrio da penalizacija najnižih mirovina nije uopće bila planirana kod mirovinske reforme iz 1999.

kada je vedrila i oblačila mirovinskim sustavom pokojna Vera Babić i Ružica Terze za vrijeme mandata Davorka Vidovića. Hvala lijepa. prije nego što vam dam riječ pozdravimo i drugu grupu učenika, učenica i profesora Talijanske srednje škole Dante Alighieri iz Pule. Dobrodošli. A sada dajem pravo govora zastupniku Bartulici koji će postaviti pitanje predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću. Izvolite. **Bartulica, Stephen Nikola vjerujem da ste svjesni da se vodi velika rasprava o budućnosti EU, jedan nedavni povod je bio u Berlinu, tzv. sastanak nesuđenog poljupca našeg ministra, ali bitno je sadržaj o čemu se razgovara, kad se govori o budućnosti EU. Postoje po meni dvije Europe zapravo, jedna koja vjeruje u prosudbu činovnika i onih u Bruxellesu, žele da se i dalje koncentrira moć u Bruxelles i da se prenose ovlasti sa nacionalne razine na europsku. Vjerujem da ste isto upoznati sa izvješćem koje je objavljeno nedavno sa Odbora za ustavna pitanja Europskog parlamenta gdje se crno na bijelo spominju 267 mogućih amandmana na ugovor o funkcioniranju EU. Ključni amandman je onaj koji se odnosi na ukidanje prava veta i da se ide u većinsko odlučivanje. Dakle prvo pitanje, gdje tu Hrvatska stoji između te dvije Europe? Mislim da ima jako puno primjera gdje se vidi da nije dobro previše vjerovati u briselske institucije, to vidimo na primjeru, tzv. zajedničkoj nabavi cjepiva gdje je Europa naručila preko 4 milijardi doza i to se vidi nažalost će biti, velikim dijelom bačeno, pa me zanima gdje naša Vlada tu stoji

Poštovani zastupniče Bartulica. Što se tiče… .../Upadica: Samo, oprostite .../nerazumljivo/... Kolega Glavašević, molim vas, kolega Hrelja, molim vas. Poslije ćete. Poslije ćete. Izvolite./... Hvala lijepa. Što se tiče sastanka u Berlinu i nesuđenog poljupca, tu je ministar sve objasnio, a vidim da je vama to bilo simpatično. Što se tiče pozicije Hrvatske, kada je riječ o konceptualnom pristupu EU i svemu onome što se gradilo zadnjih 70-ak godina i činjenici da smo zadnja država članica koja je stekla svoju samostalnost i suverenost prije svega 30 i nešto godina, naravno da je naš tu pristup itekako racionalan, itekako analitičan i itekako traži one elemente koji su Hrvatskoj korisni. To je prvi pristup i to je ono što je logično i što činimo, dakle suprotno ovom nekom potpuno bezveznom i ničim neutemeljenom narativu, kao što je vaš kolega tu koji je sjedio do vas, govorio o briselskom odgovoru i ovom i onom, dakle što to ne govori gđi Borzan, g. Piculi, čak i ovoj dvojici koji su protiv svega tamo u EU, oni nisu iz Bruxellesa, oni su valjda iz Splita, Osijeka, Rijeke i Zagreba, oni nisu iz Bruxellesa. Dakle moram to reći jer to dolazi iz ekipe u čijoj stranci i vi sjedite, potpuno bez argumenta, je li, a da ne kažete recimo, gle, članstvo u EU, evo, nema g. Erlića, 12 milijardi eura neto više nego što smo platili. Je li to loše za Hrvatsku? Ja mislim da nije? Je li to dobro? Ja mislim da je. Što se tiče mijenjanja temeljnoga ugovora i Ugovora o funkcioniranju EU, tu nema nikakvog konsenzusa. Vi ćete se sjetiti da je prije nešto više od godinu i pol dana završena Konferencija o budućnosti Europe. Na Dan Europe bio je veliki događaj u Strasbourgu, tamo je u ime Europske komisije bila potpredsjednica Komisije za demokraciju i demografiju Dubravka Šuica, čiji je kabinet koordinirao sve te aktivnosti na europskoj razini, od strane Komisije, a u Hrvatskoj smo imali niz događaja koji su da li input i mobilizirali naše građane da daju svoj doprinos i tamo je bilo otprilike jedno 17 preporuka, koji su mogli ić za tim da se mijenjaju temeljni ugovori. Iz mog iskustva, ono sad nije malo, evo, nakon Costine ostavke jučer, ja sam sada među 4 najiskusnija šefa države ili Vlade na razini Europskog vijeća od nas 27 jer vrijeme brzo leti. Nema uopće volje političke niti ambicije da se mijenjaju temeljni ugovori sad. To se neće dogoditi, prvo idemo u izbornu godinu za Europu, nakon toga su nove institucije i tek tada eventualno kad se stabiliziraju ove sigurnosne prijetnje, ekonomske ugroze, energetske ugroze, inflatorni pritisci, socijalni pritisci, moći ćemo razgovarati o tome da li ćemo se baviti ponovo izmjenom temeljnih ugovora i vrlo kompleksnim pravnim pitanjima koji se najčešće rade kroz međuvladine konferencije ili eventualne konvencije kojima njima prethode. To u ovom trenutku nije tema. Ako vas zanima konkretan odgovor, da li bi Hrvatska sa svojih nešto manje od 4 milijuna ljudi odustala od jednoglasnosti, pa naravno da ne bi. Ta naša pozicija je jasna, ne znam jeste li vi to registrirali ili ne, ali to smo kazali u svim mogućim forumima, u svim mogućim prilikama i to je logično, nema zemlje naše veličine, osim tu i tamo neke iznimne situacije, gdje bi se države naše veličine odrekle tog prava. To vam je zadnja linija obrane ako je nešto protiv vaših nacionalnih interesa. Takvih situacija mi još nismo imali, ali nema teoretske šanse da bi se mi toga u ovom trenutku i na ovaj način odrekli.

prvo bih rekao što se tiče korištenja EU fondova i tih 12 milijardi. Mislim da može Hrvatska imati veliku koristi od toga, ali često vidimo da javna uprava nije u stanju brzo i efikasno voditi procese, primjerice, sigurno znate da mnogi natječaji, sad mnogi natječajima kasnimo, ne znam zašto, ne znam koji je odgovoran, ali mislim da to nije dobar znak. Međutim, u visokoj politici smatram da je zlatno pravilo, zlatno pravilo sljedeće. Onaj koji drži zlato određuje pravila i to na žalost u EU izgleda tako da bogate članice nameću pravila drugima. Vi znate od kad je Hrvatska ušla u EU prije 10 godina iako je to bilo nužno i jedna dobra stvar, skoro pola milijuna naših ljudi je iselilo. Dakle, to nije jamstvo članstvo u EU nije jamstvo za prosperitet naših ljudi. Na žalost. A što se tiče ove dvije Europe i konsenzus nadam se da neće se postići što se tiče prenošenje ovlasti na Bruxelles. Rekao bih da društvo tamo ipak trpi od jedan poznati Nobelovac austrijski Hajek je napisao knjigu „Kobnu umišljenost“. Dakle i nakon Brexsitea ne prilagođavaju se javnom mnijenju u mnogim članicama. Dakle i dalje vjeruju u toj svojoj, u tom svom znanju, umišljenosti da znaju najbolje za sve građane EU. I mislim da je to krivo i to može bit čak kobno ako se ne ispravi. Prema tome, drago mi je da ste eksplicitno rekli da nećemo se odreći veta, ali ova velika rasprava će se … …/Upadica Imamo povredu Poslovnika kolega Pavić, izvolite. **Pavić, Marko (HDZ)** Hvala lijepa. Članak 238. žao mi je da kolega Bartulica niste bili sa mnom i sa ministrom Erlićem nedavno u Europskom parlamentu. Jesmo raspravljali 10 godina EU fondova u Hrvatskoj gdje je Hrvatska sada na 9. mjestu po povlačenju sredstava. Prvi smo u NPO-u po povlačenju sredstava. Imamo za demografiju potpredsjednicu Europske komisije i popodne ćemo moći raspraviti izvješća sa Europskog vijeća gdje upravo Hrvatska zagovara da demografija bude horizontalna tema u EU fondovima. Kolega Pavić sve je to u redu, ali to nije bila povreda Poslovnika nego replika tako da dobivate opomenu. Javljate se kolega Bartulica, izvolite. **Bartulica, Stephen Nikola (DP)** Članak 238. moram odgovoriti, dakle ostaje pitanje da li Hrvatska kasni sa natječajima i zašto. Jako sumnjam da će kolegica Šuica iz svoje dužnosti u Bruxellesu za demografiju riješiti to pitanje. Dakle, još nisam primijetio niti jedno koherentno rješenje za to pitanje sa njezine strane. Dakle, čisto sumnjam da će ona donijeti pomak što se tiče demografske katastrofe u Europi. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala lijepo. Dobivate i vi opomenu kolega Bartulica to je bila replika. Sada idemo na Još kolega Jenkač izvolite povreda Poslovnika. **Jenkač, Siniša (HDZ)** Poštovani predsjedniče 238. Poštovani kolega Bartulica evo kao član Odbora za gospodarstvo pozivam vas sutra u 11 sati da dođete na gospodarstvo gdje će izvješće podnijeti naša predstavnica u Europskom revizorskom sudu upravo na temu povlačenja europskih fondova i gdje ćete od strane Europskog revizorskog suda moći dobiti

nije ni replika, nego poziv kolegi Bartulici da ide na prezentaciju. Dakle, opomena. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Sada je na redu 34. pitanje zastupnik Željko Sačić postavit će ga predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću. Izvolite. **Sačić, Željko (Hrvatski suverenisti)** Hvala vam gospodine predsjedniče Sabora, poštovani predsjedniče Vlade. Vidim da ste dobro, bogu hvala! Ja vas pozivam zapravo da malo obnovite svoje znanje, davno vjerojatno ste to čitali u studentskim danima jednog strašnog genijalnog političkog mislioca Niccole Machiavellia o vladaru. Posebno poglavlje imate tamo 21. gdje on kaže o ministrima. Pa posebna poglavlja ne znam 11., 12., 14. o obavezi vladara prema vojsci. E sad, zašto vam to govorim poštovani predsjedniče Vlade? Upravo zbog toga jer osjećamo mi, Hrvatski suverenisti, Hrvatski narod da ste vi uvijek u prvim redovima kada se trebaju naći, kada treba pokazati čvrst vojnički stav, agresiju čak i verbalnu i političku i diplomatsku prema jakim, jakim neprijateljima tipa Rusija, tipa arapski svijet, tipa ilegalni migranti a s druge strane što vi imate u kući, što vi imate u Hrvatskoj? Na temelju čega, koju snagu crpite, tko će nas Hrvate braniti poštovani predsjedniče Vlade. Nije dovoljno kupiti samo izvrsne Rafale iz Francuske, nije dovoljno Bredleye kupiti. Mi trebamo imati pješaštvo. To je umijeće ratovanja davno utvrdilo. Što ste učinili da jačate pješaštvo kako aktivni sastav, sad imamo 14 i pol tisuća, pričuvni sastav, razvrstane, 250 000 nerazvrstanih. pojma nema šta ti ljudi rade. Ne daj bože ministre Medvedu, ministre Banožiću da nas netko napadne kao što su napali

hvala vam lijepa poštovani zastupniče Čačić. Ja moram priznati da nisam stekao takav dojam

…/Upadica predsjednik: Zaustavite vrijeme./… Ne mislim da nisam izgovorio Čačić, nema gospodina Čačića ovdje. …/Upadica predsjednik: Izvolite, da vratite vrijeme na početak. Izvolite./… Tako da ako sam pogriješio ispričavam se, nije bila namjera. Poštovani zastupniče Sačić što se tiče hrvatske vojske, njenih sposobnosti, ulaganja mi nikad nismo imali veći vojni proračun. Vidjet ćete sutra kada na Vladi bude proračun koliko više sredstava dajemo za Hrvatsku vojsku i za naše obrambene sposobnosti, ponovo dakle ako je nešto naša konstanta, ja mislim da smo mi, evo, Tomo će me podsjetiti, 2016. bili smo na oko 500 milijuna eura, sad ćemo biti, ja mislim na milijardu 130 milijuna eura godišnje. Toliko sredstava za naše obrambene sposobnosti mi nismo imali nikada. Dapače, veliki dio tih sredstava ide upravo za modernizaciju Hrvatske vojske. Ono što je najbitnije, tako da ne bude samo hladni pogon i održavanje, nego za jačanje sposobnosti i to smo učinili konačno, naravno, nijedna druga vlada možda to ni ekonomski ni financijski nije mogla ili se možda politički nije ufala ufala to napraviti, ali mi smo odlučili nabaviti višenamjenske borbene avione koji potpunosti strateški mijenjaju položaj Hrvatske kad je riječ o sigurnosno-obrambenim temama. Imati 12, kako ste vi rekli, Rafalea na hrvatskom nebu mijenja sve. U potpunosti mijenja sve. To ne znači da mi ne ulažemo, primjerice, u protuzračnu obranu, dapače. Ulažemo i to i to na način da je na najsuvremeniji tehnološki način povezana sa budućim višenamjenskim borbenim avionima koji će doći, pola njih do negdje 1. svibnja iduće godine. Istodobno ulažemo i u hrvatsku kopnenu vojsku, u planu je i veliko ulaganje u Hrvatsku ratnu mornaricu koja nam je malo ostala, recimo to tako, u drugom planu proteklih nekoliko godina. Što se tiče materijalnih prava hrvatskoga vojnika, mislim da smo prvo vratili sve što je bilo oduzeto ranije, stavili hrvatskoga vojnika u središte interesa Vlade i naravno, MORH-a i s te strane se rade iskoraci non-stop. Što se tiče uloge Hrvatske vojske u zaštiti hrvatskih granica, to će sutra biti predmet vaše rasprave kada dođe ovo Izvješće o nezakonitim migracijama, dakle mi u ovom trenutku sa ovakvim rizicima nezakonitih migracija procjenjujemo na temelju podataka i procjena koje imamo od MUP-a da MUP sa svojim sposobnostima, dovoljno snage, ljudi, tehničke opremljenosti i suradnje sa zemljama odakle nezakoniti migranti dolaze, da nam u ovom trenutku angažman Hrvatske vojske na granicama nije nužan. Ja u ovom trenutku ne mogu procijeniti da li će doći do nekih velikih promjena po toj temi pa će nam, ne znam, za godinu, dvije ili tri i angažman Hrvatske vojske možda biti nužan. Ali to u ovom trenutku sada prema onome kako vidimo situaciju nije nužno pa vam odgovaram i na to pitanje. Što se tiče profesionalnosti Hrvatske vojske, mi smo odabrali da biti hrvatski vojnik je poziv. Poziv. Poziv kojeg ljudi biraju. Dapače, ja misli da se upravo ova recentna ulaganja u Hrvatsku vojsku motivirajuća za onaj dio mladih koji žele biti hrvatski vojnici. Mi smo u međuvremenu ušli u Sjevernoatlantski savez, imamo kišobran kolektivne sigurnosti, dakle mi više nismo sami, to je i rekao ovdje na Trgu sv. Marka, ako se sjećate, na proputovanju iz Bukurešta za Washington,

Pa mogao bih reći da nisam zadovoljan odgovorom, ali da krenemo na temu. 2007. g. naš ministar, tada je iz kvote HZD-a, znači hrvatski ministar je rekao da će imati godišnje 2000 dragovoljnih ročnika na raspolaganju za popunu vojske. Međutim, iz izvješća Vlade jučerašnjeg odnosno MORH taj broj taj broj iznosi 433 vojnika. Prema tome, mi smo u očitom disbalansu, g. predsjedniče. Mi sve manje, manju bazu imamo za pješaštvo i za obranu, nama će opet, ne daj Bože, k'o '91. glavni oslonac biti, tko? Dragovoljci, BBB, Torcida, vatrogasci, lovačka društva, pa nemojte to dozvoliti! Na vama je ta odgovornost! Čitajte Vladara, još jednom kažem, Niccola Machiavellija. Idemo dalje. 35. pitanje, zastupnica Katica Glamuzina, postavlja ga predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću, izvolite. **Glamuzina, Poštovani premijeru, nakon odluke Visokog kaznenog suda u slučaju Agrokor, ja vas pitam, kako više ijedan hrvatski građanin može vjerovati ijednoj hrvatskoj instituciji, kad je i sam DORH koji bi trebao biti beskompromisni faktor stabilnosti i sigurnosti pravne države, brutalno kompromitiran izborom KPMG za proces vještačenja jer je taj isti KPMG evidentno bio u sukobu interesa zbog specifičnih zaposlenika koji su na tom predmetu radili. Da stvar bude gora, DORH se ne može niti neznanjem braniti jer ne mogu niti tvrditi da nisu znali da su upravo članovi hrvatskog tima te kompanije radili na tom predmetu jer je krovni KPMG Poljske glavnom državnom odvjetniku morao javiti o svakom hrvatskom ekspertu koji bi u proces bio involviran. Dakle, u DORH-u su znali sve! sve! Paralelno s tom nekompetencijom ili još gore namjernim nezakonitim postupanjem DORH-a vama, vi imate situaciju gdje vam se za ravnatelja USKOK-a nitko ne želi javiti, a Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa ste pretvorili u pukog evidentičara imovinskih kartica. Savršeno je jasno da se u ovoj zemlji više nitko sustavno ne želi baviti borbom protiv korupcije i kriminala, a oni koji se navodno time bave, svoj posao očito ne znaju. Uspješno ste, dakle, dokinuli sve poluge borbe protiv korupcije. Gdje je tu ta sigurnost kojom ste se u predizbornoj kampanji razbacivali? Jeste na ovakvu sigurnost mislili? Što vi mislite poduzeti da hrvatskih građanima vratite povjerenje u institucije i u pravnu državu? **Jandroković, Gordan Hvala lijepa gđo Glamuzina. Dakle što se tiče ove odluke Visokoga kaznenoga suda i činjenice da je ovo odgovornost DORH-a, a ja ne moram sad po deseti put ponavljati ono što sam rekao jučer i vjerojatno kroz niz odgovora na današnja pitanja vaših kolega. Odluka DORH-a, odabir DORH-a o revizijskoj kući, njihova odgovornost, praćenje, čuli ste ili priopćenje pročitali ili neku informaciju da se unutar DORH-a traže očitovanja onih koji su bili involvirani i nakon toga će oni izvijestiti javnost kako dalje u procesu. To što se ovo dogodilo ne znači da hrvatske pravosudne institucije ne funkcioniraju ili da nisu neovisne. Ne znam odakle vam ta premisa o porobljavanju institucija, o nefunkcioniranju institucija. Da je to tako, ponovit ću vam još jednom jer očito ta, nikako ta kontradikcija da se spoji, da je to tako onda vjerojatno baš ne bi nitko nikada iz HDZ-a bio optužen u našem mandatu. Ne bi bilo ni jedne afere. Mi bi sve zvali na vrijeme pa bi rekli prijatelju smiri malo loptu, a gle čuda to se ne događa. Šta to znači? Šta vam to govori? Jel vam to govori o tome da je velika šapa HDZ-a i Vlade na institucijama ili su institucije samostalne i neovisne. Što mislite da li je borba protiv korupcije stanje u kojem recimo 10 godina nemate ni jedan visoko profilni slučaj ili je borba protiv korupcije situacija gdje imate visoko profilne slučajeve bez obzira tko obavlja koju funkciju ili što radi? Evo čitam sad, došlo mi je na, na mobitel da je netko tko je u ovom zadnjem slučaju koji se tiče ovoga fakulteta vidi čuda bio predsjednik Gradske organizacije SDP-a u Velikoj Gorici. Šta ću ja sad, skočit, aha eto ga, nije više u Velikoj Gorici preselio se u Zagreb neki gospodin neću vam sad citirat ime jer ne znam jel kriv, nije kriv nemam pojma, nije bitno, ali što vam ovdje hoću reć. Teza o sigurnoj Hrvatskoj poštovana zastupnice Glamuzina se toliko puta pokazala kao istinita u ovih zadnjih nekoliko godina da ne znam jel ijedan slogan politički bio toliko dobro pogođen što nas je sve pogodilo u zadnje vrijeme. Ekonomski, socijalno, razvojno, sigurnosno, što smo mi to promašili u krizi? Je li naš čovjek siguran ako mu u najvećoj energetskoj krizi ne raste cijena struje i ne raste mu cijena plina i još mu se smanjuje cijena naftnih derivata? Jel on siguran ili nesiguran? Jel on vidi neku izvjesnost svoje ekonomske i socijalne situacije ili vidi neizvjesnost? Pa meni se čini da je sigurniji više nego što je nesiguran, to je bio temelj, zaštiti ljude u krizi, očuvati socijalnu koheziju, pa pogledajte stupanj povjerenja i dijaloga sa našim socijalnim partnerima, evo recimo sa sindikatima. Ovdje je u medijsko političkom prostoru vladao mit da je sve to igrokaz dok se ne pojavi premijer i onda on zadnji riješi točno što treba. Gle čuda ovaj put Piletić, Primorac, Malenica bez da sam ja išao fizički na sastanke, a znao sam sve što se radi, u par tjedana riješili povećanje osnovice 5%, lijepo božićnica sa 232 eura na 300, prvi put uvedeno novo pravo uskrsnica 100 eura, slijedi porezna reforma koja će također povećati ljudima plaće, moglo i više recimo u velikim gradovima gdje je oporba na snazi njima nikad dosta prihoda od poreza na dohodak, a vidi ovim HDZ-ovima svi mogu se namirit, a prireza više nema. Interesantno. Plus novi Zakon o javnim i državnim službama, pa jel to sigurnost ili nesigurnost? Hvala vam./… Komfabulirate ne samo vi, nego niz vaših kolega. …/Upadica predsjednik: Hvala lijepo./… Malo si ažurirajte te talking points, prvo su dosadni, repeti i netočni. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Samo malo kolegice Glamuzina, prije nego što vam dam riječ pozdravimo i drugu grupu učenika, učenica i profesora Talijanske srednje škole Dante Alighieri iz Pule. (Socijaldemokrati)** Evo vam par talking pointsa imenom i prezimenom, Gabrijela Žalac, Josipa Rimac, to možda nisu visoko profilni slučajevi koji su se ipak pojavili u vašem vladanju. Nisu se oni pojavili, nisu se procesuirali ti, a i mnogi drugi zato što je HDZ pustio neovisno djelovanje institucija nego zašto što postoji Ured europskog tužitelja, pa oni inzistiraju da se neke stvari ipak rješavaju onda kad hrvatske institucije neće. Je li vama poznat koncept odgovornosti premijeru? Koncept odgovornosti vam očito nije poznat jer ste vi na čelu kontinuirano promjenjujuće hrvatske Vlade koja je postavljala, predlagala i na čelu stranke čiji su zastupnici birali državne odvjetnike i sad kad je izašlo na vidjelo da su upravo državni odvjetnici bili odgovorni za dozvoljavanje rada konzultantskim firmama koje su očito u sukobu interesa što je savršeno jasno jer je DORH bio, morao biti i bio obaviješten o involviranosti svakog hrvatskog eksperta, cijeli taj proces, vi bi sad hrvatskim građanima poručili, evo citiram vas, Vlada ne namjerava preuzeti niti promil odgovornosti za DORH-ov postupak odnosno za moguću štetu koju će građani platiti. Dakle, za štetu koju ste vi svojim odlukama uzrokovali vi nećete preuzeti odgovornost. Vi ste neodgovorni, neodgovorni u upravljanju hrvatskim resursima. Okupirali ste sve institucije, degradirali ih, kompromitirali javno funkcioniranje države i učinili to da su svi građani hrvatske tek deklaratorno jednaki pred zakonima jer očito postoje oni privilegirani za koje zakon ne znači ništa. Izrugujete se s vladavinom prava, sa glavnim temeljnim i europskim vrijednostima na kojima demokracija leži, al šta vas to briga pa vi se sa samom demokracijom izrugujete. Pitam se, kome je Hrvatski sabor povjerio premijerski mandat onome koji nije spreman preuzeti odgovornost, koji se stavlja iznad zakona i države, koji javno izjavljuje da može što hoće ili onome čija je dionica gotova samo to još niste shvatili? **Jandroković, Gordan (HDZ)** Idemo s povredama Poslovnika. Kolega Habijan, izvolite.

Drugo, mi smo ovdje u Hrvatskom saboru na prijedlog Vlade usvojili zakon kojim smo uveli institut europskog javnog tužitelja u RH dok neke vidi članice EU to nisu I treće ovo što ste spomenuli ove slučajeve ponovno to nabrajate samo pokazuje opet dodatno ovu tezu, ako postoji šapa HDZ-a na pravosuđe pa onda ovoga o čemu vi pričate ne bi bilo. …/Upadica predsjednik: Hvala, kolega./… Prema tome doista update

uvela institut u naše Državno odvjetništvo, a to je europski tužitelj, znači nemamo se čega sramiti, ni što skrivati, ali imali smo i nedavno izvješće državne odvjetnice i vama je bila velika fama ako ona otiđe slučajno na ikakav razgovor sa

Zahvaljujem, 238.. Iz ovih je povreda poslovnika iz Kluba HDZ-a savršeno jasno koji kolege su, mudro šute i tu su jer su zaslužili svoje pozicije, a koji su je zaslužili svojom beskrajnom voljom da bezrezervno iskazuju idolopoklonstvo svom velikom vođi. A kolegice Glamuzina, po toj logici onda ljudi ne bi trebali sudjelovati u raspravi, možda i vi se dokazuju svome velikom vođi koji je ovdje u prvoj klupi, ni ne sluša vas. Dobro, ali idemo, idemo dalje, ovaj pustimo sve zastupnike, nemojmo između sebe se ovaj vrijeđati jer svako ima pravo na svoje razmišljanje i svoj stav i iznositi ga. Idemo dalje, sada je na redu kolega Franko Vidović koji će pitanje postaviti predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću, izvolite. **Vidović, Franko (Socijaldemokrati)** Poštovani predsjedniče sabora, dakle moje pitanje je namijenjeno potpredsjedniku Vlade g. Božinoviću, a ne vidim ga tu. Ovdje meni stoji da vi pitanje upućujete predsjedniku Vlade./… Predsjedniku Vlade? …/Upadica predsjednik: Da./… Dobro, možemo i predsjedniku Vlade. Dakle, gospodarstvo naše zemlje je nakon ulaska u EU integracije jako pogođeno i odlivom praktički Hrvatska je posljednjih godina, a to je jako izraženo, od covida, pa dalje, jako izložena ovisnosti o migrantskoj radnoj snazi. Nedavno smo promijenuli zakonodavni okvir za reguliranje rada državljanja trećih zemalja koji je prethodno bio krut i restriktivan, liberalizirali smo ga i to je dobro, međutim zemlji još uvijek nedostaje dosljedna imigracijska politika usmjerena prema budućnosti koja bi imigraciju radne snage percipirala kao priliku za gospodarski i društveni razvoj. Da je taj nedostatak dosljedne imigracijske politike vidljiv svjedoči i podatak da u ovoj godini ćemo izdat npr. oko 150 tisuća radnih, dozvola za rad i boravak, a pri tome ćemo nekih 50% tih dozvola poništiti. Jasno da svaki radnik praktički može ostvariti pravo na više dozvola, ali ono što mene zanima i mislim što zanima i našu javnost to je, tko kontrolira što se događa s tim radnicima od momenta kad se evidentiraju u MUP-u i prijave smještaj, tko kontrolira u kakvim uvjetima su ti ljudi smješteni, kako se poštivaju na kraju krajeva i njihova radna prava, kako se poštiva Zakon o radu

Hvala lijepa poštovani zastupniče Vidović i ja sam isto shvatio da ćete pitat mene, a ne Božinovića, al da sam znao bio bi mu rekao da ostane, pa da on malo preuzme teret jer ovo u zadnje vrijeme samo mene ste se uhvatili, jedino je gđa. Vukovac pitala ministricu Vučković, ali dobro, mislim na oporbena pitanja, al nije problem. Točno je, da, imamo problem sa tržištem rada, nedovoljno radne snage, osobito u intenzivnim mjesecima turističke sezone, u pojedinim granama gospodarstva, je li to građevinarstvo, jesu to uslužne djelatnosti, jel to turizam, s njima povezane djelatnosti, promet, sve su to ona područja ekonomije gdje hrvatski radnici nisu dovoljni. Nama se dogodilo ono što se dogodilo svim zemljama Srednje i Istočne Europe, ušli smo u EU, iskoristili jednu od 4 slobode koju smo htjeli, dakle još jednom ponavljam, mi od '90.-te želimo ući u EU, pa onda koristiti one neke temeljna načela koja tamo postoje, a to je sloboda kretanja radnika. Sloboda kretnja radnika za jedan dio naših ljudi podrazumijeva da će iskoristiti tu prigodu, jedan dio svoje poslovne karijere provesti u nekoj drugoj članici EU, a) zato što više nemaju ograničenja, niti kvota, niti radnih dozvola, a priznaju se kvalifikacije.

svima se dogodilo isto. Nama se čak u brojevima to dogodilo možda i manje nego drugima, to je sve skupa oko 230 tisuća ljudi koji su potražili da jedan dio svog poslovnoga vijeka provedu u nekoj članici Unije, to je to, to je sve što se dogodilo, a ostali nedostatak stanovništva je zbog negativnog prirodnog priraštaja. E sad, mi dio toga moramo nadomjestiti, pa onda to radimo tako ako je ovaj naš tradicionalni bazen, a recimo da je tradicionalni bazen prvi Hrvati u BiH koji praktički svi imaju hrvatske dokumente i imaju tretman kao naši državljani kad dođu u Hrvatsku il je to bazen zemalja u našem neposrednom susjedstvu, dakle recimo to tako prostor Jugoistoka Europe, pa ako se to iscrpi onda idemo dalje. Imamo situaciju da je u zadnjih nekoliko godina na našem tržištu rada vidljiv veći broj dolazaka ljudi recimo iz, sa azijskoga kontinenta. Ja imam ovdje podatke, '21. 82.004 dozvole, '21. 82.004, '22. 124.121, a do 30. rujna ove godine 133.014 dozvola za boravak i rad i to su realnosti i da nam nije bilo toga mi bi imali problem u obnovi, u građevini bez ikakve dileme, al da nam nije bilo toga, evo imat ćemo u petak u Rovinju u okviru Dana hrvatskoga turizma sektorski sastanak sa cijelim turističkim sektorom, zadnji put smo se sastali u Opatiji krajem srpnja, mi bi teško bili servisirali cijelu turističku sezonu koja je bila najbolja, dakle to su naše realnosti. Što se tiče imigracijske politike Vlada je osnovala jednu radnu skupinu na čijem čelu je Božinović, pa vjerujem da ste ga radi toga to htjeli pitat, koja radi na dugoročnoj strategiji imigracijske politike koja nam je nužna. Tu jednostavno moramo napraviti strukturu, filtere da znamo tko, kada, kako i za koje vrste poslova i to je ono na čemu Vlada radi i o čemu ćemo govoriti u godinama koje su pred nama. Dakle, ovo je ta situacija u kojoj smo sada, radimo ono što i drugi i servisiramo potrebe našega tržišta rada sa učinkovitijim i brzim izdavanjem dozvola, a Državni inspektorat je taj koji mora kontrolirat sve ovo što se tiče prava stranih radnika koje dolaze u Hrvatsku. Sutra je na Vladi jedna …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… točka s kojom Zahvaljujem na odgovoru. A možda sad iz odgovora postane svima jasno zašto sam želio pitat g. Božinovića, došlo je negdje do gluvih telefona očito. Dakle, ovako, kada govorimo o radnicima koji dolaze iz zemalja Azije, a takvih je sve više kod nas onda imamo situaciju da se već u pojedinim hrvatskim tiskovinama, al ozbiljnim tiskovinama, a ne dakle mainstream štampi su se pojavili već natpisi da praktički agencije koje rade u tim zemljama, a koji dovode radnike tu da praktički trguju sa njihovim statusom na način il ćete dat 10.000 i dobit ćete schengensku vizu i sve ostalo pa ćete moć putovat svud po Europi ili ćete ići na 5.000 eura pa ćete se onda praktički bit ćete u kategoriji ilegalnih migranata. Dakle, to je javno objavljeno, ja vam govorim ono što je javno objavljeno. Jasno da se to tiče usko sigurnosti, da se tiče sigurnosti naših građana dakako se tiče i sigurnosti EU. Drugi dio priče da imamo situacije što je isto tako objavljeno manje-više u medijima da iz objekta otprilike 100, 150 kvadrata izlazi 60 ili 70 ljudi i ulazi u njega svaki dan istih ljudi. zbog toga mislim da je važno da se točno utvrdi zbog čega se

Gordan (HDZ)** Idemo na 37. pitanje zastupnica Ivana Kekin postavlja ga predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću. Izvolite. **Kekin, Poštovani premijeru, 2021. iz NPOO-a čim se često hvalite Hrvatskoj je dodijeljeno gotovo 100 milijuna eura za borbu protiv raka čiji su vjerojatno najvažniji element linearni akcelerator i radiološka oprema za liječenje onkoloških bolesnika. Radi se o prvoj narudžbi kapitalne opreme za onkologiju od 2010. koja bi trebala hrvatskim građanima služiti barem 15 do 20 godina. Rok za isporuku i ugradnju navedene opreme je konac 2025., a sam je proces vrlo složen i dugotrajan jer uključuje i ozbiljne građevinske radove, izgradnju i adaptaciju bunkera koje je moguće izvesti tek nakon što je završen proces javne nabave kako bi se znalo prema kojim specifikacijama i što treba izgraditi. Unatoč tome Ministarstvo zdravstva je javni natječaj za opremu raspisalo tek u srpnju 2023., a natječaj je završio 14.8. i još uvijek nisu objavili rezultate. Ipak prema samim specifikacijama javnog natječaja jasno je koji se aparati nabavljaju za koju bolnicu i iz samih bolnica dobivamo informacije da se onkolozi primaju za glave jer uređaji koji se nabavljaju, primjerice ne stanu u predviđene bunkere ili nisu kompatibilni sa već postojećom opremom. Dakle, za barem tri od pet kuća za koje nabavljate linearne akceleratore oni neće biti ili u punini ili uopće funkcionalni. No možda je to vaš cilj jer upravo vaš strateški partner za kojeg sam vas pitala na zadnjem aktualcu Rajković i Medikol nabavljaju linearni akcelerator i nisu jedini. Privatno liječenje onkoloških bolesti u Hrvatskoj u punom je procvatu od Dragana Primorca HDZ-ovca na dalje, dakle recite mi molim vas da li su ovi nekompatibilni linearci koji bi trebali liječiti u javnom sustavu rezultat nesposobnosti vaše Vlade ili su rezultat strategije vaše Vlade da se u potpunosti uništi javno zdravstvo i da se novac hrvatskih poreznih obveznika prelije u privatne džepove? **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovana zastupnice Kekin, danas niste bili u onoj potjeri, brzini malo ste mi bili što se tiče ritma to je dobro, znači da ste smireni i da je cijeli aktualac nekako išao jednim finim elegantnim tonom pa ni vi niste bili previše egzaltirani. Vi mene pitate sad detalje o bunkerima, o mjerama, o kompatibilnosti u pojedinim KBC-ima i kolko se ja sjećam, ministar Beroš će me ispravit i Općoj bolnici Zadar gdje su namijenjeni ovi linearni akceleratori. Ja moram priznat da takvu vrstu tehničke rasprave na razini Vlade nemamo na nijednom užem kabinetu nije bilo rasprave o tome koliki su u kakav prostor ulaze. Ako bi se mi čak do te mjere bavili detaljima pojedinih nabava provedbe projekata ne znam onda što bi radili ljudi u bolnicama i što bi radili ljudi u nadležnom ministarstvu. Ja moram priznat evo sad sam već osmu godinu premijer još nikad nismo imali raspravu o tome koliki je bunker za pojedini medicinski aparat. Da li je naša strategija da se kupe aparati koji ne mogu stat u pojedine bolnice sumnjam, ali ja ću provjerit sa nadležnim ministrom ako je strategija kupimo već aparat nego što je bunker. Sumnjam da bi to trebala bit strategija, ako je sigurno nikad nije nigdje usvojena niti odobrena, to se ovako meni čini kao laiku za ove detalje. Da li je naša strategija da uništimo hrvatsko zdravstvo u javnom smislu? Pa ja mislim da nije, ja mislim da nije ja mislim da nije. Pa da je onda možda ne bi potrošili ove pare koje smo mi izborili iz NPO-a ne vi, a možete se i vi hvaliti sa njima jer će puno tih linearnih akceleratora završiti u zagrebačkim bolnicama pa je to meni drago bez obzira u čijem su vlasništvu. Vjerojatno bi onda rekli nećemo u to, pa nek' to sve rade privatnici. Dakle, otklanjam vašu tezu o strategiji da se kupuju veći aparati za male bunkere i otklanjam vašu tezu da je strategija Vlade i HDZ-a da uništi javno zdravstvo, a u korist privatnog segmenta u zdravstvu u Hrvatskoj. Za sve ostale detalje možda malo bržoj dinamici odgovora siguran sam da bi vam ministar Beroš bio prikladniji član Vlade da njemu postavite te upite ili pak njegovim tehničkim službama. Vili jel' ovo oko manje-više? Sve je u zakonu i sve je u roku, ništa ne kasni by the way. Nemojte misliti da nešto kasni. Jel' točno? …/Upadica sa strane,

hrvatskih pacijenata dobije potrebnu radio terapiju unutar 4 tjedna od postavljanja indikacije i ta polovica tih gorkih srećkovića koji ih dobiju ju prekidaju svaki dan radi toga što je oprema toliko zastarjela da se stalno kvari. Podsjetit ću vas da smo drugi po smrtnosti od karcinoma u EU, podsjetit ću vas da 11% više od prosjeka EU plaćamo liječenje od karcinoma. Podsjetit ću vas da plaćamo milijardu kuna Medikolu, vašem strateškom partneru Rajkoviću iz javne blagajne u koju uplaćuju svi građani umjesto da za taj novac osiguramo liječenje u javnom sustavu. Podsjetit ću vas da za novcem i pacijentima koje odlijevate u privatni sektor odlaze na žalost i zdravstveni radnici kojima privatni sektor kojeg financirate novcem hrvatskih građana može ponuditi bolje plaće i bolje uvjete. Podsjetit ću vas da je 1000 liječnika napustilo ovu zemlju od kad ste vi premijer. od kad ste vi premijer. Podsjetit ću vas također da je jedini strateški projekt vaše obje Vlade u području zdravstva privatna bolnica čovjeka koji ima kaznenu prijavu Rajkovića iz Medikola. Podsjetit ću vas da ovim potezom ovog očito prljavog natječaja gdje se novcem EU trebalo osigurati liječenje hrvatskih onkoloških pacijenata narednih 15 godina u javnom sustavu vi osuđujete hrvatsku onkologiju na propast. Podsjetit ću vas a i sve građane da to ne znači samo lošu skrb za trenutno oboljele od karcinoma, nego za sve one koji će se razboliti u narednih 20 godina osim naravno za one iz obitelji 200 koji će si to moći priuštiti kod vaših prijatelja privatnika. Kolegice Kekin, vi i kad ste spori ste izrazito brzi. Čestitam! **Jandroković, Gordan (HDZ)** 38. pitanje kolega Daus postavit će predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče Vlade prije pola godine najprije Vlada, a nakon toga i vladajuća većina u Saboru je odbila IDS-ov prijedlog dopune Zakona o građevinskoj inspekciji u kojima smo tražili da dio poslova inspekcije preuzmu komunalni redari koji bi bespravnu gradnju zaustavljali u samom startu. Time bi uvelike rasteretili Državni inspektorat, Građevinsku inspekciju i još važnije uvelike pomogli u borbi protiv divljanja bespravne gradnje u Hrvatskoj, pogotovo na njenoj obali. I to je trebao biti jedan od primjera decentralizacije ove zemlje sa konkretnim učincima. No, vi ste to odbili uz obrazloženje odluke u najavi da ćete sami pripremiti prijedlog zakona, uputiti ga u saborsku proceduru, a predstavnica ministarstva koju sam pitao kada će to biti odgovorila je da će biti u posljednjem kvartalu ove godine. Pa sad smo u posljednjem kvartalu. Sabor zasjeda još malo više od mjesec dana u ovoj godini. Na dnevnom redu nema nikakvog prijedloga zakona, dopuna, izmjena ni ničega sličnog. I da ne idem sad predaleko u probleme raspolaganja državnom imovinom, državnim poljoprivrednim zemljištem, sporom državnom birokracijom u procesima realizacije raznih projekata projekata itd. što je sve posljedica strogo centralizirane države zaustavimo se na bespravnoj gradnji, odnosno neučinkovitosti državnog aparata na suzbijanju iste ili nedovoljnoj učinkovitosti. Ali na upornom odbijanju spuštanja ovlasti na regionalnu i lokalnu razinu u mnogim sektorima pa tako i u ovome. I moje pitanje poštovani premijeru zašto na dnevnom redu nema u ovoj godini najavljenog Zakona o građevinskoj inspekciji čime bi dozvolili županijama i gradovima da pomognu u sprječavanju širenja pošasti bespravne gradnje i trajnog uništavanja prostora uz cijelu jadransku obalu. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa poštovani zastupniče Daus. Sutra je na Vladi Zakon o upravljanju državnom imovinom. Ja mislim da ćete biti jako zadovoljni sa tim zakonom. Ne znam jeste li vi pratili javnu raspravu, proces konzultacija koju je provodio potpredsjednik Bačić zadnjih nekoliko mjeseci, uključio sve dionike, sve stručnjake, sve one koji o tome nešto imaju reći. da će daljnji proces onoga što je jedna od vertikala naše politike to je decentralizacija i to funkcionalna biti itekako vidljiva kroz sadržaj i odredbe ovoga zakona. Kada je riječ o inspekcijama koliko je meni poznato Građevinska inspekcija je sad dio Državnog inspektorata. Oni su ti koji se bave time i koji rade na toj temi. Dakle, mislim da ovaj zakon o kojem govorite ne bi to pokrio. Ali ja ću vidjeti sa potpredsjednikom Bačićem da li oni nešto dodatno planiraju mijenjati ili ne. Mi smo već imali ovdje više puta razmjenu oko bespravne gradnje u Istarskoj županiji. I mislim da ste i vi, a župan je itekako bio zadovoljan a i drugi čelnici jedinica lokalne samouprave povećanim intenzitetom rada Državnoga inspektorata u Istarskoj županiji kako bi se zaustavio val bespravne gradnje i naravno izricali ili odgovarajuće kazne ili pak išlo na rušenje onih objekata koji nikako nisu mogli biti legalni. Prema tome, uz rezervu da Branko ima još neku ideju da nešto kaže ja ne znam za taj vaš razgovor sa državnom tajnicom, ispričavam se, ali to ne mogu znati nikako. Znam da je sutra ovaj zakon i da ćete s njime biti itekako zadovoljni, možda čak ga i podržite kad bude glasanje. Hvala.

nije poduzela ništa do ovih dana i danas čitam isto u lokalnim novinama da nije njemačkog para bilo koji je osramotio hrvatsku državu na ZDF-u inspekcija nikad ne bi došla jer njemački par nije npr. ne znam Frane Barbarić ili netko. I baš bi volio vidjeti Hrvate koji se na našoj nacionalnoj televiziji hvale bez ikakvog problema i srama kako grade bespravne objekte po Njemačkoj, e to bi htio vidjet. I nas ne zanima stvarno ni unutarstranački obračuni u HDZ-u, ni Barbarića vila i predstave za mase, zanima nas samo sustavno rješavanje problema divlje bespravne gradnje od Dubrovnika do Umaga i zbog toga što suprotno najavama nismo vidjeli taj prijedlog zakona da je upućen u građevnu inspekciju u saborsku proceduru, uputit će ga ponovno Klub IDS-a ako neće HDZ ili Vlada. I u uređenim državama nije toliko ni važno tko je ministar, tko je premijer, tad se mnogo toga može učiniti bez Vlade na nižim razinama upravljanja, to je ono što mi 30 godina pokušavamo objasniti, više odgovornosti, zna se tko je odgovoran za što, može se lakše, brže i spriječiti bespravnu gradnju i stavit u funkciju neiskorištenu državnu imovinu i neobrađeno državno zemljište, ubrzat realizaciju kapitalnih projekata. Sve razvijene zapadne zemlje su visoko decentralizirane zemlje, a Hrvatska je negdje na samom začelju EU. No, pokazalo se i u ovih 7 godina da ili niste shvatili, al to ne vjerujem jer vjerujem da razumijete što je decentralizacija ali je ne želite jednostavno, ni ko svi prije vas da ne budemo licemjerni, ni ko svi prije vas je ne želite sprovesti. iskreno ne znam što je od toga opasnije za budućnost RH ne znat ili ne sprovodit. I zato ćemo biti i dalje pa makar i dosadni mi iz IDS-a i svakoj vladi disat za vratom, dosljedno inzistirat na stvarnoj decentralizaciji RH. Hvala lijepo. Imamo još dva pitanja. Prvi je sada na redu zastupnik Raspudić koji će pitanje postavit predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću. Izvolite. **Raspudić, Nino (MOST)** Zahvaljujem. Ja ću prije svega izraziti zadovoljstvo predsjedniče Vlade jer ste, jer se danas niste gurali govoriti preko reda, jer ste poštivali raspored govornika koji se vidi na semaforu i Poslovnik Hrvatskog sabora. Da ne kažete da vas uvijek samo napadam, evo pohvaljujem popravljanje u vašem ponašanju i respektu prema ovom viskom domu u odnosu na prošli put. Tko radi taj i griješi. Vi ste već dugo predsjednik Vlade i puno ste griješili i o vašim pogreškama se ovdje puno čulo, ja neću govoriti ponovo o Žalac, o Rimac, o HEP-u, o Barbariću, o 12% ljudi bez kojih smo ostali, o rupi na tržištu rada gdje se stvorio začarani krug. Ja bi se radije držao onoga što sami ističete kao vaše uspjehe jer smatram da sve vaše neuspjehe i neuspjehe vaše Vlade u slijedećim godinama ćemo moći popraviti, ali me strah posljedica vaših uspjeha. Prvi uspjeh je ulazak u eurozonu, vi dobro znate da je godinama uvjet za zemlju da uđe u eurozonu bio taj da je među 3 s najnižom inflacijom, dakle da je postojala neka korelacija između uvođenja eura i rizika dodatne inflacije. Građani neka prosude je li trebalo u ovom trenutku srljati u euro, a i struka će kroz godine analize to reći. Od drugog uspjeha Schengena vidimo što imamo, ne možemo u Sloveniju a da nas ne zaustavi granična kontrola, ali samo u 10 mjeseci ove godine je 60 tisuća 440 zahtjeva namjera za azil. Treći uspjeh nabava Rafala i na to se odnosi moje konkretno pitanje i molim konkretan odgovor. Je li se zakasnilo s nabavom Rafala? Hoće li svi Rafali stići i biti u funkciji poletjeti prije nego što MIG-ovi se povuku i hoćemo li se dovesti u situaciju da izgubimo izgubimo suverenitet nad hrvatskim nebom i da nam konkretno Talijani i Mađari pokrivaju nebo? Dakle, molim konkretan odgovor na ovo pitanje hoće li nam druge zemlje u jednom razdoblju pokrivati nebo? Andrej (HDZ)** Poštovani zastupniče Raspudić, što se tiče pohvala hvala vam lijepa, vi ste se pokazali zadnji put da ste oni koji su među najžešćima bili u razbijanju saborskoga inventara, najžešći. Lupali ste tu misleći da ovi mikrofoni koje sabor ima su slabi, pa da se izvješće neće čuti na hrvatskoj televiziji ili na hrvatskom radiju, a čulo se. Ja ne bi bio govorio da nisam znao da se ne čuje. To je broj jedan. Vi ste ti koji ste ostali deprivirani za određene informacije, a mogli ste ih kasnije čitat, sigurno i jeste, o tome što se sve radilo u proteklih godinu dana, a radilo se puno, pa ako već vi nećete o našim greškama, a hoćete o našim uspjesima pa mogu vam ja malo tu dodati o uspjesima. Dakle, vi niste baš neki euroentuzijast, to se vidi i u vašim nastupima, nekako ste mi skeptični, niste baš sigurni da je to dobro za Hrvatsku i to već znamo i vi i ja godinama, ali to je vaš politički stav možda čak i neki privatni stav. Međutim, tvrditi nama koji za razliku od vas se procesom europskih integracija Hrvatske bavimo recimo 5, 10, 15, 20 pa evo ja recimo sad skoro 30 godina, da je proces srljanja u europodručje 2023. neka žurna, abruptna i nagla odluka moram priznat da iz mog kuta i moje perspektive mog rada zadnjih 30 godina djeluje smiješno. Smiješno, da mi netko sad 2023. nakon što smo ušli u europodručje kaže jesmo li srljali. Pa gdje ste vi bili sve ove godine? Jeste vi pratili proces kad smo se odredili da ćemo ući u EU, kad smo u kad smo u nju ušli, kad smo donijeli strategiju o uvođenju eura, kako smo precizno provodili? Proces uvođenja eura u Hrvatsku je po mom dubokom uvjerenju, a pratio sam praktički sve osim u ono kad sam još premlad da bi to mogao, a i čestitam onima koji su to uspjeli, ali ovo dalje sam pratio sve. Nema ni jednog procesa koji je bio uvođen bolje, preciznije, profesionalnije u smislu donošenja zakona, ispunjavanja kriterija, donošenja strategije, uključivanja svih dionika, transparentnosti procesa, ulaska u europski tečajni mehanizam, 2, 5 dana nakon naše druge pobjede na izborima 2010. pa do besprijekorne tehničke tranzicije koja se odvila tijekom one nedjelje 1. siječnja praktički niti jedan bankomat ili niti jedan bankovni transfer nije došao u pitanje. Sve je funkcioniralo i hvala i akterima drugima, hvala bankama, hvala HNB-u, hvala FINI, svima koji su imali u tom procesu, Pošti, svima koji su nešto pridonijeli, taj proces je bio izvrstan. To što se nakon našega članstva u europodručje dogodilo sa dizanjem cijena od strane nekih gospodarskih subjekata je njihovo lovljenje trenutka da dignu cijene na uštrb zamjene hrvatske kune eurom, nekada opravdano, al nerijetko jako neopravdano i zato sam ja rekao dio inflacije u Hrvatskoj je bio generiran vanjskim utjecajem, točno, rast cijena energenata, al kod nas energenti nisu narasli, pa nije valjda baš sva sirovina koja u Hrvatsku dolazi došla iz Ukrajine, Rusije ili ne znam potresom opustošenog područja Turske, to nije točno. Mi smo imali vlastito dizanje cijena ne uvijek opravdano i to se dogodilo i sada se našim mjerama ta inflacija smanjuje i ja mislim da će vrlo brzo doći u one okvire koji su prihvatljivi, a mi kad smo ulazili ušli smo po onim propisima koji su bili na snazi, a btw. ove godine će 60,7 bit…/Upadica

Moje pitanje je bilo hoće li se javiti rupa, hoće li Hrvatska na neko vrijeme, možda čak na godinu dana izgubiti suverenitet nad svojim nebom jer migovima istječe rok trajanja, a kasnimo s nabavom Rafaela, pa će nam, na što će se mnogi velikani po kojima nose imena naše dvorane, prevrtati u grobu, Mađarska i Italija kontrolirati nebo. Niste mi uopće odgovorili na to pitanje, što je vrlo indikativno. Što se tiče inflacije, vama je to smiješno, građanima to sigurno nije smiješno. Dakle vi sami znate i postoji zapis slikovni i tonski gdje vi govorite i dajete jedan plastičan primjer, a to je kave, da kava može 2 centa poskupit, pa znamo koliko je skočila kava. Vi kažete nije to od uvođenja eura nego neki su to iskoristili. Ali svugdje su iskoristili. Znate vi ko i ja, bili smo u Trstu puno puta, nikada zajedno, da je bio mile lire je bila kava, a onda je bila jedan euro, poskupila je 100%, dakle upravo iz iskustva da u praksi trgovačkoj, ugostiteljskoj, uvođenje eura se koristi za podizanje cijena je uvjet bio da je zemlja koja uvodi euro s onima s najnižom inflacijom, dakle zaključak ne srljaj u euro kad je visoka inflacija, možda u nekom drugom trenutku. A ovo što mi niste odgovorili na pitanje o avionima u biti dovoljno govori da je ta sumnja opravdana, da ćemo izgubiti suverenitet nad svojim nebom, možda i na godinu dana, što je strašno. Prije nego što dam riječ sada i kolegi Grbinu za zadnje 40. pitanje samo da možete si planirati dalje dan, nakon zadnjeg pitanja napravit ćemo stanku od 5 minuta, pa ćemo nakon toga krenuti sa slobodnim govorima odnosno iznošenjem stajališta, a započet ćemo sa točkom dnevnog reda Izvješće predsjednika Vlade o sastancima Europskog Vijeća u 16 sati i 30 minuta, tako da možete planirati. Izvolite kolega Grbin, postavljate pitanje predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem predsjedniče. Predsjedniče Vlade, za razliku od kolege Raspudića ja moram o nekim greškama, greškama koje se događaju, pa i zadnjih dana kao na vrpci, pa krenimo redom. Dogodi se greška pod imenom „Afera INA“, vi s tim nemate apsolutno nikakve veze, ni za što niste odgovorni. Onda se dogodi greška pod nazivom „Plin za cent“ i kazneni postupci protiv Barbarića, ne samo da s tim nemate nikakve veze, to uopće nije tema. Imamo jučer situaciju Ministarstva zdravstva, prva reakcija na ova otrovna pića je upiranje prstom u Austriju i poruka ministra Beroša mi s tim nemamo nikakve veze. Dalje, Dijana Vican, od jučer gđa. koju uopće ne poznajete, čini mi se da danas od podne nešto slično će se dogoditi i sa ministricom kulture, pa će i ona postati persona non grata. Onda sad ste sami spomenuli pitanje inflacije, druga najviša stopa inflacije u eurozoni i opet kao i svaki put dosada nikakve odgovornosti Vlada nema za to, uvijek su za sve krivi neki drugi. Afrička svinjska kuga, ako slušamo ministricu poljoprivrede ispada da su za afričku svinjsku kugu u Hrvatskoj krivi gotovo i isključivo i jedino hrvatski seljaci, ministarstvo s tim nema apsolutno nikakve veze, niti ikakve odgovornosti. Sada smo čuli, nemate odgovornosti niti za linearne akceleratore. I na kraju Agrokor. Kolega Jakšić vam je postavio jedno vrlo konkretno pitanje, a to je kakve će biti posljedice neuspjeha u arbitražnom postupku? 4 minute ste govorili, na to pitanje odgovorili niste. I ja ću vas sada pitati nešto drugo, ali vjerujem za vas jednostavno. Znam da se volite hvaliti, slušamo to danas cijeli dan, slušamo to zaboga 7.g. …/Upadica predsjednik: Hvala vam kolega Grbin./…ali jeste li u stanju nekad i preuzeti odgovornost, priznati grešku…/Upadica predsjednik: Hvala

onda se niste spomenuli opet, već ga je premijer spomenuo, a Boško Pribičević koji je danas uhvaćen, uhićen isto u sklopu ove, Europskog tužiteljskog projekta, to ne spominjete, nego samo ovo što se tiče HDZ-a. Ajmo korektno si onda provedite i to. Kolega Katičić, ovo je treća opomena, bila je replika, tako da više ne možete sudjelovati u raspravi tijekom aktualnog prijepodneva. Kolegice Jelkovac, izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Kolega je povrijedio čl. 238. poslovnika. Kolega Grbin, da li ste vi spremni priznat svoju pogrešku i ispričat se obzirom da ste uzimali od ovog sabora novce na koje niste imali pravo? Kolegice Jelkovac i ovo je isto tako replika, pa dobivate opomenu. Kolega Bauk, izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Čl. 238., a tiče se ovoga gospodina kojega spominjete. Naime, njega je onaj staljinist od predsjednika moje stranke iz stranke torpedirao u 7. mjesecu 2021., tako da kad spominjete g. Pribičevića da to bude točna informacija, hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Bauk, opomena i vama isto tako. Kolegice Glasovac, izvolite. Kolegica Jelkovac povrijedila je čl. 238, omalovažavanje zastupnika. Za početak bi bilo dobro da prouči i pročita odluku Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koje je nedvosmisleno prije nekoliko mjeseci utvrdilo da ne postoje elementi za pokretanje postupka protiv zastupnika Grbina jer nisu utvrđena kršenja, odnosno uzimanja naknade na koje nije imao pravo i time je taj slučaj zaključen. Kolegice Glasovac, dobivate opomenu, ovo je bila replika. I sad možemo dalje, sada će predsjednik Vlade odgovoriti na zastupničko pitanje, izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče HS-a, poštovani zastupniče Grbin, uzet ću par sekundi vašeg odgovora da odgovorim ovo pitanje u vezi Rafalea koje je potpuno bespredmetno, ne znam tko vam to puni glavu o tome da Rafalei neće doći na vrijeme i da li se zakasnilo. MIG-ovi će letjeti tijekom 2024., Rafalei i to njih 6 treba doći do 1. svibnja iduće godine, ne znam, vi pratite te informacije, ali o tome je bilo itekako riječi kad su potpredsjednik Vlade Medved i ministar Banožić i predstojnik mog ureda bili u Mont-de-Marsan i razgovarali sa pripadnicima francuske vojske i dogovorili cijelu priču. Dakle em je bilo na vrijeme, em su avioni fantastični, em će biti piloti obučeni, tehničari, hangari će biti gotovi, pozvat ćemo vas u razgledavanje i bit će vam zadovoljstvo vidjeti kakvo snažno Hrvatsko ratno zrakoplovstvo Hrvatska ima i neće biti potrebe za bilo kakvim air policingom bilo koje druge saveznice NATO-a, premda su u NATO-u predviđeni mehanizmi da se to napravi, ali neće biti potrebni. Tako da je sve okej, to je važno da znate i da budete mirni jer vidim da vas to zanima povrh Schengena i europodručja, a ne znam kako znate koliko sam ja bio puta u Trstu, iznenadilo me malo to. A vratimo se na zastupnika Grbina, dakle i zadnji put sam vam rekao da ste vi kandidat za premijera sa štrikom oko vrata. Ova vaša kampanja je zbilja jedinstvena, ja nisam vidio briljantnije kampanje od ove koju vi radite i moram priznat da tko god vam to radi, ja vam iskreno čestitam što on to više više radi, to će razlike između vas i nas na izborima biti veća, ja moram samo iskazati najiskrenije komplimente. Što se tiče ovih vaših komentara, INA, tko je otkrio slučaj INA? A tko je otkrio u kontekstu države? Zašto su to banke otkrile? Jer su možda, da li je možda netko donio neke propise, pa da banke po defaultu moraju obavještavati Ministarstvo financija, da. Upravo tako, to je otkrila samostalna služba u okviru Ministarstva financija i surađivala sa nadležnim tijelima, poput DORH-a i drugo, novac i drugo, novac nije nigdje nestao, tu je. To je važno da znate jer te vaše floskule o tome da bacate ljudima neistine i kreirate, kaos, besperspektivnost, ne prolazi. Da je tako loše, onda bi vjerojatno imali eksploziju štrajkova i nezadovoljstva ljudi, a toga nema. Nema. Najveća kriza u Europi zadnjih godina, '22. bez štrajka, '23. bez štrajka, osim jednog koji je doista bio nepotreban zato što Vlada to radi. Dakle nećete uspjeti u namjeri da nam isfabricirate nezadovoljstvo, krizu i besperspektivnost jer to osim vas, te druge političke Hrvatske o kojoj govori ne vidi nitko i par vaših prijatelja komentatora čije teze pripisujete ovdje u Saboru, to je vrlo važno. Dakle to je nešto što je iole objektivnom promatraču zbivanja u hrvatskom jasno odmah. Što se tiče afera, sve ovo što ste nabrojali, tu ću samo ponoviti ovo što sam odgovarao jednoj od kolegica vaših iz oporbe, o tome što je borba protiv korupcije. Dakle da smo mi .../Govornik se ne razumije./... institucije i porobili bi ih kako kažu neke vaše kolegice, ne bi bilo nijednog slučaja. Ja bih onda rekao, gle, gle, gle, možda je stvarno istina, zbilja smo zavladala svim institucijama, sudovi donose presude u interesu HDZ-a, DORH ne pokreće ništa, EPPO ne pokreće ništa, svi šute i čekaju neki naš mig, a to nije slučaj. To nije slučaj i s te strane, mi da se vama ispričamo, ma za bilo što, nemamo za što, a što se tiče ovog konkretnog slučaja i presude Visokog kaznenog suda, pa što je vama?

Povreda Poslovnika, kolegice Peović, izvolite. **Peović, Katarina (RF)** Povrijeđen je čl. 238. Premijer je uvrijedio radništvo u Hrvatskoj. Rekli ste da je tako kako opisuje kolega Grbin, onda bi bio val štrajkova i prosvjeda, evo, da citiram. Pa val štrajkova se ne zbiva zato što ste kriminalizirali štrajkove, štrajkove, odnosno industrijske reakcije, radnici kada štrajkaju, završavaju vrlo loše, a sa sindikalnim čelnicima ste potpisali pakt … povrijedili ste, povrijedili ste Poslovnik i dobivate opomenu, to vam je druga opomena. I još imamo očitovanje kolege Grbina, izvolite. Dvije Hrvatske, jedna u kojoj živimo, jedna koja je stvarna, jedna koja postoji i druga koju vidi g. Andrej Plenković i ponovit ću, samo jednu stvar još nisam siguran. Da li Andrej Plenković doista živi u deluziji ili samo laže sve oko sebe. Jer, govoriti o tome da nema štrajkova u godini u kojoj smo imali najdulji štrajk u javnom sektoru u povijesti Hrvatske je najblaže rečeno, smiješno. Pa mi smo izvanrednu sjednicu HS-a imali zbog najdužeg štrajka u povijesti Hrvatske, od kojih se, nota bene, hrvatsko pravosuđe ni do dana današnjeg nije oporavilo, gdje se mjesecima čeka na upis u sudski registar, gdje se brojni poslovni poduhvati ne mogu poduzeti jer do dana današnjeg niste odmakli sve one posljedice tog štrajka. Niti vas niti vašeg ministra za to boli briga. To je realnost u kojoj Hrvatskoj živi. NPOO, ajmo sad jednom zasvagda raščistiti. Niste vi u Hrvatsku dovukli nikakav novac, već se novac iz NPOO-a dijeli po formuli, koja uključuje, znate što? Obrnuto proporcionalni BDP po glavi stanovnika. Što je BDP po glavi stanovnika bio niži to je država članica dobila više novca. Što je manja bila zaposlenost u trenutku to je država članica dobila više novca. Što je bio veći pad BDP-a u 2020. za vrijeme Covida to je država dobila više novca. EU propiše formulu po kojoj će se državama članicama dodjeljivati novac, a vi tu formulu odjednom pripišete sebi. Poštovani Andrej ne smijem vas zvati AP jer mi je predsjednik to zabranio, vi živite u nekom svom svijetu, a on će se razbiti kad izbori budu, kad će biti to znate samo vi. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Imamo nekoliko povreda Poslovnika. Kolega Borić, izvolite. Hvala lijepa. Članak 238., zaista mislim da je kolega Peđa Grbin ma pretjerao je, ali ovaj mislim da je on politički slomljen uslijed svih ovih skandala i afera koji ih obilježavaju, pa i danas evo pa i ljude koji kažu sad više nisu članovi pa što onda, mislim ne, ali su nekad bili, kolega Bauk kaže da je i on možda plaćao članarinu. Ali što sam htio reći, kolega Peđa Grbin mislim da ovo što nama govorite je onaj vaš slogan što ste vi danas bacili vani kad pozivate građane ako im nije dobro da se pridruže vama pa ni vama nije dobro, mislim da je u stvari pogođeno. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Borić ovo je bila replika, dobivate opomenu, treća ne možete više na aktualnom prijepodnevu sudjelovat. Kolega Reiner, izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, pa ja moram priznati ne znam jel bi se smijao ili kako reagirao na ovo što kaže … …/Upadica predsjednik: Morate smiješno je, upravo je smiješno tvrditi kad svi znamo zašto je štrajk nastao i zašto je štrajk bio jer je mentor

Kolega Ivanović, izvolite. da ni on ne zna gdje živi, pa što očekivati onda više i nešto drugo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Ivanović, ovo je bila replika, dobivate opomenu. Kolega Bauk, izvolite. Zahvaljujem. diplopia, jel tako gospodin Beroš, a uzorci su ili pretjerani umor ili mamurluk, kad vidite dvije Hrvatske, dvije, dvostruko kad vidite ili ste pretjerano umorni ili ste pretjerano mamurni. Što se tiče umora tu mu možemo mi pomoć da ga pobijedimo na izborima, što se tiče mamurluka to ga vi, to mu vi pomognite da se manje nervira zbog onih kod vas koji kradu. Hvala. **Jandroković, Gordan Kolega Klarić, izvolite. kako svjedoče tome kako ta druga Hrvatska stvara nešto i gradi na sve strane sredstvima EU, sredstvima koje ova Vlada, koje su ti vaši i naši gradonačelnici uspjeli

Povrijeđen je Članak 238., zastupniče Peđa Grbin kad vas gledamo ne vidimo u vama premijera, ali nije to vaš najveći problem, problem je u tome što građani RH isto tako po anketama ne vide u vama budućeg premijera, ali niti vaši članovi stranke s kojima ste okruženi ne vide u vama premijera

Kolegice Baričević ovo je treća opomena pa vam moram dati da ne možete više govoriti. Javlja li se još tko? Ako ne nastavljamo onda za 5 minuta slobodnim govorima.